On toivottavaa, että kukin kysymys on osoitettu yhdelle ministerille. Ensimmäisen kysymyksen esittää edustaja Kymäläinen. Olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies! Hyvä valtiovarainministeri Purra, opposition viesti kehysriihen päätösten toimimattomuudesta on ainakin osittain tavoittanut myös hallituksen. Ministerit pakittelevat nyt julkisuudessa tehtyjä leikkauspäätöksiä. Kouvolan sairaalalle on luvattu toivoa, ja maksuttomasta toisesta asteesta ei ehkä luovutakaan. Erittäin hyvä näin toiminta ei tietenkään minkäänlaisia tyylipisteitä tältä osin kovin suuresti kerää. Huolta herättää nyt tämän ilmoituksen ajankohta juuri ennen eurovaaleja. Mitä takeita suomalaisilla on siitä, että hallitus pitää nyt linjansa? Kysyn nyt teiltä avoimuuden nimissä: Pidättekö lupauksistanne todella kiinni, vai ovatko kyseessä vaalien alla lausutut juhlapuheet? Ettehän anna suomalaisille ihmisille turhaa toivoa, vaan annattehan todellisen lupauksen, että perutte huonoiksi todetut päätöksenne? Kumpi haluaa vastata? — Ministeri Purra, ja sitten ministeri Juuso saa myöskin poikkeuksellisesti vuoron. Arvoisa rouva puhemies! Hallitus tosiaan kehysriihessä joutui julkisen talouden tilanteen ja EU:n komission alijäämämenettelyn välttämiseksi tekemään kolmen miljardin lisätoimet. Toisaalta hallitusohjelmassa on jo kuudella miljardilla sekä säästöjä että erilaisia rakenteellisia toimia. Niin hyvin kuin hallitusneuvotteluissakin kykenimme asioista neuvottelemaan kahdeksan viikon ajan — ja myös kehysriihen yhteydessä neuvottelut olivat varsin pitkiä — niin kyllä meidän erilaisissa säästökokonaisuuksissamme on joitakin epäselvyyksiä sen osalta, että ei esimerkiksi päästä siihen tavoitteeseen, mitä ollaan haettu, tai on tullut joitakin lainsäädännöllisiä mutkia. Tämä on ihan normaalia työtä. Hallitus on koko prosessin ajan etsinyt vastaavia korvaavia säästöjä, mikäli näin on käynyt. Sitä on tapahtunut eri ministeriöiden valmistelun edetessä. Tämä on aivan normaalia toimintaa. ei tule perääntymään siitä kokonaissummasta, jonka me säästämme. Ylipäätänsä finanssipolitiikassa muutenkin meidän liikkumavaramme on hyvin kapea. Mikäli käy ilmi, että joku säästö ei tule toteutumaan sellaisenaan ja se jopa lisäisi kustannuksia, niin me teemme vastaavia säästötoimenpiteitä jossain muualla. sitten vielä ministeri Juuso. Arvoisa puhemies! Valtiovarainministeri Purra jo hyvin tähän vastasikin. Mitä tulee Kouvolaan ja sairaalaverkkoesitykseen, niin se on nyt lausunnolla, kuten kaikki hyvin tiedätte. Odotamme siihen lausuntoon vastineita, ja katsomme sen jälkeen, ovatko ovatko ne esitykset, mitkä on tehty, tavoitteiden mukaisia. Totta kai, kuten tiedätte, aina lausunnot katsotaan ennen kuin varsinainen hallituksen esitys annetaan. Lausuntopalautteita tarkastellaan hyvin huolellisesti, ja totta kai, jos näyttää siltä, että joku hallituksen esitys ei ole järkevä tai ei tuo niitä säästöjä, mitä on ajateltu, niin on luonnollista, että silloin täytyy miettiä, mistä muualta ne säästöt otetaan. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. — Ja edustaja Kymäläinen jatkaa. arvoisa puhemies! Kysymys oli nyt siitä, mitkä päätökset te olette valmiit perumaan. Tässä nyt kuultiin ministeriltä Kouvolan yöpäivystyksen osalta, Ratamon osalta, mutta te olette sanoneet myös, että tilalle tulee sitten uudet leikkaukset, jos nämä eivät toteudu.

vai unohtuivatko nämä aikeet vaali-illan, tulosillan jälkeen? Ministeri Purra. Arvoisa rouva puhemies! että tämä hallitus pääsee julkisen talouden sopeuttamisen kannalta siihen tavoitteeseen, joka hallitusohjelmaan on kirjattu. Mikäli alkaa näyttää siltä, että tämä tavoite menee kauemmaksi, me etsimme lisätoimia, ja näin hallitus koko ajan on tehnyt. [Vilhelm Junnila: Missä Harakan setelit?] Kehysriihessä kesken hallituskauden me pystymme tekemään lisätoimia, kun luvut alkoivat näyttää heikommilta, kun luvut alkoivat näyttää siltä, että me joudumme alijäämämenettelyyn, [Vilhelm Junnilan välihuuto] me teemme, kannamme vastuun tässä asiassa ja huolehdimme siitä, että me saamme meidän velkasuhteen ja kasvun vakiintumaan tämän hallituskauden loputtua. Sen sijaan, mitä olen teidän niin sanottuun vaihtoehtoonne perehtynyt, [Anne Kalmarin välihuuto] teillä lähinnä näitä miljardeja vedetään hihasta. En voi kuvata teidän vaihtoehtoanne millään muulla nimellä kuin taikaseinäksi. Kiitoksia. — Edustaja Lindén. Arvoisa rouva puhemies! Kaikki tuo, mitä ministeri Juuso äsken vastasi, pätee täysin hoitotakuuseen. On tarkat laskelmat olemassa sosiaali- ja terveysministeriössä, että hoitotakuun käyttöönotto, joka lyhentää sitten avohoidon jonoja, vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia 50 miljoonaa ja terveyskeskusten vuodeosastojen kustannuksia 20 miljoonaa. STM toimitti kehysriiheen myös ehdotuksen siitä, että voimakkaammin pitäisi edistää omalääkäri—omahoitaja-mallia eli hoidon jatkuvuutta, jonka todetaan vähentävän sairaalan käyttöä ja päivystyskäyttöä ja pidentävän ihmisten elinikää. Eivätkö nämä samat perusteet täysin ole sellaiset, että näillä perusteilla pitäisi palata takaisin siihen eli peruuttaisitte sen hoitotakuun heikennykset? Vielä jatkan, että 30. päivä toukokuuta Kauppalehti kertoi erittäin mittavasta kuluttaja- ja kilpailuviraston tutkimuksesta, jonka mukaan oli tutkittu 13 vuodelta kaikki terveysalan yrityskaupat,

Kymäläinen sd) Time: 16:08 Content: Arvoisa puhemies! Tämä kolmen kuukauden hoitotakuu tuli voimaan 1.9.23, eli sen edellinen hallitus jätti meille perinnöksi, ja silloin lisäsitte siihen sen summan rahaa, mitä me nyt ollaan poistamassa siitä näiden säästöjen nimissä. Mitä tulee omalääkärimalliin, niin kyllä olen edustaja Lindénin kanssa samaa mieltä: tämä on erittäin hyvä suuntaus. Sitä tehdään jo monella hyvinvointialueella ilman uutta lainsäädäntöä. On omalääkärimalleja ainakin Lapissa kokeilussa, Vantaa—Keravalla on omatiimimalleja kokeilussa, Länsi-Uudellamaalla ammatinharjoittajamallia kokeillaan. Eli kyllä tämä etenee, ja ihan hyvään suuntaan mennään. [Speech 17] Speaker: Arvoisa puhemies! Hyvä valtiovarainministeri Purra, te tuossa äsken lupasitte, että hallitus pääsee asettamiinsa finanssipoliittisiin tavoitteisiin. Näin lupasitte [Krista Kiuru: Kova lupaus!] tämän salin edessä. Kun nyt sitten käydään läpi, mikä tilanne on, niin hallitus on luvannut satatuhatta uutta työpaikkaa. Tällä hetkellä niistä ollaan perässä kymmeniätuhansia, ollaan siis miinuksella. Hallitus on luvannut, että velkasuhde taittuu. Velkasuhde ei ole taittumassa tällä vaalikaudella. kun te olette luvanneet, että hallituksen toimenpiteet parantavat julkista taloutta 9 miljardilla eurolla — siitä te olette puhuneet — niin esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston lausunto liittyen tähän julkisen talouden suunnitelmaan toteaa, että näistä toimenpiteistä julkista taloutta vahvistaa korkeintaan 4,4 miljardia euroa. [Vasemmalta: Melkein puolet!] Arvoisa valtiovarainministeri, jaatteko sen arvion, joka Valtiontalouden tarkastusvirastolla on, että hallituksen päätökset vahvistavat julkista taloutta 4,4 miljardilla eurolla? Arvoisa herra puhemies! Valtiovarainministeriö, jonka ennusteisiin ja arvioihin tämä hallitus nämä omat toimensa pohjaa, uusimmissa luvuissaan lähtee nimenomaan siitä, että me tulemme pääsemään tähän velkasuhteen vakauttamisen tavoitteeseen. Ja kuten jo sanoin, niin mikäli näyttää siltä — toivottavasti ei — että nämäkään toimet eivät siihen riitä, me olemme valmiita tekemään uusia toimia. Sen sijaan yleisesti ottaen tässä keskustelussa te arvostelette meidän finanssipolitiikkaa ja meidän 9 miljardin sopeuttamista ikään kuin riittämättömäksi, kun teillä itsellänne ei ole minkäänlaisia vaihtoehtoja. [Petri Huru: Juuri näin! — käytännössä täysin ilmaan, ja jopa vielä väitätte, että ne perustuvat valtiovarainministeriön arvioihin, mikä ei pidä paikkaansa. Suhdanne on vaikea, kyllä. Onneksi tänään on saatu pikkusen valoa jälleen, kun Euroopan keskuspankki on ensimmäistä kertaa päässyt laskemaan ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä. Rahapolitiikka on Suomen osalta hyvin kireää, mutta toivottavasti tällä on positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen. [Eveliina Arvoisa rouva puhemies! Ministeri Purra, vierailitte hiljattain Suomen suurimmassa varuskuntakaupungissa, lähes 80 000 ihmisen kotikaupungissa, myös minun. Vaikka tilaisuus, missä olitte, liittyi puolueiden eurovaaleihin, niin media nosti esiin myös teidän seuraavan kommenttinne: ”Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaaminen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan.” Kymenlaakson hyvinvointialueen toimesta teille on toimitettu tarkat laskelmat siitä, mitä Ratamo-sairaalan akuuttilääketieteen ympärivuorokautisen päivystyksen lopettaminen tulisi maksamaan. Toivon, että tutustutte näihin huolella. Kolleganne ministeri Juuso on tulossa tulevana maanantaina vierailulle meille Kouvolaan ja tutustuu Ratamo-päivystykseen ja psykiatriseen sairaalaan, ja olen kiitollinen tästä. Ministeri Purra, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja kouvolalaisena kansanedustajana kutsun lämpimästi myös sinut kyseiselle vierailulle sopivana ajankohtana. Olettehan valmis tarttumaan tähän tilaisuuteen? puhemies! Tämä on taas tällaista puolueeseen liittyvää kysymystä. [Välihuutoja vasemmalta] Voin kertoa, että olen kyllä kiertänyt tänä vuonna käytännössä koko maan, eri puolilla maata olen haistelemassa näitä tunnelmia. Tähän Kouvolaan liittyvään päätökseen mielestäni vastasin ensimmäisessä kysymyksessä omalta osaltani, ja ministeri Juuso täydensi muilta osin. Ylipäätänsä hallitus tekee sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka säästävät. [Välihuutoja] Arvoisa rouva puhemies! Pääministerin sijainen, ministeri Purra, teidät tunnetaan tinkimättömänä ja jopa armottomana päätöksentekijänä. Olette sanonut, että puntti ei tutise. Nähtävästi kuitenkin hieman tutisee, koska Kouvolan sairaalan suhteen puheenne ovat muuttuneet, ja se herättää kysymyksen johtajuudesta hallituksen sisällä. Myös muita asioita on ikään kuin me emme tiedä, mikä on hallituksen kanta Ruanda-mallin suhteen, hätää kärsivien kyydityksestä pois silmistä, [Mauri Peltokangas: Se on loistava malli!] ja me emme tiedä, mikä on hallituksen kanta toisen asteen maksuttomuuteen ja oppimateriaaleihin. Nyt on kysymys siitä, että mihin kansalaiset voivat luottaa, niin Kouvolassa kuin maamme opiskelevat nuoret, ja pitääkö hallituksen sana ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Ministeri Purra, etenkin teillä on varsin huonot näytöt: ennen vaaleja te kerroitte palkansaajille, että pidätte heidän puoltaan, ja te kerroitte, että arvonlisäveroa ei koroteta, ja vaalien jälkeen politiikka on täysin toista. [Puhemies koputtaa] Voiko teidän sanaanne nyt luottaa? Arvoisa rouva puhemies! Tähän Kouvola-kysymykseen on muutamaan kertaan jo vastattu. Mikäli hallitus hakee säästöä, jonka arvio on vaikka kymmenen miljoonaa, ja käy ilmi, että siitä ei ole saatavissa sitä kymmentä miljoonaa, niin me haemme toiset toimenpiteet, joilla on saatavissa tämä kymmenen miljoonaa. [Välihuutoja] Tämän noin vuoden aikana, kun olemme olleet pystyssä ja näitä valmistelutöitä on tehty eri ministeriöissä, me olemme tehneet useita kertoja jonkinlaisia muutoksia näihin esitettyihin säästötoimenpiteisiin, ja teemme jatkossakin. [Ben muutaman viikon välein talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, joka esimerkiksi näitä asioita tarkasti seuraa valtiovarainministeriön esittelemänä, käsitellään erilaisia säästötoimenpiteitä ja mahdollisuutta korvata niitä jollakin muulla, mikäli niihin ei olla pääsemässä. Mitä tulee sitten kolmannessa maassa tapahtuvaan tapahtuvaan suojeluun, niin tässä viittaan hallituksen EU-avaintavoitteisiin ja hallitusneuvotteluissa yhdessä sovittuun. [Speech 29] Speaker: Arvoisa rouva puhemies! Eduskuntavaalien alla perussuomalaiset lupasivat puolustaa lähipalveluita ja pieniä sairaaloita samalla tavalla kuin me keskustalaiset. Säätytalolla nämä lupaukset unohdettiin, jotta saatiin pikkutiukennuksia maahanmuuttoon ja Ylen rahoitukseen. Sen lisäksi, että hallitus on ajanut hyvinvointialueet ahdinkoon pakkosäästöillä, teitte kehysriihessä päätöksen sairaalaverkon keskittämisestä. Nyt sitten on ilmennyt harkintaa peruuttaa päätös Kouvolan Ratamon sairaalan yöpäivystyksen lopettamisesta epäilemättä sen vuoksi, että tämä on huolestuttanut alueen hallituspuolueen kansanedustajia. Kysyn ministeri Juusolta: Voisitteko peruuttaa myös suunnitelmanne Raahen yöpäivystyksen lopettamisesta, vaikkei Raahesta olekaan perussuomalaista kansanedustajaa? Teidän perussuomalaiset aluevaltuutetut eivät kannata Raahen yöpäivystyksen lopettamista. [Aki Lindénin Arvoisa puhemies! Nämä, missä yöpäivystys nyt on loppumassa, ovat kaikki poikkeusluvalla, ja tämä poikkeuslupa on saatettu voimaan silloin, kun keskusta oli hallituksessa ja teki keskittämistä. Poikkeusluvista on luvattu, että mikäli alueet niitä hakevat, niin voidaan myöntää vuoden 25 loppuun, mutta se, millä perusteella mikin sairaala tai terveyskeskus [Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä] on näihin valikoitunut, niin se on sen poikkeusluvan perusteella, ja sitä nyt tarkastellaan. Poikkeusluvat eivät tule jatkumaan, sen voin kertoa tässä ja nyt. [Annika Saarikko: No niin!] Niitä ei ole mitään järkeä kahden vuoden välein antaa, poikkeuslupaa poikkeusluvan perään. Jossakin vaiheessa täytyy tehdä pysyvät ratkaisut, ja niissä ratkaisuissa täytyy ottaa huomioon se, että meillä täytyy riittää lääkäreitä sellaisiin paikkoihin, missä on suuri tarve. Jos meillä on kovin monta lääkäripäivystystä kovin usealla alueella, niin meillä eivät riitä lääkärit, vaan me tarvitaan koko ajan vuokralääkäreitä. Tämä on yksi syy, miksi vuokralääkärikustannukset kasvavat, ja tähän yritetään myöskin täällä puuttua, [Puhemies koputtaa] palvelut asukkaille. Kiitoksia. — Edustaja Kalli. Arvoisa rouva puhemies! Politiikassa, kuten elämässä ylipäätään, on viisautta tarkastella päätöksiään ja linjauksiaan, jos näyttää siltä, että ne eivät tuota toivottua tulosta. Suurin osa hallituksen linjaamista leikkauspäätöksistä kohdistuu todella suomalaisten arjen, hoivan ja hoidon kannalta keskeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lukuisat asiantuntijat ovat todenneet, että valitettavasti nämä päätökset eivät tuota niitä säästöjä, joita hallitus tavoittelee, vaan päinvastoin ne tuottavat lisäkustannuksia, koska ihmiset eivät hakeudu hoitoon tai heitä ei ei hoideta tai hoivata sillä tavalla, joka olisi myös talouden kannalta järkevää. Siksi kysyn, arvoisa valtiovarainministeri Purra: oletteko valmiit perumaan nämä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuneet säästöt, [Puhemies koputtaa] koska ne eivät tuota niitä säästöjä, joita niillä tavoitellaan? Ministeri Purra vai ministeri Juuso? Ei ole väliä, kumpi vain. Substanssiministerinä vastaan tällaisiin kysymyksiin. — Meidän väestörakenne on muuttunut ja muuttuu koko ajan siten, että meidän väestö vanhenee, mutta näkyvissä ei ole, että hoitohenkilöstön määrä lisääntyisi samassa suhteessa kuin väestö vanhenee. Eli me olemme hyvin tiukassa tilanteessa, ja meidän täytyy miettiä ja olisi täytynyt miettiä jo kymmenen vuotta sitten, miten me hoidamme tämän ongelman, miten me tarjoamme palveluja ikäihmisille, jotka lisääntyvät koko ajan. Meille on tullut uusia palvelumuotoja, on etäyhteyksiä, on liikkuvia palveluita ja kotisairaalaa. Nyt on kehitetty näiden hyvinvointialueiden aikana, mitä nyt on ollut vasta suurin piirtein puolitoista vuotta voimassa, ja on laajennettu liikkuvia palveluja, ja pyritään koko ajan siihen, että me sivistysvaltiona hoidamme meidän ikäihmiset ihan hyvällä tavalla. Se tarkoittaa sitä, että kaikki resurssit eivät voi olla kiinni seinissä, vaan meidän täytyy saada resursseja niihin palveluihin. Me joissakin tapauksissa tuomme palvelut sinne kotiin sen sijaan, [Puhemies koputtaa] että ylläpidämme seiniä jossakin taajamassa. [Speech 37] Speaker: Ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko Arvoisa puhemies! Hyvä hallitus, tuntuu, että lupauksilla ei ole teille niin väliä — ei sillä, että lupasitte olla leikkaamatta kaikista pienituloisimmilta, perussuomalaiset; ei sillä, että lupasitte olla leikkaamatta koulutuksesta, kokoomus; ei sillä, että lupasitte suojella ne valtion vanhat luonnontilaiset metsät. Ja niin vain pienituloisimmille rapsahtaa useita päällekkäisiä leikkauksia ja koulutuksesta lähtee satoja miljoonia euroja. Teidän mukaanne koulutuksesta on pakko leikata, mutta turpeeseen, turkiksiin, tuoppeihin, kovatuloisimmille ja kestämättömiin yritystukiin [Hannu Hoskonen: Turpeeseen lisää rahaa!] kyllä riittää teillä rahaa. Kiitänkin ilolla, että olette nyt alkaneet perumaan näitä huonoja päätöksiänne. kysyn teiltä, arvon opetusministeri: Perutteko nämä karut sadan miljoonan euron leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta? Panostatteko siihen, että amiksiin saadaan lisää henkilöstöä ja lisää lähiopetusta? puhemies! Tämä hallitushan panostaa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Perusopetukseen panostetaan 200 miljoonaa euroa lisää tällä hallituskaudella [Välihuutoja vasemmalta] ja tehdään todella tärkeitä uudistuksia. Siitä hallitus pitää kiinni, että perusopetuksesta ei leikata. Se on Se on aivan selvää. Meidän pitää panostaa lapsiin ja nuoriin. Mitä ammatilliseen koulutukseen tulee, niin valitettavasti meillä on se tilanne, niin kuin tiedätte kaikki tässä salissa, että meidän on löydettävä ne kolme miljardia lisää. Osa tätä ratkaisua oli myös se, että hallitus päätti, että ammatillisesta koulutuksesta vähennetään sata miljoonaa. [Saara Hyrkön välihuuto] Haluan painottaa, että edelleen ammatilliseen koulutukseen panostetaan yli kaksi miljardia euroa eikä oppivelvollisilta tulla Haluan myös todeta, niin kuin tässä kyselytunnilla muutama viikko sitten totesin, että nyt haetaan myös korvaavia säästöjä niin, että oppimateriaalit säilyisivät maksuttomina. [Li Andersson: Hyvä! Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Asunnottomuustyön kentältä on tullut nyt todella huolestuttavaa viestiä. Asunnottomuus, häädöt ja kriisimajoituksen tarve ovat nyt rajussa kasvussa. Lähes koko minun elinikäni ajan Suomessa asunnottomuus on laskenut, vähän alle viidesosaan siitä, mitä se oli, ja Suomi on ollut maailman mittakaavassa hieno esimerkki. Olen itsekin päässyt kansainvälisille vieraille esittelemään sitä asunnottomuustyötä, mitä meillä on tehty. Mutta nyt ensimmäistä kertaa minun elinikäni aikana tämä on kääntymässä rajusti huonoon suuntaan. Asumistukea leikataan, vuokria nostetaan, ja pelaatte sijoittajien pussiin, kun ARA-toimintaa ajetaan alas. Pienituloisilla työntekijöillä ei ole enää varaa käydä töissä, ja 100 000 uutta ihmistä työnnätte toimeentulotuelle. Tänä keväänä olen tavannut valtavasti ihmisiä, jotka eivät enää näe itsellään tulevaisuutta. 17 000 uutta lasta köyhyyteen. Ihmisillä ei ole varaa lääkkeisiin ja joutuu miettimään, syökö vai ostaako lääkkeitä. Arvoisa puhemies! Kysyisin valtiovarainministeri Purralta: kun nämä teidän tekojenne karmeat seuraukset nyt tulevat näkyville, [Puhemies koputtaa] oletteko te valmis esimerkiksi laittamaan kansainväliset, [Puhemies: Aika!] nyt verotuksesta kokonaan vapautetut sijoittajat verolle lähdeveron mukaan ja perumaan nämä leikkaukset? Seuraavaksi sitten ministeri Mykkänen vastaa. Arvoisa puhemies! Tässä edustaja Saramon kysymys keskittyi asunnottomuustyöhön, joka onkin Suomessa ollut pitkäjänteinen ja tärkeä kysymys, jossa erityisesti 1900-luvun aikana meillä oli merkittävä ongelma, joka edelleen vaatii hoitoa. Onneksi täytyy sinänsä todeta se, että tämä on ollut asia, jossa on pitkäjänteisesti yli hallituskausien pystytty työskentelemään niin, että tänä päivänä meillä pitkäaikaisasunnottomien määrä on murto-osa siitä, mikä vielä vaikkapa minun ja edustaja Saramon lapsuudessa se tilanne oli. Tämän hallituksen tavoite on hallitusohjelman mukaisesti ajaa pitkäaikaisasunnottomuus pois tästä maasta, ja siihen teemme myös toimia. Meillä on siihen erillisrahoitusta, joka on itse asiassa juuri lisätalousarvion myötä myös budjettiin aktivoitu, ja hyvää yhteistyötä kaupunkien kanssa — tämähän on erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muutamassa muussa isossa kaupungissa näkyvä ongelma. Täytyy muuten se korjata myös, että itse asiassa juuri katsoin tilastoja, tämän alkuvuoden aikana korkotukilainavaltuudella tuettuja asuntoja on aloitettu kyllä selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin, [Perussuomalaisten ryhmästä: Oho!] ja meillä rakennetaan itse asiassa ennätysmäärin tällä hetkellä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja hyödynnetään tätä suhdannetilannetta, kuten pitää. [Vasemmalta: Entäs ne häädöt?] Silloin sekä veronmaksaja että myöskin asuntoalan työllisyys kiittävät ja saadaan niitä kohtuuhintaisia asuntoja. Yritetään pitää minuutin kysymys ja minuutin vastaus. — Seuraavaksi edustaja Valkonen. Arvoisa rouva rouva puhemies! Terve talous on hyvinvointiyhteiskunnan perusta, ja on äärettömän tärkeää, että tässä salissa puhutaan talouspolitiikkaa, jota tehdään näinä vuosina erittäin tiukassa raossa. Se on valitettavasti käynyt selväksi, että ennen vaaleja ja vaalien jälkeen sosiaalidemokraattisen puolueen talouspolitiikan uskottavuus on pyöreä nolla. Te ette julkaise oman vaihtoehtonne puolueettomia arviointeja. [Perussuomalaisten ryhmästä: Oho!] Te yhdessä puheenvuorossa täällä vastustatte joka ainoaa sopeutuspäätöstä. Te olette vastustaneet kaikkia rakenteellisia työmarkkinoiden- ja sosiaaliturvan uudistuksia, [Aki Lindénin välihuuto] joita hallitus vie eteenpäin, ja sitten täällä sen lisäksi taivastelette Tämän hallituksen talouspolitiikka ei ole miellyttävää, se ei ole mukavaa, [Li Andersson: Kenelle?] mutta se on vastuullista, se on välttämätöntä, jotta Suomi säilyy hyvinvointiyhteiskuntana. Kysyn eurooppaministeriltä, [Aki Lindénin välihuuto] kun te kuljette laajasti Euroopan kentillä: miten Suomen taloudenpitoon muut jäsenmaat ja komissio suhtautuvat, kun näyttää siltä, että olemme vaarassa joutua alijäämämenettelyyn? Kuten kysyjäkin tietää, niin se kolmen miljardin lisäsopeutus, johon jouduimme tässä keväällä tarttumaan, on tietenkin seurausta siitä, että Suomenkin tilannetta seurataan. Taloudesta Taloudesta oli tiettyjä ennusteita silloin vuosi sitten, kun hallitusohjelmaa jo kirjoitettiin. Jouduimme päivittämään näkymää ja tarttumaan toimeen tilanteen vakauttamiseksi. On ihan selvä, että kun finanssipoliittisia sääntöjä Euroopassa kirjoitetaan, niin ne koskevat kaikkia maita. Ne koskevat myös Suomea, ja meillä on vastuu noudattaa niitä ihan kuten kaikilla muillakin, ja siksi on tärkeätä tietenkin, että nämä kevään päätökset pannaan toimeen ja siinä samalla tehdään pontevasti töitä, jotta saataisiin Suomi kasvu-uralle, jotta saataisiin ne investoinnit, jotka kolkuttavat Suomen ovea, toteutumaan, ja siihenkin liittyen tehdään täällä tiukasti uudistuksia ja reformeja. Edustaja Juvonen. Arvoisa rouva puhemies! Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon sektori toimii Suomessa, me tarvitsemme lähihoitajia ja me tarvitsemme sairaanhoitajia ja lisää heitä. Hallituksen kanta huutavaan henkilöstöpulaan on se, että täydennyskoulutukseen kohdennetaan 10 miljoonaa euroa vuosittain. [Välihuutoja vasemmalta] Työelämässä olevien täydennyskoulutukseen kohdennetaan siis 10 miljoonaa euroa, ja tämä kohdistuu erityisesti sairaanhoitajakoulutukseen ja erityisopettajakoulutukseen. Hallitus tietää sen, että näiltä aloilta puuttuu työntekijöitä, Suomesta puuttuu muun muassa 16 600 sairaanhoitajaa, 2 500 erityisopettajaa ja lähihoitajia 8 800. Eli hallitus on tarttunut toimeen. Kysynkin teiltä, ministeri Multala, liittyen ammattikorkeakouluihin ja alan opiskelijoihin: millä tavalla tämä uusi malli, tämä 10 miljoonan euron vuosittainen panos, kohdennetaan sinne täydennyskoulutukseen, [Tuomas Kettusen välihuuto] ja onko sinne jo ilmoittautunut halukkaita lähtemään opinahjoon [Vasemmalta: Ja mihin se riittää!] tälle tärkeälle ja hyvälle alalle, sote-alalle? Ja sieltä ministeri Multala. Arvoisa puhemies! Kiitos hyvästä kysymyksestä. Sote-alalla on työvoimapula, ja hallitus on aiemmin jo kohdentanut rahoitusta uusiin aloituspaikkoihin. Nämä on myös jaettu korkeakouluille hakemusten perusteella. Silloin lisättiin paikkoja sairaanhoitajakoulutukseen, bioanalyytikkojen koulutukseen ja röntgenhoitajien koulutukseen ammattikorkeakouluissa, ja näitä tuli laajasti eri puolille Suomea. Tämä on yksi teko, jonka olemme tehneet. Toki tämä ei vielä kaikkea ratkaissut. Sen lisäksi tarvitsemme myös jo alalla oleville lisää nimenomaan mahdollisuuksia erikoistua ja pätevöityä. Aikuiskoulutustuki ja tämä korvaava ratkaisu sinällään kuuluvat ministeri Satoselle. Siksi en tämän tarkemmin pysty vielä vastaamaan siihen, millä tavalla nämä tulevat päätökset sitten kohdentuvat ja mille korkeakouluille mahdollisesti tai miten ne muuten helpottavat, koska aikuiskoulutustukihan ei ole sinällään koulutukseen kohdennettua rahaa, vaan se on sellaista rahaa, jolla ihmiset ovat voineet olla pois töistä ja sitten kouluttautua ja pätevöityä. Kiitoksia. — Ja sitten tämän aiheen alkuperäinen kysymyksen esittäjä, edustaja Kymäläinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Vaikeina aikoina Suomea pitäisi johtaa reilusti ja johdonmukaisesti. Päätöksiä tulee tehdä tutkitun tiedon pohjalta, jotta niillä on vankka selkänoja. Hallitus ei tunnu itsekään tietävän, mitkä linjat pitävät. Kyllä ja ei Unkarin EU-puheenjohtajuudelle, kyllä ja ei Kouvolan yöpäivystykselle, kyllä ja ei toisen asteen maksuttomuudelle lista on pitkä ja näyttää pitenevän päivä päivältä. Mikä on hallituksen yhteinen linja, viimeinen linja niin sanotusti? Pääministerin sijainen Purra, kuka on hallituksen kartturi? Selvää on, että ratin takana on tyhjää, vaikka kaasu on pohjassa. Aiotteko nyt höllätä kaasujalkaa ja ryhtyä tekemään huolellisempaa ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa? Arvoisa rouva puhemies! Hallitusta johtaa pääministeri, joka tällä hetkellä on valitettavasti sairaana. Se, että tämä hallitus kesken kautensa kykenee esimerkiksi tekemään sen kolmen miljardin lisäsopeutuspaketin, kertoo siitä, miten yhdenmukaisesti me toimimme. Totta kai koalitiohallituksessa, jossa on neljä puoluetta, joilla on kaikilla oma linjansa, se vaatii yhteensovittamista, ja sitä me olemme erityisesti tehneet hallitusneuvotteluissa. Mutta erityisen tyytyväinen minä olen juuri siihen, että tämä hallitus kykenee viemään hyvinkin vaikeita päätöksiä läpi, [Vasemmalta: olemme sitoutuneita myös tämän julkisen talouden eteen vaadittaviin toimiin ja tekemään niitä tarvittaessa lisää, mikäli näyttää siltä, ettemme vielä tälläkään siihen pääsisi. Kun valitettavasti muistelen sitä edellistä hallituskautta, kun te riitelitte keskenänne lehtien palstoilla

Kuka se jakaa rahaa rikkaille?] Seuraava kysymys, edustaja Honkonen. Arvoisa rouva puhemies! Keskustan mielestä hallituksen, Suomen meppien ja kaikkien muidenkin suomalaisten päättäjien tärkein tehtävä Euroopan unionissa on pitää Suomen puolta. Orpon—Purran hallitus lupasi suomalaisille vahvempaa EU-vaikuttamista. Kuitenkin hallitus on vakavasti epäonnistunut Suomen puolen pitämisessä, sillä linja on löperö. Tosiasiat ovat tosiasioita: Ovi Euroopan unionin yhteisvelalle vihreän siirtymän rahoittamiseen on auki.

Nimittäin mepit Pietikäinen ja Virkkunen ovat äänestäneet Suomelle erityisen vahingollisen luonnon ennallistamisasetuksen puolesta. Arvoisa pääministerin sijainen, miten te selitätte tämän hallituksen epäonnistumisen EU-poliittisessa vaikuttamisessa, kuten päätösvallassa metsien käytöstä?

tästä kokonaisuudesta. Viittaan ensinnä meidän hallitusohjelmaamme, [Anne Kalmarin välihuuto] jonka EU-poliittinen linja on hyvin selkeä. Se on selkeä sekä tulonsiirtojen että yhteisvastuiden [Annika Saarikon välihuuto] lisäämisen osalta. Se on selkeä siinä, mitkä ovat meidän profiilitavoitteitamme. Se on selkeä siinä, [Anne Kalmarin välihuuto] Ja juuri sillä tavalla tämä ministeriryhmä on toiminut. Jokainen ministeri omassa neuvostossaan on pyrkinyt toimimaan hallitusohjelman mukaisella tavalla Suomen kansallista etua edistäen. Me olemme ennakkovaikuttaneet, me olemme neuvotelleet asioista huomattavasti ennen kuin ne ovat tulleet listoille. Toisaalta meidän linjamme näihin asioihin, joita nostitte esille, on hyvin selkeä. Sen sijaan kyllä pidän erittäin surullisena sitä päätöstä, että edellinen hallitus on hyväksynyt epäsymmetrisen, tulonsiirtoihin liittyvän yhteisvelan, [Puhemies koputtaa] ja nyt tätä [Puhemies koputtaa] valitettavasti tarjoillaan meille Pysytään minuutissa. — Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. — Edustaja Honkonen jatkaa. rouva puhemies! Tässä kuulimme, kun pääministerin sijainen, valtiovarainministeri esitteli tätä EU-vaikuttamista. Mutta herääkin kysymys, missä ovat tulokset. Siihen ette vielä päässyt, etenkin, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on lyhyen ajan sisään käynyt kahdesti Suomessa, viimeksi tällä viikolla. Näyttää kuitenkin siltä, että näistä vierailuista ei ole jäänyt Suomelle mitään käteen. Tätä Euroopan unionin yhteistä yhteisvelkaa vihreän siirtymän rahoittamiseen ajetaan, päätösvalta metsistä luisuu Brysseliin, ja itäinen Suomi on laiminlyöty. Tulokset ovat nolla. Uutta rahaa itäiselle Suomelle ei ole ohjattu eikä erillistä rahoitusta EU:n ja Venäjän rajamaille, jotka tästä tilanteesta eniten kärsivät, vaikka Suomenkin itäraja on myös EU:n ulkoraja. Huoli ja hätä pärjäämisestä itäisessä Suomessa sen sijaan jatkuu ja voimistuu. Meillä ei ole varaa jättää näin isoa osaa Suomesta taantumaan ja tyhjenemään. Kysynkin pääministerin sijaiselta: miksi hallitus on laiminlyönyt itäisen Suomen EU-politiikassa ja vaikuttamisessaan, [Puhemies koputtaa] ja milloin itäiselle Suomelle tulee sitä uutta EU-rahaa, mitä tässä kovasti on lupailtu? [Ben Zyskowicz: Vieläkö hakkaatte Arvoisa rouva puhemies! On hieman koomista, kun edellisen hallituksen valtiovarainministeripuolue keskusta syyllistää tätä hallitusta siitä, että Eurooppa-poliittinen vaikuttamistyö olisi laiminlyöty. Teidän hallituksenne aikaan kaikki se, mikä Brysselistä tuli, nieltiin sellaisenaan. [Välihuutoja] Kun siirryttiin yhteisvastuun aikaan Euroopan unionin velkapaketin muodossa, teillä oli muutama rohkea kansanedustaja, muun muassa edustaja Hoskonen, joka rohkeni äänestää vastaan. [Oikealta: Jolle annoitte varoituksen!] Miten keskusta palkitsi edustaja Hoskosen? Hän joutui luopumaan ympäristövaliokunnan puheenjohtajuudesta sen johdosta. Tämä hallitus sen sijaan on ollut valmis asettumaan myöskin komission esityksiä vastaan. [Anne Kalmari: Ainutkertainen!] Me olemme yritysvastuudirektiivissä. Toimimalla sillä tavoin kuin toimimme saimme siirrettyä sen nimenomaisesti Suomen kannan mukaiseen suuntaan. Ennallistamisasetuksessa olemme myös olleet tiukkoina, ja silläkin on ollut vaikutuksensa. Ja mitä tulee Itä-Suomen asiaan, se on meidän aivan keskeinen vaikuttamisprioriteettimme. [Puhemies koputtaa] komissaari Elisa Ferreira on vieraillut Suomessa ja on erittäin hyvin tietoinen. [Puhemies: Aika!] Ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että Euroopan itäinen ulkoraja tulee olemaan keskeinen prioriteetti myöskin seuraavan komission aikakaudella. arvoisa puhemies, joka tapauksessa laajasti eduskunnassa kaikki me puolueet sitouduimme siihen, että ajatus eurooppalaisesta yhteisvelasta jatkuvana ratkaisuna taloudellisiin ongelmiin... että se päätös, joka jouduttiin koronan keskellä tekemään, on ainutkertainen. [Välihuutoja oikealta] Ja nyt on epäselvää, aiotteko te pitää tästä linjasta kiinni. Arvoisa puhemies! Keskityn puheenvuorossani ja kysymyksessäni hallitukselle ennen kaikkea siihen, että EU on pohjimmiltaan alueiden yhteisö. Se, että suomalainen maaseutu ja maatalous ja täällä nyt jo kysymyksessä esiin nostettu itäinen Suomi erityiskysymyksenä saavat myös rahaa EU:n suunnalta, on osa sitä pakettia, jossa me maksamme paljon rahaa EU:lle ja meidän tehtävämme on valvoa, että me myös sieltä omiin tärkeisiin tarpeisiin saamme rahaa. Voisin kuvitella, että tämä on myös valtiovarainministerin mielestä oikea periaate. Siksi kysyn: miksi te ette ole taistelleet sen puolesta, että itäinen Suomi koko Euroopan ja Venäjän välisenä rajana saisi erityisen rahoituksen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa? Ja vielä vaikeampi kysymys, arvoisa puhemies, on: miksi te olette tehneet [Puhemies koputtaa] sellaisia kansallisia leikkauksia, jotka estävät EU:sta rahan saamisen? Nyt ne rahat [Puhemies: Aika!] lähetetään mieluummin vaikka Romaniaan, jotka voisivat olla Suomen raja-alueiden tukena. [Puhemies: Aika!] Se on ollut järjetön linjaus. Pysytään siinä minuutissa, kiitos. — Ministeri Rydman. Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Saarikko on aivan oikeassa siinä, että lähtökohdan pitäisi olla se, että EU:sta myöskin saataisiin rahaa ja mieluummin ehkä vähän enemmän kuin mitä sinne maksetaan. Sikälikin erikoisemmalta tuntuu se, että silloin, kun te olitte valtiovarainministerinä, te hyväksyitte tämän niin kutsutun elpymispaketin, jossa Suomi maksaa Ja mitä tulee Mitä tulee tähän Itä-Suomen edunvalvontaan, se on meillä aivan keskeinen prioriteetti. Me olemme koonneet samanmielisten EU-maiden ryhmää Baltian maista, Puolasta ja muistakin ja nimenomaisesti kaikissa yhteyksissä rummuttaneet, että kyse on koko Euroopan unionin yhteisestä turvallisuudesta. Me tarvitsemme [Puhemies koputtaa] vahvaa koheesiopanostusta myös koko EU:n itärajalle, [Puhemies koputtaa] ja olen hyvin vakuuttunut, että viestimme on kuultu, [Puhemies koputtaa] Content: Arvoisa puhemies! Jos tämä yhteisvelka-asia, jossa mielellään näitä vanhoja muistelette — ja se sopii — on näin selvää, aivan näin kirkasta ja selvää, niin minkä takia täällä eduskunnassa hallituspuolueet eivät voineet rakentaa Suomen avaintavoitteita selkeän kielteiselle linjalle jatkoyhteisvelkapaketeille? Miksi te itse asiassa estitte sen äänestämällä ja jätitte oven raolleen? Se on kysymys, joka koskee tulevaa, ja siihen te, ministeri Rydman tai muu hallitus, ette näköjään kykene vastaamaan. Ja mitä tulee itäiseen Suomeen, arvoisa puhemies, hienoa, että teillä on prioriteetteja ja tavoitteita, niin hallituksella pitääkin olla, mutta tosiasia on se, että mitään saantoa ei ole näköpiirissä, ei minkäänlaista. Kaikki ne lupaukset, mitä tähän mennessä on saatu, ovat sellaisia, jotka kuuluvat Suomelle automaattisesti. Sen lisäksi toistan kysymykseni valtiovarainministerille: mitä järkeä oli tehdä kansallisia leikkauksia, jotka ovat olleet sellaisia, että jos laitat 30 kansallista rahaa, saat siihen 30 samaa rahaa Brysselistä? [Puhemies: silloin valtiovarainministeriö on tehnyt ratkaisun, että Brysselistä rahat lähetetään mieluummin jonnekin muualle kuin Suomeen. Haluaisin tähän vastauksen. Kiitoksia, arvoisa puhemies! Nyt arvelen, että kysyjä viittaa tässä näihin maaseudun kehittämisrahoihin. Uskon, että entisenä valtiovarainministerinä ymmärrätte ymmärrätte tuota budjettikirjaa ehkä keskimääräistä kansanedustajaa vielä paremmin. On aivan selvä, että olemme pystyneet hoitamaan nimenomaisesti nämä maaseudun kehittämisrahat sillä tavalla, että lisätalousarvio kakkosessa [Anne Kalmari: joilla pystymme varmistamaan sen, että joka ikinen sentti, mikä sieltä Brysselistä on meille tuleva, myöskin tulee. Eli tämä hoidettiin tällä tavalla hienosti maaliin. Arvoisa puhemies! Minun on pakko siteerata lausetta: ”Meidät ajaisi vain pahempaan tilaan, jos olisimme yhteisen elvytysratkaisun ulkopuolella.” Kuka sanoi näin? Sen sanoi valtiovarainministeri Annika Saarikko 28.1.2021, [Välihuutoja] joten ihmettelen kyllä kovasti tätä keskustan keskustan linjaa tässä kysymyksessä. Ja vielä ministeri Adlercreutz, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Hallituksella on kielteinen linja sille, että RRF:n kaltaista välinettä tulisi vastaan uudelleen. Mutta on ihan selvä, että vaikka Ukrainan kohdalla vaihtoehtoja ei kannata sulkea pois, kannattaa olla tietoinen myös nykytilasta.

sinänsä lainakomponentti käytössä. Mitä tulee tähän koheesiopolitiikkaan, Elisa Ferreira on täällä käynnin jälkeen itse tätä itäisen raja-alueen huomioon ottamista nostanut toistuvasti esille, eli kyllä näiltä osin voidaan sanoa, että Suomen viesti on mennyt hyvinkin komissioon asti perille. On tarkan vaikuttamisen paikka, että saadaan tämä myöskin sitten tulevan komission työohjelmaan linjaukseksi. Ja sitten suuren valiokunnan puheenjohtaja Autto, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies! Uskon, että naurismaan aidatkin nauravat tälle keskustan esittämälle kritiikille, koska nykyisen hallituksen EU-politiikkahan on ollut valtava menestys Suomen kannalta. [Hälinää] Esimerkiksi yritysvastuudirektiivi saatiin säädettyä juuri Suomen toivomassa muodossa, Suomelle haitallinen ennallistamisasetus on saatu estettyä, ja jos ajatellaan vaikka, kuinka Suomen aloitteesta EIP pystyy nyt tukemaan puolustusteollisia investointeja, niin nämä kaikkihan ovat valtavia menestyksiä Suomen EU-vaikuttamisessa. Arvoisa rouva puhemies! Luen nyt täältä suuren valiokunnan lausunnosta: ”Suuri valiokunta katsoo, että elpymisväline oli poikkeuksellinen ja kertaluontoinen ratkaisu. Suuri valiokunta ei hyväksy vastaavanlaisen järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluontoiseksi.” kysyn valtiovarainministeriltä: onhan varmaa, että toisin kuin silloin, kun keskustalla oli valtiovarainministerin salkku, nyt Suomi ei Ecofinissä tai euroryhmässä ole myötäilemässä mitään yhteisvelkaratkaisuja? [Välihuutoja] No niin, ministeri Purra. Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja luki sieltä hyvin selvää tekstiä, joka taisi myös olla juuri näitä eduskunnan hyväksymiä lausumia viime kaudelta, joita salin joiltakin puolilta kannatettiin erityisen paljon, kun vastustettiin tämän paketin läpiviemistä. Yksi sellainen varoitus, jota silloin paljon salissa käytettiin, oli se, että avataan tämä tie vain kerran, ja varoitettiin, mitä sitten tulee tapahtumaan. Valitettavasti nyt me olemme juuri siinä tilanteessa. [Annika Saarikon välihuuto — Antti Kaikkosen välihuuto] Kyllä, meille EU:ssa erityisesti eteläisistä jäsenmaista, toisaalta jostakin komission suunnalta, kyllä, esitetään erilaisia EU-tason instrumentteja ja yhteisvelkapaketteja mitä erikoisimpiin tavoitteisiin, esimerkiksi kilpailukykyyn tai investointikuoppaan. Me olemme takamatkalla suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta sitä ei korjata lisäämällä julkista, veronmaksajan rahaa vaan mobilisoimalla yksityistä rahoitusta ja kehittämällä pääomamarkkinaunionia, kuten tämä hallitus ajaa. suuren valiokunnan kirjaukset ovat hyvin selkeitä ja yksinkertaisia. Ja vielä edustaja Malm. Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Kyllähän tässä nyt itäisen Suomen osalta tulee sellainen olo, että hallituksella ei nyt ole se ajoneuvo hallinnassa. Välillä painetaan kaasu pohjassa kohti leikkauksia ja sitten painetaan jarrua niin, että sakset sinkoilevat ohjaamossa. Eilen uutisoitiin itäisen Suomen nuorista, joista yli 60 prosenttia on kotiseuturakkaita. He haluaisivat asua omalla alueellaan, opiskella siellä, jäädä sinne, käydä töissä. Sen sijaan, että hallitus pystyisi tekemään mitään konkreettisia tekoja Itä-Suomen eteen, täällä puhutaan juhlapuheita strategiasta, mutta ei kuulu edes sinne toiselle asteelle niitä signaaleja, että se opiskelu olisi mahdollista, vaan ammattikouluopiskelijoiltakin leikataan. Miten te, arvoisa hallitus, aiotte turvata Itä-Suomen nuorten tulevaisuudennäkymän, vai onko teidän tarkoitus saada kaikki muuttamaan kaupunkikeskuksiin? Ministeri Multala. Arvoisa puhemies! En tiedä, edustaja, on varmaan hyvä kerrata, koska nyt nimenomaan puhutaan korkeakoulupolitiikasta paljon siinä, [Niina Malm: Toisesta asteesta!] miten nuoret haluavat jäädä omalle alueelleen. — Mutta vastaan itse korkeakoulupolitiikasta ja vastaan tähän kysymykseen. [Hälinää haki ja sai merkittävän määrän, esimerkiksi tohtorikoulutukseen 70 paikkaa, 17,8 miljoonaa euroa.

Yliopistojen aloituspaikoista, korkeakoulujen aloituspaikoista myönnettiin myös merkittävä määrä Itä-Suomen alueelle, niin sinne pohjoisempaan Itä-Suomeen kuin LUTiin Lappeenrantaan. Sitten vielä voin nostaa tämän EuroHPC-hankkeen, joka sijaitsee Kajaanissa. Sinne on panostettu. Kun konkreettisia tekoja kysyttiin, tässä on konkreettisia tekoja. Hallitus varautuu myös Lumin jatkoon, se on 250 miljoonan euron investointi Suomelta. [Oikealta: Mahtavaa!] Seuraava kysymys, edustaja Hopsu. Arvoisa puhemies! Ministeri Mykkänen, te olette puolustanut kaivosteollisuuden lisäämistä Suomessa sillä, että meillä se tehdään puhtaammin kuin muualla. tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa kaivosteollisuuden sääntely on paljon tiukempaa. Meillä itse asiassa säädellään kaatopaikkojakin tiukemmin kuin kaivoksia. Suomessa tarvitaan tiukempia rajoja kaivosjätteille ja jätevesille. Tarvitaan kunnon kaivosvero, koska nyt hyödyt valuvat kansainvälisille kaivosyhtiöille. Arvon hallitus, kannoitte eilen huolta vanhojen metsien osalta yksityisten metsänomistajien eduista. Missä on teidän huolenne yksityisten maanomistajien eduista, kun kaivosvarauksia tehdään? Ministeri Mykkänen, eilisessä keskustelussa te toitte esiin, että olette valmis vakaasti harkitsemaan kaivoksen rakentamista kaksinkertaisesti suojellulle Viiankiaavalle? Haluan kysyä nyt: oletteko todella edistämässä

monopoli kaavoituksella päättää kaivoksen sijainnista ja sitä kautta paikalliselle yhteisölle katsoa, onko se kokonaisedun mukaista vai ei. Toiseksi, kaivosveroa on sinänsä tämän hallituksen päätöksin myös maltillisesti nostettu. Tietysti pääosa eduista tulee taloudelle ja myös itse asiassa louhimismaksun osalta sille paikallisyhteisölle. Mitä tulee Viiankiaapaan, niin ensinnäkin todettakoon, että mikäli hanke siis Sodankylän Viiankiaavan alueella maan alle rakennettavaksi kaivokseksi etenee, niin se tulee todennäköisesti edellyttämään valtioneuvoston päätöstä. Ja jos sellainen kysymys tulee harkittavaksi, niin siinä vaiheessa punnitaan rauhallisesti ja huolellisesti hyödyt ja haitat, kuten muissakin maissa Euroopassa tämmöisissä tapauksessa on tehty. kun keskustelua ja pelottelua asialla tehdään, niin sen totean, että kyse ei ole hankkeesta, jossa rakennettaisiin avolouhos suojellulle suolle. Kyse ei ole edes hankkeesta, [Puhemies koputtaa] jossa rakennettaisiin suon keskuksen alle jotain, vaan hankkeesta, joka tulisi koskemaan satojen metrien syvyydessä suon reunaa,

Arvoisa puhemies! Kyselytunti kääntyy loppua kohden, ja on hyvä katsoa hetki sinne alkuun taas, jolloin puhuttiin kehnoista talouspäätöksistä peruuttamisesta. Niille antaisi tilaa se, että katsottaisiin, mitä vihreät itse asiassa vinkkasivat kehysriihen alla: haitoille hinta — tehottoman, haitallisen yritystukikentän karsiminen. Tällaisilla toimilla olisi mahdollista auttaa siinä luontokadon pysäyttämisessä, johon hallitus eilen kirkkain silmin sitoutui tuomatta mitään toimia sen puolesta esiin, vieläkään. [Sanna Antikainen: Ja tehdä näitä toimia ja ottaa käyttöön sellaisia keinoja, joilla sekä vahvistettaisiin julkista taloutta että parannettaisiin luonnon tilaa, kuten maankäytön muutosmaksu tai kaivosveron korottaminen pois banaanivaltion tasolta? [Speech 89] Speaker: Ensimmäinen Mykkäsen sanoin, ja jos ensiksi Mykkänen ja sitten Purra. Arvoisa puhemies! Ensinnäkin suojellun luonnon määrä Suomessa kasvaa. [Välihuutoja vihreiden ryhmästä] Se kasvaa sekä budjettikirjasta ilmenevillä Metso- ja Helmi-ohjelmilla säästöjen keskelläkin ja erityisesti yritysrahoitteisen luontotyön kautta, johon rakennamme pelisääntöjä ja luomme sille kasvuedellytyksiä, ja kyllä myös vielä erikseen tehtävillä vanhoja metsiä koskevilla päätöksillä. Mitä tulee sitten kysymykseen näistä erilaisista yritystuista tai haittaveroista, niin niihin toki verojen osalta valtiovarainministeri ottaa paremmin kantaa, mutta sinänsä muistuttaisin, että sellaisia alhaalla roikkuvia helppoja hedelmiä, jotka olisivat satojen miljoonien eurojen kokoisia, ei kyllä helposti löydy. Me puhumme silloin siitä, kuinka paljon polttoöljy tulee maksamaan maassa enemmän maanviljelijöille ja koneissa, me puhumme siitä, laitetaanko puunpoltto millä rajuustasolla verolle, jos halutaan satoja miljoonia euroja, ja me puhumme siitä, että teollisuuden sähköistymistä vaikeutetaan poistamalla sieltä vielä nopeammin tukia kuin ne muutenkin ovat poistumassa. Niin että on hieman hankalaa väittää, että jossain olisi sellainen miljardin taikaseinä, joka ilman haittoja toisi rahaa. Jos sellainen on, otan mielelläni vinkkejä vastaan. Vielä ministeri Purra. Arvoisa rouva puhemies! Aivan lyhyesti: Yleisesti ottaen tietenkin haittojen verottaminen on huomattavasti järkevämpää kuin hyötyjen verottaminen, ja niin tämä hallitus todellakin toimii. Me esimerkiksi kehysriihessä entisestään kiristimme alkoholiin kohdistuvaa verotusta ja tupakkaverotusta, tuomme nikotiinipussit verolle, ja me korotimme myös kaivosveroa. Toisaalta tiedän, että se, mitä te kutsutte bensapopulismiksi, ei ole tämän hallituksen intresseissä, sillä me näemme, että erityisesti pitkien välimatkojen maassa, jossa polttoaineet muutenkin maksavat paljon, meidän pitää pyrkiä kuitenkin alentamaan niiden hintaa. [Välihuutoja] Edelliseen hallitukseen nähden mehän maltillistamme jakeluvelvoitetta huomattavasti, millä on selkeä vaikutus polttoaineen hintaan, ja myös alennamme useita autoiluun kohdistuvia veroja. Content: Arvoisa puhemies! Viiankiaapa kuuluu Euroopan viimeisiin luonnontilaisiin aapasoihin, siksi se on syystä suojeltu sekä EU-tasolla että kansallisesti soidensuojeluohjelmalla. [Petri Hurun välihuuto] Tämä kuvastaa sitä, kuinka korvaamattomia luontoarvoja siellä on. nyt uhkana on se, että Viiankiaavasta tulee ennakkotapaus. Meidän on kyettävä ymmärtämään, että ilmaston kuumeneminen ja tarve puhdistaa meidän energiajärjestelmä ovat vain yksi osa ekologista kriisiä ja sen ratkaisemista. Toinen osa on tämä lajikato, joka paraikaa kiihtyy. Minimivaatimus on se, että meidän on kyettävä pitämään nämä kaikista arvokkaimmat alueet ihmistoiminnan ulkopuolella. Vihreään siirtymään liittyy toki paljon taloudellisia mahdollisuuksia, mutta myös tästä luonnonsuojelupuolesta on kyettävä pitämään kiinni. Kysyisin, ministeri Mykkänen: käytättekö te todella teidän arvovaltaanne ympäristön ja luonnon puolustamiseen niin kuin teidän rooliinne kuuluu vai puolustatteko luontoa vain silloin, kun se on kaivosyhtiöiden mielestä ok? Content: Arvoisa puhemies! Uskon, että meidän tehtävämme on yhteensovittaa vihreän siirtymän tarpeet mukaan lukien kriittisten mineraalien hankinta — jossa muuten esimerkiksi EU-tasolla yhdessä on todettu, että kriittisten mineraalien hankkimiseen pitää saada nopeampia prosesseja — toisaalta, aivan oikein, niin kuin edustaja Kivelä sanoi, ainutlaatuisen luonnon suojeluun. Mitä tulee Viiankiaapaan, se punnitaan huolella, jos hakemus tulee. Ja lähtökohta on se, että ne olennaiset suojeluarvot, joiden takia nimenomaan tämä suoalue on Naturaan aikanaan liitetty, pitää pystyä säästämään. Ehkä mittakaavaa kannattaa siinä mielessä ottaa, että helsinkiläisestä perspektiivistä se on valtava alue. Itse asiassa 30 prosenttia 30 prosenttia Helsingin kaupungin rajojen sisällä olevasta pinta-alasta on tämän Natura-alueen koko. Kysymys: Jos sinne rajalle, reuna-alueelle, satojen metrin syvyyteen tulee kaivoksen osa, niin kysymys on silloin siitä, tihkuuko sieltä vettä minkä verran, ja tätä täytyy tarkkaan arvioida. Ei ole kysymys siitä, että joku lanaisi suon nurin — pikemminkin päinvastoin, koska ne pienetkin riskit siellä pitää kompensoida [Puhemies koputtaa] suojelemalla, ennallistamalla muualla suoluontoa, jos tällaiseen hankkeeseen mentäisiin. Mutta tätä pitää objektiivisesti katsoa, harkita punnita. Me tarvitsemme myös niitä kriittisiä mineraaleja muun muassa liikenteen sähköistämiseen. Otetaan vielä edustaja Tanuksen kysymys. Olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies! Euroopan tapahtumien toimintaympäristön muutosten myötä yhteiskunnassa tarvitaan aiempaa parempaa varautumista, huoltovarmuutta ja kriisinkestävyyttä. Kiitos hallitukselle, että olette vieneet tärkeää varautumis- ja huoltovarmuusnäkökulmaa myös Eurooppaan. Varautumista tarvitaan yhteiskunnan eri toimijoiden ja kaikkien kansalaistenkin toimesta. Suomessa viranomaistyön suunnittelu lähtee olettamasta, että kotitaloudet kykenevät omatoimisesti selviytymään häiriö- ja kriisitilanteissa vähintään 72 tuntia. Kodeissa tähän tarvitaan materiaalisen varautumisen lisäksi tietoja, taitoja ja henkistä kriisinkestävyyttä. Arjen taitojen hallintaa, monipuolista kotitalousosaamista tarvitaan varautumiseen. Mutta onko tätä kotitalousosaamista riittävästi nykyisin? Arjen taitojen, kotitaloustaitojen ja niiden opetuksen vahvistamista tarvitaan. Hallitus panostaa huoltovarmuuteen, mutta kysyisin: miten hallitus pyrkii vahvistamaan kansalaisten, kotitalouksien varautumistaitoja ja kriisinkestävyyttä tässä muuttuvassa ajassa? Arvoisa puhemies! Kiitos erinomaisesta kysymyksestä edustaja Tanukselle. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia tällä hetkellä, kun niin meidän täällä Suomessa kuin koko Euroopassakin tulee varautua kaikkeen, myös uudenlaisiin uhkiin, jotka ovat meillekin tässä tulleet jo tutuiksi. On aivan selvää, että viranomaisille kuuluu valmius ja varautuminen, sitä työtä luonnollisesti nyt tehdään niin meillä kotimaassa kuin myöskin EU-tasolla muun muassa sen kautta, että Suomi on tehnyt aloitteen tästä varautumisunionista. Tämäkin on hyvä huomata, että jokaisen jäsenmaan täytyy lähtökohtaisesti itse varautua, mutta myös unionin tasolta on varmasti saatavilla hyötyä. Mutta sitten lisäksi tähän, että vaikka viranomaiset, vaikka meidän valtio, kunnat — siis viranomaiset — varautuvat, on äärimmäisen tärkeätä, että myös kansalaiset ovat varautuneita, koska silloin kun tulee kriisi, niin kaikkien luokse ei välttämättä viranomaisia riitä. Ja tätä työtä tehdään nyt sisäministeriössä muun muassa siten, että omavarautumisen kampanjat ovat lähdössä käyntiin. On pyritty myöskin tunnistamaan sellaisia väestöryhmiä, joille tämä asia

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Keskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään 30 minuuttia. Jos puhujalistaa ei tässä ajassa ehditä käydä loppuun, asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan muiden asiakohtien jälkeen. Ministeri Essayah, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys on varsin tekninen muutos, mutta kyllä myös taloudellisesti tärkeä, kun kaikki tunnemme tuon korkoa korolle ‑efektin, joka voi pienestäkin summasta kartuttaa kohtalaisen suuren maksettavan. vähän taustaa: Ensinnäkin tämä huoneistotietojärjestelmä tuli käyttöön 1.1.2019, ja huoneistotietojärjestelmän voimaanpanolain 16 §:ään oli jäänyt virhe, joka nyt sitten tällä hallituksen esityksellä korjataan. Tämä virhe liittyy seuraamusmaksuun, jos asunto-osakkeen saannon rekisteröinnin hakemiselle säädetty kahden kuukauden määräaika on laiminlyöty. Kun asunto-osakeyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään ja sen jälkeen asunto-osake siirretään ensimmäisen kerran esimerkiksi vaikkapa kaupalla, uuden omistajan pitää hakea saantonsa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa. Uuden omistajan tulee toimittaa saannon rekisteröintihakemuksen yhteydessä paperinen osakekirja Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi. Maanmittauslaitos perii tämän saannon kirjaamisesta käsittelymaksun, joka on nyt esimerkiksi tänä vuonna 69 euroa. Jos tuon saannon rekisteröinnin hakemiselle säädetty kahden kuukauden määräaika kuitenkin laiminlyödään, käsittelymaksua korotetaan 20 prosentilla kultakin kahden kuukauden ajanjaksolta. Voimassa olevan lain mukaan käsittelymaksun korotus lasketaan korkoa korolle ‑periaatteella, mikä tietenkin johtaisi sitten pitkän ajan kuluessa kohtuuttomaan lopputulokseen. Niinpä tämä hallitus nyt sitten korjaa tätä elikkä todellakin tällä hallituksen esityksellä poistetaan tämä korkoa korolle ‑periaate seuraamusmaksun laskemisesta, ja muilta osin käsittelymaksun korotus viivästystapauksessa säilyy ennallaan. Tämän uuden laskusäännön mukaan käsittelymaksu kasvaisi vaikkapa nyt viiden vuoden aikana noin 480 euroon ja kymmenessä vuodessa noin 890 euroon. Tällä hetkellä onneksi tiedossa ei ole kuitenkaan yhtään tapausta, jossa tämän vanhan lain mukaan kertynyt käsittelymaksun korotus olisi ehtinyt kasvaa kohtuuttomaksi. Laissa on olemassa kohtuullistamissäännös, jos tulisi esille kohtuuttoman suureksi kasvanut seuraamusmaksu. Mutta todellakin tämä hallitus korjaa tämän korkoa korolle ‑efektin tästä laista, ja tällä tavalla pääsemme sitten kohtuulliseen lopputulokseen. — Kiitos. Kiitokset ministerille. — Seuraava puheenvuoro, edustaja Räsänen, Joona. Arvoisa puhemies! Kiitos ministeri Essayah’lle tämän lakimuutoksen esittelystä. Se on siis varsin tarpeellinen. Tällä korjataan nimenomaan tämä valuvika, joka lainsäädäntöön oli jäänyt seuraamusmaksun määräytymisperusteista elikkä todella siitä, että mikäli seuraamusmaksu, niin aina kokonaissummaa korotettaisiin tällä 20 prosentilla. Siinä mielessä tämä kohtuullistaminen on erittäin hyvä ja kannatettava toimenpide. huojentava tieto myöskin se, että kuitenkaan tällä hetkellä ei ole ketään sellaista henkilöä, joka olisi joutunut tästä virheestä kärsimään eli olisi joutunut mahdollisesti tämän korkoa korolle -ilmiön uhriksi ja maksamaan sitten kohtuuttoman suuren seuraamusmaksun. Mutta, arvoisa puhemies, asia, johon ajattelin itse omassa puheenvuorossani puuttua, on on se seikka, miksi on kuitenkin perusteltua, että meillä tällainen seuraamusmaksu on. Sehän liittyy siihen, että tällä varmistetaan se, että tuolla rekisterissä olevat tiedot ovat ajan tasalla. Sen takia on perusteltua, että meillä tällainen seuraamusmaksu siinä on, ja on jopa perusteltua, että mikäli tätä velvoitetta hoitaa tiedot rekisterissä kuntoon ei noudateta, niin on myös riski siitä, että tämä seuraamusmaksu nousee, jotta henkilöillä on aina kannustin ilmoittaa huoneistotietojärjestelmään ajantasaiset tiedot. Se on sen takia keskeistä, että tätäkin järjestelmää kuitenkin käytetään meidän luototusjärjestelmän perustana. Kun ihmiset hakevat luottoja, yleensä sitten luoton panttina tai vakuutena toimii tässä tapauksessa esimerkiksi huoneisto, ja on aina tärkeää rahoituslaitoksessakin tietää, kenellä tosiasiallisesti omistusoikeus huoneistoon on. Siinä mielessä on tärkeää, että meillä tämä rekisteri on ajantasainen. Tämä seuraamusmaksu on yksi konkreettinen keino, jolla todella varmistetaan, että tiedot mahdollisten kauppojen jälkeen ilmoitetaan tai muiden luovutusten jälkeen

kohtuullistetaan, että vältytään siltä tilanteelta, että mikäli syystä tai toisesta ilmoituksessa olisi pitkäkin viive, niin tämä seuraamusmaksu ei kasvaisi kohtuuttoman suureksi tällä aikaa. Ja, arvoisa puhemies, voin todeta, että tämä lakiehdotus on kannatettava ja toivon mukaan tulee hyvin ripeästi myös sitten voimaan. Edustaja Hoskonen. Arvoisa rouva puhemies! Todellakin laki on kannatettava ja hyvä, ja se ymmärtää sitä, että kun me ihmiset emme ole täydellisiä, niin virheen tekijöilläkin on mahdollisuus kohtuullisella kustannuksella saada asiansa kuntoon. Olisin kysynyt ministeriltä siitä, että kun nykyisinhän Suomi, niin kuin muu maailmakin, digitalisoituu hurjaa vauhtia, niin olen aina ollut huolissani siitä isosta määrästä ihmisiä, joilla tätä digitaalivälineiden käyttömahdollisuutta ei ole tai ehkä ei ole enää muutenkaan intoa lähteä opiskelemaan uusia asioita. He ovat tässä asiassa kyllä suuria häviäjiä, koska heidän kohdallaan tällainen digipalvelujen saatavuus, olkoon sitten kysymys vaikka tämän lain toimialasta taikka sitten vaikka terveyspalvelujen hankkimisesta... On ollut hyvin murheellista seurata niitä esimerkkejä. Paria ihmistä olen itsekin ollut auttamassa eräiden asioiden tiimoilta ja ollut kauhuissani siitä, miten avuttomassa asemassa vanhemmat ihmiset ovat tässä asiassa. Onko ministeri pohtinut tätä asiaa, millä me saisimme tähän jotakin järjestystä? Olen sanonut jo monta kertaa, että kuntiin pitää saada jokaisen kunnan kunnantaloon tai johonkin muuhun vastaavaan tilaan toimipiste, jossa digiapua on saatavilla, koska jos ihminen ei saa apua, niin tilanne menee yhä vaikeammaksi. Edustaja Kemppi. Arvoisa rouva puhemies! Huoneistotietojärjestelmän valuvian korjaamisesta on kyse tämän lain kohdalla. Kiitän siitä, että tämä valuvika nyt korjataan, vaikkakin tässä laissa on ollut olemassa tämä kohtuullistamissäännös, ja sen seurauksena käsitykseni ja ministerin kertoman mukaan näitä näitä tapauksia ei ole päässyt tulemaan, joissa olisi ollut kohtuutonta maksutaakkaa. Kuitenkin haluan korostaa sitä, että ajantasaiset tiedot ajantasaiset tiedot huoneistotietojärjestelmässä ovat tärkeät. Nimittäin tätä käytetään luototustietojärjestelmän perusteena, ja velkaantumisen haasteet ja velkaantuminen on ilmeinen ongelma meidän yhteiskunnassa. Tämän rekisterin tulee olla ajan tasalla, ja sikäli kiitän siitä, että lakiin edelleen jää tämmöinen viivästyksestä seuraava maksu, joka toivottavasti lisää kannustetta päivittää nämä tiedot ajan tasalle. Keskustelu on päättynyt, ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan...

voisiko sanoa, ei nyt ehkä ihan suoraa kysymystä mutta kuitenkin ministerille osoitettua huolta siitä, millä tavalla digisyrjäytyneitten kohdalla pystytään pitämään huolta, että ihmiset eivät digisyrjäydy ja että pystytään hoitamaan näitä prosesseja myöskin tämä on todellakin hyvin mittava yhteiskunnallinen haaste eikä koske pelkästään Maanmittauslaitosta ja sen asiakirjoihin liittyviä digitalisointiprosesseja. Ajattelen samoin kuin kysyjäkin, että esimerkiksi jokaisessa kunnassa pitäisi olla mahdollisuus saada apua sellaisiin hankkeisiin tai sellaisten asiakirjojen toimittamiseen, jotka pitää sitten digitalisoida tai joita ei pysty millään muulla tavalla kuin esimerkiksi netin kautta täyttämään tai ottamaan lisää tietoja jostakin asiasta. Kyllä tämäntyyppistä apua me ehdottomasti tarvitsemme, ja on ollut hyvä huomata, että meillä muun muassa vanhusasiavaltuutettu on kiinnittänyt tähän huomiota ja laatinut ihan omia suosituksia, miten tällaisissa asioissa tulisi edetä. Sitten toisaalta edustaja Kemppi nosti tärkeän asian ja huomion, että näitten tietojenhan on tärkeätä olla ajantasaisia. Tämä on iso luototukseen liittyvä, koko tämä huoneistotietojärjestelmä, ja näitten asunto-osakkeitten asunto-osakkeitten osakekirjojen ja saantojen digitalisaatio on hyvin mittava prosessi Suomessa, totta kai, mutta ajattelen niin, että sitten kun ne ovat siellä digitalisoituneina, niin silloin meillä ovat ne osakekirjat tallessa. Eli tälläkin hetkellä meillä Suomessa on tilanteita, joissa sitten joudutaan todistamaan sitä, onko asunto-osakkeen saantosarja pysynyt siinä tietokuosissa kuin pitäisi olla, elikkä sieltä yksinkertaisesti paperisia osakekirjoja häviää. Sitten toisaalta näitten isännöintitodistusten hankkiminen on osoittautunut useitten satojen eurojen kustannuksiksi aina per isännöintitodistus. Tällä tavalla, kun me pääsemme tähän huoneistotietojärjestelmään ja siihen, että meiltä löytyvät kaikki asiakirjat sieltä, siinä vaiheessa uskon, että myöskin sitten näille yksilöille koituvat kustannukset ja toisaalta sitten se huoli siitä, ovatko asiakirjat tallessa, varmastikin olisivat

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2024 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu alkaa. Edustaja Pitko, olkaa hyvä, esittelypuheenvuoro. Kiitos, arvoisa puhemies! Esittelen tosiaan ympäristövaliokunnan mietinnön. Tällä hallituksen esityksellä pannaan luonnonsuojelulain osalta täytäntöön EU:n RED III ‑direktiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi neljää luonnonsuojelulain säännöstä direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Muutokset koskevat yhden teknisen korjauksen ohella menettelyllistä yhdistämistä, erittäin tärkeän yleisen edun mukaiseksi määrittämistä sekä sitä, milloin rauhoitetun eläinlajin yksilön tappamista tai häiritsemistä ei ole pidettävä tahallisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Mietintöön on jätetty vihreiden ja vasemmistoliiton vastalause. Luonnonsuojelulain 35 §:n muutosehdotuksen osalta valiokunta toteaa, että uusiutuvan energian hankkeiden osalta nyt velvoittavaksi ehdotettava yhteisarviointi on jo käytännössä pääsääntö ja ehdotetun muutoksen merkitys siten vähäinen. Koska arvioinnin sisältövaatimuksia ei muuteta, esitys ei vaikuta ympäristövaikutusten ja Natura-vaikutusten arvioinnin laadukkuuteen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan 39 ja 83 §:iin lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan tiettyjen uusiutuvan energian tuotantolaitosten ja energiansiirron katsotaan olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaisia hankkeita ja palvelevan kansanterveyttä ja turvallisuutta. Uusi momentti tarkoittaa sitä, että uusiutuvan energian hankkeille voidaan myöntää poikkeus luonnonsuojelun lajisuojeluun ja Natura 2000 ‑verkostoon liittyvistä säännöksistä, mikäli kaikki laissa säädetyt edellytykset poikkeuksen myöntämiselle täyttyvät. Valiokunta katsoo, että muutokset 39 ja 83 §:iin eivät lievennä poikkeusedellytyksiä nykyisestä siltä osin, että poikkeus edelleen voitaisiin myöntää vain, mikäli ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi. Lajirauhoituksen osalta poikkeus ei myöskään saa johtaa lajin suojelutilanteen heikkenemiseen. Natura 2000 ‑verkoston suojelusta poikkeamisen edellytyksenä lisäksi on edelleen, että hankkeen tai suunnitelman toteuttamiseen on pakottava syy ja verkoston yhtenäisyydelle aiheutuva haitta on kompensoitava. Direktiivi mahdollistaa sen, että erittäin tärkeän yleisen edun mukaiseksi määriteltäisiin vain tietyt teknologiat tai hankkeet. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotettiin, että esimerkiksi vesivoima tulisi rajata soveltamisalan ulkopuolelle. Valiokunnan enemmistö kuitenkin katsoo, ettei rajauksille ole katsottava olevan tarvetta tai perusteita. Direktiivin täytäntöönpano vaikuttaa käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen osalta vain hyvin rajatusti mahdollisuuksiin poiketa luonnonsuojelulain edellytyksistä uusiutuvan energian hankkeissa. Koska valiokuntakuulemisessa on noussut asiaa koskevaa huolta esiin, valiokunta pitää tärkeänä, että uusien säännösten soveltamista seurataan tarkasti ja soveltamisalan mahdollista rajoittamistarvetta selvitetään, jos edellä kuvattu tilanne muuttuu. Luonnonsuojelulain 70 §:ssä kielletään rauhoitettujen eläinlajien tahallinen tappaminen tai pyydystäminen ja rauhoitettujen yksilöiden tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muutonaikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Lähtökohtana on ollut, että rauhoitettujen eläinlajien yksilöiden tappaminen ja pyydystäminen on kiellettyä, mutta vain tahallisena toimintana. Oikeuskäytännössä tahalliseksi on katsottu luvan mukainen toiminta, kuten turpeennosto. Hallituksen esityksessä ehdotetaan 70 §:ään uutta 5 momenttia, jonka mukaan uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annetussa laissa tarkoitetun uusiutuvan energian tuotantolaitoksen rakentamisessa ja käytössä tapahtuvaa rauhoitetun lajin yksilön tappamista tai häiritsemistä ei pidetä tahallisena, jos rakentamisen ja toiminnan aikana on lieventävin toimenpitein asianmukaisesti pyritty estämään rauhoitettujen lajien kuolema ja niihin kohdistuvat häiriöt. Valiokunta pitää ymmärrettävänä, että käynnissä oleva teolliseen vallankumoukseen rinnastuva energiamurros hiilineutraaliuden saavuttamiseksi herättää myös huolta uusiutuvan energian hankkeiden, erityisesti tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden, aurinkovoimahankkeiden, mahdollisista kielteisistä vaikutuksista. Valiokunta pitää hallitusohjelman tavoin tärkeänä, että tavoitteena on kannustaa puhtaiden ratkaisujen valitsemiseen, mutta päästöjen rinnalla huomioidaan toiminnan muut ympäristölliset vaikutukset esimerkiksi biodiversiteettiin ja kestävään kehitykseen. Kansallisen ja alueellisen tason maankäytön suunnittelulla uusiutuva energiatuotanto olisi tärkeää toteuttaa niin, että myös jännitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, uusiutuvan energiatuotannon ja metsäbiotalouden välillä jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Arvoisa puhemies! Valiokunta katsoo, että käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä pannaan rajatuilta osin täytäntöön pakottavaa EU-lainsäädäntöä, eikä edellä mainittujen yleisten kysymysten käsittely laajemmin ole tässä yhteydessä relevanttia. Valiokunta ehdottaa yhden lausumaehdotuksen hyväksymistä. Sen mukaan valiokunta edellyttää, että hallitus seuraa lain toimeenpanoa ja arvioi lain toimeenpanon vaikutuksia. Kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle esittelystä. — Ja nyt sitten edustaja Kivelä, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies! Yksi tämän ajan isoista kysymyksistä on tosiaan se, miten me onnistumme onnistumme puhdistamaan meidän energiajärjestelmämme päästöttömäksi mutta myös tekemään sen tavalla, jossa ei tingitä luonnonsuojelusta. Eli tämä ekologinen kestävyyssiirtymä on samaan aikaan välttämätön, mutta se ei kuitenkaan voi tapahtua tavalla, jossa ilmasto- ja luontotavoitteita ei edistetä samanaikaisesti. Syy on tietenkin se, että meillä ei ole varaa huolehtia vain ilmastosta, joka sekin toki on itsessään jo hyvin iso haaste, mutta valitettavasti tämä kestävyyskriisi on niin että myös luontokato ja muut ekologiset tavoitteet pitää ottaa huomioon. Eli tiivistettynä: Vihreän siirtymän nimissä ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa luonnolle ja suojelutavoitteille, koska biodiversiteetin suojelu on aivan yhtä merkittävä kysymys kuin ilmastokriisin hillintä. Totta kai kyse on tasapainottelusta, ja tätä me joudumme tekemään. Mutta ongelma on se, että tässä esityksessä sen rajan olisi pitänyt olla tiukempi luonnonsuojelun hyväksi. Me olemme tosiaan, niin kuin hyvästä esittelystä kuultiin, vihreiden kanssa tähän esittäneet muutoksia valiokunnassa, ja niitä esitämme myös nyt tässä ensimmäisessä käsittelyssä. Ensinnäkin, kaikki uusiutuva energia ei ole automaattisesti yhtä hyvää tai yhtä lailla yhteisen edun mukaista. Mielestäni, ainakin itselleni, on aivan selvää, että esimerkiksi puun energiakäyttö tai vesivoima aiheuttavat sen verran negatiivisia luontovaikutuksia, että niiden edistäminen tämän kestävyyssiirtymän nimissä ei ole perusteltua. Sen takia tässä nämä pykälämuutosesitykset liittyvät juuri siihen, että vesivoima ja puunpoltto ja muun biomassan poltto olisi pitänyt jättää pois niiden hankkeiden joukosta, joiden tässä katsotaan olevan tämän yleisen edun mukaisia ja palvelevan kansanterveyttä ja turvallisuutta. Mutta, puheenjohtaja, tosiaan sovimme, että edustaja Pitko tulee vielä tekemään nämä viralliset esitykset. — Kiitos. Edustaja Elo. Arvoisa puhemies! Alkuun kiitos ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitkolle valiokunnan mietinnön esittelystä ja tässä edellä myös edustaja Kivelälle hyvästä puheenvuorosta. hallituksen esityksessä on tosiaan kyse kestävän, uusiutuvan energiantuotannon edellytyksistä ja luonnon ja vihreän siirtymän yhteensovittamisesta, ja tässä onnistuminen on meille ihan kohtalonkysymys. Vihreän siirtymän päämäärä on ekologisesti kestävä talous, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen eikä fossiilisiin polttoaineisiin. Ja tosiaan vihreä siirtymä voi olla aidosti vihreä vain silloin, kun sillä ei ole haitallisia vaikutuksia luonnolle. Yksi tärkeä lähtökohta on se, että vihreän siirtymän hankkeet tulisi aina toteuttaa luonnonsuojelualueiden ulkopuolella, ja ylipäänsä kynnyksen luonnon tuhoamiseen tulee kaikissa tapauksissa olla erittäin korkealla. sinänsä vihreän siirtymän onnistumisen ja uusien kestävien investointien edellytys on puhtaan energian saatavuus. Siksi uusiutuvan energian hankkeiden vauhdittaminen on sinänsä perusteltua, ja siihen tämä hallituksen esitys esitys osaltaan myös tähtää mutta niin, että tässä ollaan höllentämässä luonnonsuojelun ehtoja. Kuten tästä mietinnön vastalauseesta käy ilmi ja tässä myöhemmin tulee näitä esityksiä, niin tämä lakiesitys ei tosiaan ole ongelmaton, koska siinä ei huomioida sitä, että uusiutuvan energian muodoissa on myös sellaisia, joilla on vakavia haitallisia vaikutuksia luonnolle. Tässä edellä mainitut vesivoima ja biomassa ovat sellaisia. Aivan liian moni koski on jo Suomessa valjastettu ja näin on tuhottu arvokkaita virtavesiekosysteemejä. Metsät ovat meillä rajallinen rajallinen luonnonvara, eikä sitä puuta kannata suuressa mittakaavassa haaskata polttoon. Ilmastopaneeli on todennut, että puunpoltto ei myöskään ole hiilineutraalia, joten sitä ei voida hiilineutraalina pitää. Samoin tässä on huolestuttavaa tämä uhanalaisten lajien tappamisen ja suojelun kynnyksen laskeminen, jota ei pitäisi tehdä. Arvoisa puhemies! Tosiaan lähtökohtaisesti uusiutuvan energian hankkeiden vauhdittaminen on kannatettavaa, mutta sitä ei pidä tehdä luonnon ehdoilla. Sen takia itse kannatan näitä vihreiden ja vasemmistoliiton vastalauseeseen liittyviä sekä pykälämuutosesityksiä että sitten näitä lausumaesityksiä. Ne ovat todella tärkeitä. Erittäin tärkeätä on se, että pidetään huolta siitä, että on vahva seuranta ja vaikutusten arviointi. On todella valitettavaa, että hallituspuolueilla ei ole ollut halua korjata näitä ongelmia valiokunnassa vesivoiman ja biomassan polton osalta. Ja vielä lopuksi haluan korostaa tässä, että riittävät resurssit sinne valvontaan ja viranhaltijoille ovat aivan olennaisia, että me voidaan tehdä laadukkaita lupia laadukkaita lupia ja laadukasta valvontaa. Ja olen huolissani siitä, että hallitus on leikkaamassa myös ympäristöhallinnosta ja näin heikentämässä edellytyksiä meidän vahvaan ympäristönsuojelun tason ylläpitämiseen, mikä on ollut meille myös valttikortti ja toivottavasti on tulevaisuudessakin. Edustaja Hoskonen. Arvoisa rouva puhemies! Hieman sarkasmin puolelle menevät nämä vihreiden edustajien puheenvuorot, kun edustaja Kivelä vaatii, että pitää huolehtia, että ympäristö ei pilaannu ja tuotamme puhdasta energiaa, ja vesivoimakin on haitallista. Kun katsoo teidän omaa energiantuotantoanne tässä kaupungissa... Vaikka edustaja Tynkkystä naurattaa tässä vieressä, minä en kyllä nauraisi, jos italialaista myrkkyä poltetaan ilmakehään. Ja tiedättekö, mitä tällaiset pienhiukkaset tekevät? Luin juuri yhden tieteellisen julkaisun muovin poltosta, siellä on niin sanottu lentotuhka, joka on niin vaarallinen aine, että pitää kuulemma betonin kanssa laittaa semmoiseen bunkkeriin se aine, jotta ei vain leviä vahingossakaan luontoon. kun te puhutte puhtaasta energiasta, niin te puhutte vain siitä, että saatte maaseudun ihmisten omaisuuden ottaa haltuun tai käyttökieltoon, mikä lienee tässä tavoitteena, mutta samalla pilaatte tämän pääkaupunkiseudun ihmisten ilmat. Ajatelkaa niitä pieniä lapsia, jotka imevät keuhkoon tätä myrkkyä koko ikänsä ja sen arimman ajan. Sen pienen lapsen keuhkot ovat niin herkät, että sinne ei saa mitään tämmöisiä aineita työntää. Mutta ihan hymyillen tässä vieressä edustaja Tynkkynen toteaa, Hoskonen puhuu omiaan. Minä en tuollaista sallisi. Haluaisitteko omalle takapihallenne, arvoisat suomalaiset, semmoisen voimalaitoksen, jonne ajetaan Italiasta oikein likaisilla vanhoilla laivoilla sitä ainetta, joka on sellaista myrkkyä, etten ikinä tulisi hyväksymään omaan kuntaani sellaista? Sitten vielä moititaan ja pilkataan minua, kun minä nostan sen esille. Pidän sitä melko loukkaavana käytöksenä. Onko näille tehty mitään ympäristövaikutusten arvioita, arvoisa edustaja Kivelä? Kertokaapa minulle. Ei varmasti ole tehty mitään arvioita, kun Yleisradion uutisissa, mitkä katsoin uudestaan nauhalta tässä yhtenä iltana, kehuttiin, miten turvallista tämä on. Kaverini kävi siinä satamassa, minne nämä moskat tuodaan sieltä Italiasta laivoilla, ja sanoi, että se haju oli sellainen, että ei voinut olla siinä hetkeäkään. Mitä ihmettä tämä tämmöinen ympäristöpolitiikka on? Edustaja Kivelää naurattaa, mutta sanon teille, että jos asuisin sen voimalaitoksen vieressä, niin kyllä hymy hyytyisi. Toivon teille kaikille hyvää terveyttä ja pitkää ikää, ja varsinkin niille pienille lapsille, jotka tätä myrkkyä imevät kehoonsa, saisivat sen sielun rauhan, että eivät pahasti sairastuisi. Sitten vielä tästä vihreästä siirtymästä: Nyt kun puhutaan vihreästä siirtymästä näin kauniisti, niin miten te voitte yleensäkin puhua, että vesivoima olisi haitallista tai ei vihreää, puhdasta energiaa? Sen puhtaampaa energiaahan ei ole olemassakaan. Kyllä sotien jälkeen meidän oli pakko rakentaa niitä voimalaitoksia semmoisiin isoihin koskiin, jotta saadaan Suomi nousemaan. Silloin oltiin tilanteessa, jossa maksettiin sotakorvauksia, ja Suomi oli aivan sellaisessa tilanteessa, että ei edes kouluja pystytty rakentamaan, kun ei ollut rahaa. Sillä luotiin Suomeen teollisuus, Outokumpu Oy ja monta muuta, jolla Suomen elintaso nostettiin. Teillä on hieman historian tiedoissakin puutetta. Toivottavasti opiskelette vaikka tänä iltana Suomen historiaa ja teollisuushistoriaa. Katsokaapa vaikka Outokumpu Oy:n tarina. Rouva puhemies! Lopuksi vielä sen verran, että kun tällaiseen ahdasmielisyyteen ja yksisilmäisyyteen törmää, jossa ihmisten elämänmahdollisuudet maaseudulla pistetään kyseenalaiseksi, [Puhemies koputtaa] ja sen jälkeen ajattelee, että jos omassa kaupungissani omalla kotiseudullani tehdään tällaista, niin kyllä se minut hiljaiseksi vetää. Jos siitä minua moititaan, niin otan moitteet vastaan, mutta ikinä en tällaista tule hyväksymään. Edustaja Oras Tynkkynen, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni ei ollut alkuunkaan osallistua tähän keskusteluun, mutta kun edustaja Hoskonen edellä toistuvasti viittasi nimeeni, niin joudun nyt tähän vähän reagoimaan. Se, mille hymyilin edustaja Hoskosen puheenvuoron aikana, oli se, että hän puheenvuorossaan viittasi vihreisiin ja sitten katsoi edustaja Kivelää, joka kuuluu tässä eduskunnassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmään eikä vihreisiin. Jätteenpolton päästöjä säännellään, eikä sieltä ole mahdollista tuottaa niitä päästörajoja suurempia määriä hiukkaspäästöjä. Ja kun edustaja Hoskonen puhuu siitä, että täällä me teemme päätöksiä kotiseudullamme, niin tämä keskustelussa oleva voimala sijaitsee Vantaalla, itse asun Tampereella, joten olen vähän väärä henkilö tässä edustaja Hoskosen kritiikin kohteeksi. Muuten muistuttaisin vain siitä, että nyt keskustelussa on laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, joka ei alkuunkaan millään muotoa liity siihen, mitä edustaja Hoskonen tässä juuri edellä puhui. Edustaja Kivelä, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, kiitos! Oikeastaan edustaja Tynkkynen sanoi hyvin pitkälti ne asiat, joita itsekin olisin sanonut alkaen jopa siitä, että itsekin ajattelin, että ehkä tähän debattiin ei välttämättä kannata lähteä, vaikka oma nimi kyllä siinä mainittiin, mutta jos puheenvuoro alkaa siitä, että jopa puolue menee väärin, vaikka mekin olemme monta vuotta samassa valiokunnassa istuneet, niin onhan se hieman erikoista sitten pyytää muita opiskelemaan historiaa, jos täällä menee toisen edustajan puolue sekä kotipaikkakunta sekä tämän esityksen sisältö nyt vähän metsään. Eli olisin näitä ihan samoja asioita kommentoinut, joita edustaja Tynkkynenkin tässä jo toi esille. Ja sitten varsinainen puheenvuoro, edustaja Ohisalo. Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti tästä jätteenpoltosta nyt kuitenkin tähän alkuun, jotta jää pöytäkirjoihin merkinnät. Totta kai on niin, että jätteenpolttoa pitää pystyä vähentämään ja jäte pitää maailmanlaajuisesti ja Euroopan laajuisesti ja Suomen laajuisesti saada paremmin kiertoon. Tulevaisuudessa täytyy olla vain yksi talous, ja se on kiertotalous. Sitä me vihreät ajamme ajamme ja toivomme, että jätteen määrää jatkuvasti eri toimin maailmassa vähennetään. No, lienee tarpeen myös tähän alkuun kertoa ja puhua yhdessä siitä, että kun me kaikki tiedämme, että vihreä siirtymä tarvitaan, yhteiskunnat pitää pystyä rakentamaan kestävämmälle pohjalle, niin sitä ei voi tehdä hinnalla millä hyvänsä. On selvää, että kun lasketaan päästöjä, myös luontokatoa pitää pystyä torjumaan samaan aikaan. Ja samalla pitää pystyä siirtymään sinne kiertotalouteen, jotta se materia kiertäisi jatkuvasti entistä enemmän ja paremmin. Ja vielä, jotta ei menisi liian helpoksi, täytyy pitää huoli siitä, että ihan jokainen ihminen pysyy mukana tässä muutoksessa. Erityisesti niitä ihmisiä, jotka nyt joutuvat maksamaan enemmän siitä, että tässä siirtymää tapahtuu ja tehdään, pitää pystyä tässä tukemaan. Nythän tässä esityksessä on kyse väliaikaisen lainsäädännön vakiinnuttamisesta, ja on muistettava, että kun tätä on lähdetty valmistelemaan, niin Eurooppa on ollut valtavassa energiakriisissä ja fossiilienergiasta riippuvainen monin tavoin. Tarvitsemme energiamurrosta, tarvitsemme uusiutuvaa puhdasta energiaa lisää, yhä useampi ihminen ja onneksi myös tutkijat, poliitikot eri puolin ovat alkaneet herätä siihen, että tämä murros ei voi tapahtua ilman, että huomioimme myös luonnon kantokyvyn ja pidämme huolen siitä, että siirrymme kohti sitä tavoitetta, että luontokato pysäytetään. Tämähän näkyy monin paikoin erilaisina paikallisina kriiseinä, jotka paikalliset ihmiset myös nostavat hyvin ja tärkeästi esille. Ei voi olla niin, että akkumineraalitehdas tulee ja pilaa Itämeren tai pilaa lähivesistöt. Ei se ole vihreää siirtymää. tässä esityksessä sitten vihreän siirtymän hankkeissa sovellettaisiin aina periaatetta, jonka mukaan voitaisiin poiketa Natura-alueen suojelusta. Tämä tarkoittaisi, että lupa voidaan myöntää, vaikka suunnitelma merkittävästi heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura-verkostoon. Esitetty menettely, jossa helpotetaan lupien saantia Natura-alueilla ja halutaan yhdistää lupaprosesseja, asettaa paljon painetta lupaviranomaisille. Tähän ei ole tarpeeksi resursseja. Nyt myös status tärkeän yleisen edun hankkeena antaa laajemman oikeuden poiketa uhanalaisten lajien suojelusta. Ajattelen, että tämä esitys muodostaa nyt tarpeettoman suuria poikkeamia luonnonsuojelulain tarkoituksen eli lajien ja elinympäristöjen suojelun pääperiaatteisiin tämä direktiivi olisi pitänyt pystyä toimeenpanemaan kestävämmin ympäristön, luonnon näkökulmasta. Sen takia tulen myös itse kannattamaan myöhemmin tehtäviä vastalauseita. Edustaja Aalto-Setälä. Arvoisa rouva puheenjohtaja! Käsittelimme hyvin huolella tätä esitystä, ja mielestäni puheenjohtaja Pitko esitteli tuossa oikein hyvin. Tässä on kysymys siitä, että me haluamme tänne lisää vihreän siirtymän hankkeita, ja niitä ei oikeastaan saa, jos me teemme mahdottomaksi tänne tulla ja rakentaa. Samanaikaisesti pitää pitää huolta luontoarvoista, niin kuin tässä on moneen kertaan mainittu. Minun näkemykseni mukaan ja kokoomuksen, SDP:n, perussuomalaisten ja keskustan näkemyksen mukaan tämä ei ole ongelmallinen, vaikkakin sitä rajakeskustelua kävimme pitkään, jopa pyysimme ympäristöministeriöltä lisää vastauksia, jotta varmasti ymmärtäisimme sen, missä kohtaa tässä mennään. Energiahankkeet aiheuttavat myöskin kielteisiä vaikutuksia, ja ne pitää tarkkaan arvioida. Niinpä sovimmekin, että seurataan tätä lain toteutumista jatkossa, mikä tahansa uusi investointi, vihreän siirtymän investointi, niin sitä seurataan ja tapauskohtaisesti päätetään ja arvioidaan, mitkä sen luontovaikutukset ovat. Pidän tätä oikein hyvänä esityksenä, ja siksi sen myöskin sellaisena käsittelimme ja päätimme. [Speech

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi neljää luonnonsuojelulain säännöstä, ja kysymyksessä on siis direktiivin toimeenpano. Näihin hallituksen esityksen sisältämiin muutoksiin sisältyy yksi, joka on siis aivan tällainen tekninen korjaus, ja nämä muut liittyvät arviointien yhdistämiseen, siihen, miten määritellään erittäin tärkeä yleinen etu, sekä siihen, milloin rauhoitetun eläinlajin yksilön tappamista tai häiritsemistä ei pidettäisi jatkossa tahallisena. Käsittelyn yhteydessä kuultiin laajasti asiantuntijoita, eri tahoja. Kysymys on haastava, mikä näkyy muun muassa siinä, että näissä asiantuntijakuulemisissa osa kannatti ja osa nosti esiin huolia. Merkillepantavaa oli muun muassa se, että asiantuntijatkin kokivat, että on vaikea saada kokonaiskuvaa, kun tämä sääntely on sen verran pirstaleista. Kysymys on juurikin siitä, millä tavalla onnistumme tasapainoilemaan vihreän siirtymän edistämisessä, puhtaan energian lisäämisessä kestävällä tavalla, myös luonto ja luontoarvot huomioiden. Se on väistämätöntä, että kun me haluamme lisää puhdasta energiantuotantoa, niin kaikella energiantuotannolla, myös sillä uudella puhtaalla energiantuotannolla, on aina väistämättä myös haitallisia vaikutuksia vaikutuksia ympäristölle ja luonnolle. Näitä vaikutuksia pyritään ennakoimaan, niitä pyritään rajaamaan ja niitä pyritään minimoimaan. Varmasti kuitenkin olemme yhtä mieltä siitä, että tätä puhdasta energiantuotantoa tarvitaan lisää, ja siihen hyvä lähtökohta on nimenomaan teknologianeutraalius. Arvoisa puhemies! Yksi näkökulma, jonka haluan nostaa esille, liittyy tähän Natura-arvioinnin ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhdistämiseen näissä uusiutuvan energian hankkeissa. Tämä oli yksityiskohta, johon on kiinnitetty huomiota ja joka aiheutti huolta tuossa käsittelyn aikana. Mutta on kuitenkin niin, että jo nyt tämä yhteisarvio on pääsääntöinen käytäntö, eikä tämä hallituksen esityksen mukanaan tuoma muutos muuta nykytilannetta juurikaan. Toisin kuin on epäilty, tällä muutoksella ei myöskään ole vaikutusta siihen, kuinka laadukkaasti tämä arviointi toteutetaan, koska näihin sisältövaatimuksiin ei tule muutoksia. Ne sisältövaatimukset pysyvät samana, vaikka arviointia yhdistetäänkin. On tietenkin tärkeää, välttämätöntä, että joka ikisen hankkeen kohdalla nämä luontovaikutukset arvioidaan huolellisesti erikseen, tapauskohtaisesti, hankekohtaisesti, ja näin aiotaan toimia. Arvoisa puhemies! Tärkeän asian ja tärkeiden kysymysten äärellä olemme tämän hallituksen esityksen kohdalla. Kysymyksessä on sääntely, joka on varsin monimutkaista ja pirstaleista, siis tämä kokonaiskuva on pirstaleinen, niin kuin asiantuntijatkin ovat todenneet. Tämänkin takia pidän perusteltuna, että valiokunta tähän esitykseen on tehnyt tämän lausumaehdotuksen, joka on siis todellakin seurantalausuma, jolla halutaan arvioida tämän lain toimeenpanon vaikutuksia. Tämä on nähdäkseni myös hallitusohjelman mukaista. Hallitusohjelmassa erikseen todetaan, että hallitus on sitoutunut ylläpitämään jatkuvaa tilannekuvaa ja arvioita siitä, millä tavalla tavoitteita edistetään ja ovatko toimet tavoitteiden kannalta oikeita ja riittäviä. [Speech 130] Arvoisa puhemies! Luontokadon torjuminen ja ilmastokriisin torjuminen ovat tietysti ne kaksi kaikkein tärkeintä tehtävää, mitä tässä ajassa on, ja siinä vihreän siirtymän erilaiset ratkaisut ovat tosi tärkeitä. Mutta niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa tullut esiin, niin se siirtymähän ei ole vihreä, jos samanaikaisesti, kun toista asiaa edistetään — elikkä tässä kohtaa puhumme näistä uusiutuvan energian hankkeista — aiheutetaan peruuttamatonta tuhoa tuhoa luonnolle. Tästähän me olemme tietysti keskustelleet jo eilenkin aika paljon täällä tässä salissa, kun käsiteltiin vihreiden välikysymystä, jossa myös vasemmisto ja SDP olivat mukana, ja myös itse asiassa tänään kyselytunnilla liittyen nyt näihin kaivoshankkeisiin. kyllä todella hämmästynyt siitä, että meidän ympäristöministerimme näkee, että luonnonsuojelualueet sinänsä ovat sen tyyppisiä — vähän niin kuin reservejä — alueita, joita voi tarvittaessa sitten käyttää parempiin tarkoituksiin, niin kuin vaikka kaivosalueiksi. On hyvä huomata, että tämä lainsäädäntöhän ei koske kaivoksia vaan tämä koskee siis näitä uusiutuvan energian hankkeita. Mutta ajattelen kyllä, että niidenkin osalta on hyvä tehdä tarkkaa harkintaa niiden sijoittamisen osalta, sen osalta, minne niitä sijoitetaan, jotta haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Minusta on hyvä, että tässä lausumaesityksessä on nostettu nämä vesivoimahankkeet ja biomassahankkeet, se, että näiden ei pitäisi kuulua tämän lainsäädännön piiriin. On harmi, että valiokunta ei tässä ollut yksimielinen. Itse pidän tätä tosi tärkeänä lisäyksenä Mutta sitten kun me mietitään luontokadon torjumista ja ilmastonmuutoksen, ilmastokriisin, ilmaston kuumenemisen ehkäisemistä, niin kyllä se juurisyy siellä on se, että me kulutetaan tämän maapallon luonnonvaroja yli yli sen, mitä ne uusiutuvat. Sen takia tietysti aina näissä keskusteluissa toivoisin myös sitä vahvaa näkemystä siihen energian säästöön, kiertotalouden edistämiseen. Ei me sillä tavalla tätä asiaa ratkaista, että me vaan energiaa tuotetaan jatkossa päästöttömästi ja kuvitellaan, että jatketaan elämää, kuten ennenkin. Siinä mielessä tässä keskustelussa on hyvä aina tuoda myös tämä energian säästöpuoli mitä tähän esitykseen tulee, niin todellakin meidän pitäisi entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten vihreää siirtymää tehdään todellakin aidosti Sen takia tässäkin esityksessä näen, että tämän ei tulisi koskea näitä kaikkia uusiutuvan energian hankkeita ikään kuin automaattisesti, vaan nimenomaan biomassa ja vesivoima tulisi rajata tästä pois. [Speech 132] Arvoisa rouva puhemies! Vihreän siirtymän välttämättömyydestä huolimatta, ja myös juuri sen takia, meidän täytyy olla tarkkoja siitä, miten me sitä edistämme. Me tarvitsemme paljon lisää puhdasta energiaa, mutta on kiistatonta myös, että meidän täytyy saada myös luontokato pysäytettyä ja Suomen luonnon tila kohenemaan. On mielestäni viisautta myöntää, että joskus nämä kaksi tavoitetta voivat olla myös ristiriidassa. Tähän hallituksen esitykseen, joka perustuu direktiiviin ja on kansallisesti täytäntöön pantava, sisältyy kuitenkin myös elementtejä, jotka tarpeettomasti uhkaavat heikentää luonnon tilaa uusiutuvan energian nimissä. Siksi jätimme edustaja Kivelän kanssa valiokunnassa vastalauseen. Yksi asia on se, että meidän on oltava tarkkoja siitä, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla energiatuotannon muodoilla on luontoomme. Tässä valitettavasti puunpoltto ja vesivoima, jotka sinänsä luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi, erottuvat voimakkaasti haittojen osalta. Totesin eilen viimeksi tässä salissa, että se, millä tavoin vesivoima ja jokien patoaminen on myllännyt aikanaan meidän virtavesiekosysteemiämme ja hävittänyt vaelluskalakantoja, on yksi suomalaisen historian traumoja luontokansalle. Käyn kotona pohjoisessa toistuvasti keskusteluja siitä, miten vielä pari sukupolvea sitten moneen jokeen nousi lohi, mutta sittemmin se kaikki on menetetty. Tässä hetkessä kaipaisimme määrätietoisia toimia, joilla vesivoiman haittoja puretaan ja virtavesiä ennallistetaan. Vesivoiman haitat vesiekosysteemeille ovat tiedossa, ja siksi vesivoiman rakentamista ei pidä helpottaa. Sama pätee puun ja muun biomassan polttoon. Metsäluontomme tila on todella hälyttävä. Metsäluontotyypeistä uhanalaisia on 76 prosenttia, metsien lajeista uhanalaisia on joka kolmas, ja tässä keskeinen tekijä on tapamme käyttää metsiä. Arvoisa puhemies! Toinen tärkeä näkökulma on se, miten uusiutuvan energian sijoittamiseen ylipäänsä täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Suomen kokoisessa maassa uusiutuvankin energian kohdalla lähtökohta täytyy ehdottomasti olla se, että energiaratkaisuja ei sijoiteta herkkään luontoon. Tässä on oltava johdonmukainen. Meillä kyllä riittää tilaa, ja siksi asioita täytyy tarkastella koko valtakunnan tasolla, jotta hankkeet voidaan mahdollisimman hyvin sijoittaa haittoja minimoivalla minimoivalla tavalla. Tässä tietenkin maankäyttö, kaavotus, alueidenkäytön suunnittelu ovat keskiössä, eikä sinänsä tällä hallituksen esityksellä siihen vaikuteta, mutta se liippaa sillä hallitsematon maankäyttö johtaa tämänkaltaisen lain turmiollisiin lopputulemiin. Tässä tärkeää on huomioida kokonaisuuden vaikutus elinympäristöjen eheyteen. Luonnonsuojelualueiden ulkopuolellakin meillä täytyy olla riittävän hyvät ja eheät elinympäristöt niille lajeille, jotka sellaisia tarvitsevat. Siksi tarvitaan valtakunnallista seurantaa, jonka avulla voidaan varmistaa se, ettei elinympäristöjen haitallista pirstoutumista tapahdu ja että meillä on esimerkiksi riittävät ekologiset käytävät. Tulenkin seuraavassa käsittelyssä tekemään tähän liittyvän lausumaehdotuksen. Arvoisa puhemies! Mikäli vihreän siirtymän nimissä aiheutetaan vahinkoa luonnolle eikä tuota vahinkoa pystytään minimoimaan, me olemme pulassa. Tämä on lyhytnäköistä. Siksi nykyisen ehdotetun lain täytyisi sisältä vielä tiukempia rajauksia ja reunaehtoja, ja ne ovat tämän direktiivin kansallisessa toimeenpanossa mahdollisia tehdä. Arvoisa puhemies! Teenkin nyt vastalauseen mukaiset pykälämuutosehdotukset. Ehdotan, että 39 §:ään lisätään loppuun lause ”poislukien puun ja muun biomassan poltto sekä vesivoima” ja 83 §:ään lisätään loppuun lause ”poislukien puun ja muun biomassan poltto sekä vesivoima”. Content: Arvoisa puhemies! Täällä nostettiin esille, että me emme saa tehdä vihreää siirtymää mahdottomaksi. Itse en kyllä yhtään ajattele, että tässä meidän vastaesityksessä olisi kyse jotenkin siitä, että että tehdään vihreä siirtymä mahdottomaksi, kun jo lähtökohtaisesti tämä koko esitys koskee luonnonsuojelulain muutoksia ja näitä arvokkaita luontoalueita, joissa joka tapauksessa meillä on jo nyt nyt jonkun verran näitä lukkoja ennen kuin tällainen poikkeaminen olisi mahdollista. Niin kuin tässä valiokunnan mietinnössä tulee esille, niin eihän tässä nyt viimeisen parin vuoden aikanakaan tällaisia hakemuksia ole tehty yhtäkään kappaletta, että tästä Natura-verkoston suojelusta poikettaisiin, joten se iso kuva vihreästä siirtymästä ei kyllä tällä esityksellä ja näillä muutoksilla, mitä me ajamme, tulisi mahdottomaksi. Mutta, totta kai, kun tehdään lainsäädäntöä ja poikkeamia, niin kyse on aina merkittävistä mahdollisuuksista sille, että avataan jotain suojelua. Sen takia tässä on ollut tärkeää olla tosi tarkkana.

mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me emme olisi voineet harkita juuri näitä kysymyksiä, joihin tämä meidän vastalause Siitä me myös valiokunnassa kuulimme, että on aivan mahdollista kansallisesti rajata tätä, mitkä hankkeet tämän yleisen edun piiriin kuuluisivat. Niin kuin edustaja Pitko tässä esitti, näistä 39 ja 83 §:istä olisi perusteltua jättää vesivoima ja puun ja muun biomassan poltto näiden hankkeiden ulkopuolelle. Eli siis kannatan edustaja Pitkon tekemiä pykälämuutosehdotuksia.

poistaa kokonaan, mutta koska sitä ei missään asiantuntijalausunnoissa esitetty — toki sitä pidettiin osittain ongelmallisena — emme nyt tehneet siitä esitystä vaan lausuman, jota käsitellään seuraavassa käsittelyssä. — Kiitos. Edustaja Mikkonen, Krista. Arvoisa puhemies! Näiden vihreän siirtymän hankkeiden osaltahan usein puhutaan siitä, että meidän luvituksen pitäisi olla sujuvaa ja esteitä pitäisi poistaa, jotta investointeja tänne saamme. Kun tässäkin keskustelussa tätäkin kulmaa tähän tuotiin esille, niin on hyvä muistaa, että luvituksen osaltahan kaikkein oleellisin on se, että siihen on riittävästi resursseja: meillä on niitä viranhaltijoita, jotka voivat sitä luvitusta tehdä. Tästähän viime kaudella tehtiin selvitystäkin, miten luvitusta voidaan saada nopeammaksi. Pullonkaulat ovat nimenomaan siinä, että meillä ei ole riittävästi luvituksen käsittelijöitä. Tämä on se paras keino vauhdittaa näitä luvituksia. Tietysti meidän täytyy myös varmistaa, että luvitus on laadukasta jatkossakin, ja siinä niitä resursseja tarvitaan samalla tavalla kuin tietysti tarvitaan sitten myös valvontaan. Ja olen kyllä tosi huolissani siitä, tämä hallitus on hyvin merkittävästi leikkaamassa julkisesta hallinnosta, ja se tulee kyllä sitten osumaan myös tähän luvitusasiaan. Silloin kun me itse laitamme tiukat reunaehdot siihen, erilaiset investoinnit eivät aiheuta luontohaittaa eivätkä vesistöhaittaa kohtuuttomasti, niin se on paras tae sille, että nämä hankkeet todellakin ovat aidosti vihreän siirtymän hankkeita. Ja se on tietysti paras tae sille, että me voidaan pitää huolta meidän suomalaisesta luonnosta, pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta ja varmistaa, että samanaikaisesti kun haluamme uusiutuvaa energiaa ja haluamme eroon fossiilisista, niin emme tee sitä niin, että samanaikaisesti aiheutamme sitten muita haittoja. Mutta todella investointien vauhdittamisen osalta luvituskysymys on ennen kaikkea resurssikysymys, ja tämän toivoisin hallituksenkin ymmärtävän. Nyt se, että julkiseen hallintoon tehdään niin rajuja leikkauksia, valitettavasti voi johtaa siihen, että luvitus entisestään hidastuu. Luvitusta ei missään nimessä saa ruveta heikentämään, niitä ehtoja, vaan nimenomaan panostaa resursseihin, jotta prosessit ovat riittävän nopeita. Content: Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti: Edellinen puheenvuoro edustaja Mikkoselta oli oikein hyvä, ja jaan sen. Lisäisin sen verran, että olemme käsitelleet valiokunnan avoimissa kuulemisissa tätä asiaa esimerkiksi vihreän siirtymän vesistöhankkeista, ja sielläkin tämä luvitusasia on noussut esille. esille. On tullut jo esille, että jo nyt meillä on tilanne, jossa näitä vihreän siirtymän hankkeita kaatuu oikeuskäsittelyssä, yksi syy tälle on se, että vanhat hankkeet, jotka esimerkiksi liittyvät vaikka metsäteollisuuteen tai muuhun, tuottavat sen verran paljon päästöjä, että sitten tavallaan tilaa näille uusille puhtaammille hankkeille ei ole. Mielestäni tämä on sellainen kysymys, että me ei olla käsitelty tätä poliittisesti että olisiko esimerkiksi syytä uudelleen tarkastella niitä vanhoja olemassa olevia lupia, jotka ovat tavallaan saaneet sellaisen hyödyn siitä, että ne ovat olleet siellä ensimmäisenä aiheuttamassa vaikka sitä vesistöhaittaa. minun mielestäni aika iso kysymys, jos meillä on tavallaan vanhaa saastuttavaa teollisuutta, joka nyt siis faktuaalisesti sitten estää tätä vihreää siirtymää, koska ei tavallaan enää ole yhtään tilaa tuottaa lisäkuormitusta sinne. Halusin tämän lisätä vielä tähän edelliseen hyvään puheenvuoroon. — Kiitos. annetun lain muuttamisesta Time: N/A Content: Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 7/2024 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu alkaa, edustaja Ovaska, esittelypuheenvuoro. Arvoisa rouva puhemies! Samalla esittelypuheenvuoro aivan lyhyesti mietintökin on lyhyt ja teksti tehokasta. Tässä hallituksen esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annettua lakia. Valiokunta pitää hyvänä lakiehdotuksen yleistä tavoitetta edistää vaihtoehtoisten käyttövoimien liikennekäyttöä ja siten edesauttaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Valiokunta pitää kyseistä lainsäädäntöä yleisesti kannatettavana ja saadun selvityksen mukaan toimivana. Esityksessä ehdotetaan, että kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-auton hankintatuki myönnettäisiin jatkossa uudistetun de minimis ‑asetuksen nojalla ja siten niitä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin uudistettu de minimis ‑asetus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunnan lausuman mukaisesti lakiin palautettaisiin kaasu- ja etanolikonversioiden muuntotukea koskevat pykälät huomioiden muu ehdotettua sääntelyä koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Saadun selvityksen mukaan esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Valiokunta pitää hyvänä, että esityksen tarkoituksena on EU-lainsäädännön muutoksen huomioimisen lisäksi eduskunnan lausuman huomioon ottaminen ja käytettävissä olevien määrärahojen mahdollisimman tehokas käyttö. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttumattomana. Arvoisa rouva puhemies! Mietintöön sisältyy yksi vastalause. Kiitoksia. — Seuraavaksi edustaja Eskelinen.

Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, valiokunnassa ei lain sisältö ollut tietyiltä osin yksimielinen, ja teen lopuksi sitten lakiesityksiin vastalauseen muutosehdotuksineen. Arvoisa rouva puhemies! Liikenteen siirtyessä fossiilisista polttoaineista kestäviin on tärkeää pyrkiä säilyttämään teknologianeutraali lähestymistapa. Uuden teknologian yleistymistä auttavat erilaiset tuet muutoksen alkuvaiheessa. Yhteiskunnan on järkevää tukea puhtaamman energian käyttöönottoa niin raskaan kuin henkilöliikenteenkin osalta. Olemassa olevan henkilöautokannan kannalta on tärkeää tarjota kansalaisille mahdollisuuksia kestävämpiin ratkaisuihin matalalla kynnyksellä. Hallituksen toiminta vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivien ajoneuvojen hankintatuessa ja henkilöautojen muuntotuessa on ollut varsin poukkoilevaa. Poukkoilevalla politiikalla hallitus vesittää ja jopa vaarantaa vaihtoehtoisten kotimaisten polttoaineiden kehittämisen ja markkinoille pääsemisen edellytyksiä. Kaikilla ei ole varaa hankkia uutta sähköautoa, ja nykyisiä polttomoottoriautoja on mahdollista muuntaa kaasu- ja etanoliautoiksi, jotka toimivat kotimaisilla vähäpäästöisillä polttoaineilla. Arvoisa rouva puhemies! Hallitus esittää paketti- ja kuorma-autojen vaihtoehtoisen käyttövoiman hankintatuen hakupäiväksi 31.12.24 sekä ajoneuvojen muuntotuen hakemisessa 15.12.24. Erityisesti valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan hakuaika on aivan liian lyhyt. Hakuajan pidennystä puoltavat ajoneuvokannan uudistamisen tärkeys, raskaan liikenteen käyttövoimamurroksen liikkeelle saaminen, yritysten investointivarmuus se, että tukiin jo aiemmin myönnetyt kolmivuotiset siirtomäärärahat saataisiin täysimääräisinä käytettyä. Hallituksen esityksen perusteella vuodesta 2012 lähtien eduskunta on tehnyt päätökset yhteensä 38 miljoonan euron rahoituksesta muuntotukiin. Aiemmin budjetoidusta määrärahasta on Liikenne- ja viestintäviraston arvion mukaan yhä käyttämättä 2,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on vuonna 2022 myönnetty kolmivuotinen siirtomääräraha täyssähköautojen hankintatukiin sisältäen myös kaasu- ja etanolikonversioiden etanolikonversioiden tuet, joten muuntotukea voitaisiin tukea yhä vuoden 2022 talousarviomuutoksen puitteissa. Katsomme, että määräraha olisi käytettävä kokonaan eduskunnan aikoinaan sille päättämiin tarkoituksiin. Hallituksen esityksessä on myös etanoliautoilukonversion muuntotuen esitys 200 eurosta, mutta erityisesti etanoliautoilun konversiokustannukset ovat nousseet aika reippaasti, ja arvio on tällä hetkellä 800:sta 1 000 euroon. Olemme valiokuntakäsittelyssä esittäneet etanolituen konversiotuen nostamista 350 euroon. Arvoisa puhemies! Edellä esittelyllä perustelulla esitämme vastalauseen muutosehdotuksineen, että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena, paitsi 1 §:n 2 momentin kohdat 1 ja 3, joilla jatkettaisiin muuntotuen ja hankintatuen hakuaikaa, sekä kohta 7, joka koskee etanoliautoilun konversion korotettua muuntotukea. Näiltä osin esitän vastalausetta, ja tulemme kakkoskäsittelyssä esittämään vastalauseen lausumaehdotuksen. Kiitoksia. — Edustaja Furuholm. Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Eskelinen tässä edellä avasi tätä asiaa niin perusteellisesti, etten ala niitä kaikkia yksityiskohtia toistamaan, mutta tosissaan tämä opposition kritiikki liittyy vahvasti tähän etanolikonversioiden muuntotukeen, ja itse koen, että kyseessä on ollut tämmöinen laajemmalle kansalle osallistua tähän liikenteen reiluun siirtymään, tehdä niitä ilmastotekoja, kuten Eskelinen ilmaisi äsken, ja se sähköauto on vielä kuitenkin monelle liian tyyris hankinta, ja siksi siksi vähän ihmettelen tätä. Kyseessähän ei ole mikään valtavan iso asia, mutta jostain syystä kuitenkin on valittu sitten tällainen linja, että esimerkiksi tämä määräaika on tehty näin kapoiseksi, kun me nyt täällä kesäkuussa tätä käsittelemme ja jo joulukuussa loppuu mahdollisuus tukea hakea, niin jokainen ymmärtää, että se ei ole kovin kummoinen aika. Ja kun sitä rahaa on tähän varattu, niin siitä syystä myös on ihan aiheellinen tämä tuen määrän pohdinta. Edustaja Eskelisen esittämä korotus kolmeen ja puoleen sataan euroon ei ole ollenkaan ylimitoitettu, ajatellaan, että jos tämä aikaikkuna nyt jää näin kapeaksi, niin eikö se olisi kuitenkin ilmaston ja ympäristön etu, että sitten saataisiin mahdollisimman paljon sitä laarissa olevaa rahaa käytettyä näihin ilmastotekoihin, mutta ilmeisesti se ei nyt tässä asiassa ole hallituksen tavoite. Näistä syistä ja muutamasta muusta, kuten tästä poukkoilevasta politiikasta, joka haittaa kuluttajan mahdollisuuksia näihin tarttua, kannatan vahvasti näitä edustaja Eskelisen tekemiä muutosehdotuksia. — Kiitos. Arvoisa puhemies! On tosi hyvä, että annetaan erilaisia mahdollisuuksia siihen, miten voi vähentää autoilun päästöjä. Suomi on laaja maa, ja tiedämme, että yksityisautoilua monissa paikoin tarvitaan — vaikka esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalassa, josta itse tulen. Se, että ihmisillä olisi mahdollisuus myös se vanha auto muuntaa ympäristöystävällisemmäksi, ympäristöystävällisemmäksi, on minusta semmoinen hyvä käytännön teko, ja on hienoa, että tätä on tuettu, ja on tärkeätä, että tätä voitaisiin tukea todella jatkossakin. Nämä tuethan ovat olleet varsin suosittuja silloin, kun nämä viime kaudella olivat olivat käytössä, niin että selvästikin näille tarvetta ja kysyntää on. Tässä salissa usein puhutaan siitä, miten me voidaan varmistaa, että kansalaiset pystyvät tekemään myös parempia valintoja ja että ne valinnat ovat myös kansalaisille edullisia ja niihin kannustetaan. Minun mielestäni tämän tyyppiset välineet ovat tarpeellisia ja tärkeitä. Todellakin on hyvä, hyvä, että pystyisimme tällaista tukea jatkossakin myöntämään. Todella, kun tähänhän on myös rahaa sinänsä ollut varattuna, niin on tietysti järkevää, että tämä raha tähän myös kohdennettaisiin. 18:05 Content: Arvoisa rouva puhemies! Ihan lyhyesti vielä tästä kiireestä tavallaan haudata tämä tuki: Pidän sitä siinäkin mielessä ihmeellisenä, kun juuri hetki sitten saatiin tämä laajempi tulkinta sille, että tätä tukea voi hakea myös uudempiin autoihin. Tästä näkökulmasta pidän kyllä ihmeellisenä, että tavallaan on tehty työtä sen eteen,

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2024 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Yleiskeskustelua, valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Sirén, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Esittelen nyt työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön koskien hallituksen esitystä eduskunnalle työvoimapalveluiden uudelleenjärjestämiseen liittyvien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esitykseen sisältyy muutoksia useisiin eri lakeihin ja myös teknisluonteisia korjauksia. Tavoitteena on edistää työvoimapalveluiden järjestämisvastuun sujuvaa siirtoa kuntiin sekä lisätä asiantuntijan harkintavaltaa työnhakijan palveluprosessissa. Resursseja pyritään siis kohdentamaan niihin työnhakijoihin, jotka tarvitsevat enemmän henkilökohtaista palvelua, vähentämättä merkittävästi palveluprosesseja ja työnhakuvelvollisuutta koskevalle uudistukselle arvioituja työllisyysvaikutuksia. Työvoimaviranomaisen mahdollisuutta siirtää sopimuksella toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijalle työvoimaviranomaisen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä laajennettaisiin koskemaan työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa säädettyjen tehtävien lisäksi muussa laissa työvoimaviranomaiselle säädettyjä tehtäviä. Esityksellä täsmennetään asiakastietojen käsittelyä ja käyttöoikeuksia sekä työvoimaviranomaisen hankkimia lisäosia koskevaa sääntelyä. Asiakastietoja voidaan käsitellä nykyisten käyttötarkoituksien lisäksi KEHA-keskukselle säädettyjen kansainvälisen rekrytoinnin palveluiden ja valtakunnallisen työvoimapalveluiden ja työttömyysturvan neuvontatehtävän hoitamiseen. Lisäksi KEHA-keskuksen tiedonsaantioikeuksia täydennettäisiin. Järjestämisvastuun siirtymiseen liittyviä siirtymäsäännöksiä täydennetään henkilöstön siirtymisen, siirtyvien sopimusten sekä tuki- ja korvauspäätösten ja niihin liittyvien vastuiden osalta. Muutoksilla on tarkoitus edistää työvoimaviranomaisen toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ja selkeyttää niille siirtyviä tuki- ja korvauspäätöksiä koskevaa sääntelyä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta mietinnössään puoltaa lakiesitysten hyväksymistä osittain muutettuina. Nykyisen asiakaspalvelumallin toteutuma asiakastapaamisten sekä työnhakuvelvoitteiden osalta on jäänyt kolmanneksen arvioitua alemmalle tasolle. Nykyinen asiakaspalvelumalli ei mahdollista yksilöllisten palveluiden tarjoamista asiakkaille, jotka palvelusta eniten hyötyisivät. Suurin kritiikki kohdentui palveluprosessin kaavamaisuuteen ja byrokratiaan, joka on suoraan pois työn ytimestä eli asiakkaiden työllistymisen tukemisesta. Samat havainnot ovat nousseet esille myös Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksessä. Työnhakijalla säilyy jatkossakin velvollisuus edistää työllistymistään sen ajan, kun hän on asiakkaana TE-toimistossa, siis vuoden 25 alusta lähtien työvoimaviranomaisella, ja kuuluu työttömyysturvajärjestelmän piiriin. Työnhakuvelvollisuutta asetettaessa otetaan huomioon työnhakijan mahdollisuudet työllistyä lyhytkestoiseen työhön. Velvollisuutta voi täyttää myös hakemalla alle kaksi viikkoa kestävää työtä. Laissa säädetyillä perusteilla haettavien työmahdollisuuksien määrää voidaan alentaa tai jättää hakuvelvollisuus kokonaan asettamatta. Työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen joko määräajaksi tai toistaiseksi, jos hän ilmoittaa vääriä tai puutteellisia tietoja tai muulla vastaavalla tavalla menettelyllään aiheuttaa sen, ettei hänelle järjestetä keskusteluja laissa tarkoitetulla tavalla. Arvoisa puhemies! Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on kannatettu esityksen mukaista ehdotusta työnhakijan palveluprosessin keventämisestä. Tämän on nähty mahdollistavan työvoimaviranomaisten rajallisten asiantuntijaresurssien kohdentamista nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. Valiokunta pitää tärkeänä, että työvoimapalveluiden asiantuntijan harkintavaltaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa lisätään ja tuki saadaan kohdennettua niille asiakkaille, jotka apua eniten työllistyäkseen tarvitsevat ja palvelusta eniten hyötyvät. Työllistymisessä tukea tarvitsevat työttömät työnhakijat on entistä tehokkaammin saatava ohjattua palvelupolulle, joka johtaa työllistymiseen. Valiokunta korostaa työvoimapalveluiden ydintehtävän olevan auttaa työnhakijoita työelämään, ja palveluprosessia tulee kehittää tukemaan tätä tavoitetta optimaalisella tavalla. Palveluprosessin keventämisen yhteydessä on varmistettava vapautuvien resurssien kohdentuminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta pitää tarpeellisena sääntelyn täydentämistä esityksen mukaisesti niin, että työllisyysalueen kuntien välillä tapahtuvat valtiolta siirtyneen henkilöstön siirrot katsotaan liikkeenluovutukseksi vuoden 2025 loppuun asti. Täydennys tarvitaan valtiolta siirtyvän henkilöstön aseman turvaamiseksi, koska työvoimapalveluiden organisointi on kesken ja järjestelyjä kuntien välillä saatetaan tehdä vielä siirtohetken jälkeen. Asiantuntijakuulemisissa nousi esiin epätietoisuutta asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksiin liittyen. Valiokunta toteaa, että käyttöoikeus voidaan myöntää työvoimaviranomaisen palveluksessa olevalle henkilölle. Käyttöoikeus on rajattava sisällöltään, laajuudeltaan ja valtuuksiltaan siihen, mikä on henkilön tehtävien kannalta välttämätöntä. Valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja kehitetään yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa ottaen huomioon käytettävissä olevat määrärahat. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan määritelty toimintatapaa, jolla yhteistyötä voidaan toteuttaa läpinäkyvästi, oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Työvoimaviranomaisilla tulee olla tiedossa prosessi- ja toimintatavat, joilla ne saavat mahdolliset tietojärjestelmätarpeensa nostettua kehittämisen agendalle, sekä myös kriteerit, joiden perusteella kehityshankkeet priorisoidaan. Arvoisa puhemies! Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyy siis joitakin pieniä pykälämuutoksia. Valiokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 5—8, 11 ja 13. Lisäksi päätösehdotuksena on, että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 1—4, 9, 10 ja 12. Tämä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö oli yksimielinen. Time: 18:14 Content: Arvoisa rouva puhemies! Juuri niin kuin valiokunnan puheenjohtaja äsken totesi, tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen. On erittäin tärkeää, että TE-palveluja kohdennetaan paremmin — nykyistä paremmin — ja niitä viedään siihen suuntaan, että niitä kohdennetaan niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat eniten palveluja. On tarkoituksenmukaista vähentää palveluja niiltä kohdin, joissa työllistyminen tai esimerkiksi asepalvelus tai perhevapaa on nähtävissä kolmen kuukauden kuluessa. Kaikki tietävät, mitä siellä on tapahtumassa, joten niitä työnhakukeskusteluja ja muita voidaan vähentää, ja tässä on sentyyppisistä uudistuksista kyse. Sinänsä, kun katsotaan palvelutarpeet — kun turvaa on aika paljon muutettu tässä viimeisten kuukausien aikana ja vielä tulee muutoksia — erityisesti kohdentuvat niihin kohtiin, missä näitä asioita tehdään, ihminen työllistyisi nopeammin ja paremmin. Se on tämän kohdentamisen ainut ja tärkein syy. Sitten vältettäisiin semmoinen tilanne, että ihminen joutuisi kun pudotaan työttömyysturvan varalle, jota on nyt leikattu kohtuullisen paljon. Eli työllistytään nopeammin ja vältetään köyhyysloukkuun putoaminen. Tällä hetkellä työnhakukeskusteluissa on tämmöinen ongelma, että alkutyönhakukeskustelu käydään, mutta täydentäviä keskusteluja ei pystytä siinä määrin käymään kuin niitä pitäisi käydä.

rouva puhemies! Tärkeintä on tässä se, että henkilöstö siirtyy nyt valtiolta kunnille ja näille työllisyysalueille. Heidän siirtoaikansa, liikkeenluovutuksensa on koko ensi vuosi juuri sen syyn vuoksi, että näitä palveluja järjestellään varmaan ensi vuonna ja niitä tarkennetaan, ja on tarkoituksenmukaista, että tämä viedään siihen suuntaan. Tärkeä asia tämän yhteydessä on se, että valtio huolehtii niistä velvollisuuksista, jotka tänä vuonna tulevat, ja huolehtii niistä myöskin jatkossa niin, että resursseja työvoimahallinnon ja työvoimapalveluiden työvoimapalveluiden osalta valtionosuusjärjestelmässä pidetään ajan tasalla. Nämä kysymykset ovat niitä, joihin sitten jatkossa tulemme palaamaan. Esitys on yksimielinen, ja kannatamme tätä esitystä.

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Keskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään 30 minuuttia. Jos puhujalistaa ei tässä ajassa ehditä käydä loppuun, asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan muiden asiakohtien jälkeen. jälkeen. — Keskustelua, valtuuskunnan varapuheenjohtaja, edustaja Sirén, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin ihmisoikeusjärjestö. Sen tärkein tehtävä on varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen jäsenvaltioissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältämien velvoitteiden kautta. Viime kädessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo tämän toteutumista. Tämä käsittelyssä oleva kertomus käsittelee parlamentaarisen yleiskokouksen ja sen Suomen valtuuskunnan toimintaa viime vuodelta, mutta ajattelin valtuuskunnan tuoreena varapuheenjohtajana ottaa esiin myös joitakin ajankohtaisia aiheita. Tänä vuonna 75 vuotta täyttävä Euroopan neuvosto perustettiin rauhanprojektina. Toisen maailmansodan raunioille perustetun järjestön mukaan rauha saavutetaan tukemalla demokratiaa, edistämällä oikeusvaltiota ja varmistamalla kaikille yhtäläiset oikeudet. Tämä on pohja, jolle länsimaiset demokratiamme on rakennettu. Myös Suomi ja suomalaiset ovat hyötyneet ja hyötyvät Euroopan neuvostosta, sen yli 200:sta oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta ja sen arvoperustaisesta näkökulmasta. Kun Suomi liittyi järjestöön 1989, suomalaisille taattiin ihmisoikeussopimuksen sisältämät oikeudet sekä mahdollisuus valittaa valtion toiminnasta ihmisoikeustuomioistuimeen. Otamme helposti näitä oikeuksia itsestäänselvyyksinä, mutta niitä kannattaa ja on tärkeää puolustaa. Arvoisa puhemies! Tänään tilanne näyttää erilaiselta. Euroopassa käydään taas sotaa. Ihmisoikeuksia, demokratia-aatetta ja oikeusvaltioperiaatetta ja koko sääntöperusteista maailmanjärjestystä haastetaan monelta suunnalta. Euroopan neuvosto on omalla toiminnallaan osoittanut olevansa toiminta- ja päätöksentekokykyinen silloin kun tarvitaan. Venäjän erottaminen järjestöstä pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan oli merkittävä teko. Vuonna 2023 järjestettiin Reykjavíkissa huippukokous, johon osallistuivat miltei kaikki Euroopan neuvoston 46 jäsenmaan valtiojohdon edustajat, Suomesta tasavallan presidentti. Tärkeässä huippukokouksessa valtiojohtajat vahvistivat sitoutumisensa Euroopan neuvoston perusarvoihin sekä sitoutuivat tukemaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta. Lisäksi Euroopan neuvosto perusti vahinkorekisterin, jonka tarkoituksena on sementoida Venäjän vastuuvelvollisuus sodasta. Seuraavasta askeleesta eli kompensaatiomekanismista ja erityistuomioistuimesta puhutaan jo. Tuki Ukrainalle on vahva, ja Ukraina on ollut yleiskokouksen agendalla jokaisessa istunnossa. Parlamentaarinen yleiskokous tukee sekä Ukrainan taistelua vapauden puolesta että Ukrainan sisäistä kehitystä muun muassa kohti EU-jäsenyyttä. Yleiskokous oli vahvasti mukana edistämässä Reykjavíkin huippukokousta ja tämän mainitun vahinkorekisterin perustamista. Yleiskokouksella on merkitystä Euroopan neuvoston rakenteessa sekä aloitteentekijänä että myös päätöksentekijänä. Yleiskokous kykenee nostamaan esiin sellaisia asioita, jotka ovat vasta nousemassa esiin keskusteluun. Kertomusvuonna on hyväksytty päätöslauselmia ja suosituksia oikeusvaltion tilasta, seksuaalisesta väkivallasta sodan välineenä, ympäristöstä ja ihmisoikeuksista sekä teknologian ja tekoälyn vaikutuksista. Lisäksi on keskusteltu maahanmuuttajien välineellistämisestä, Gazan tilanteesta sekä Kosovon jäsenyyshakemuksesta. Myös Vuoristo-Karabahin sotaa ja sen seurauksia on käsitelty laajasti valtuuskunnan puheenjohtajan Kimmo Kiljusen toimesta Armenia-raportoijana. Euroopan neuvoston merkitys EU-jäsenyyden odotustilana on vahvistunut Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyysprosessien myötä. Arvoisa puhemies! Suomen valtuuskunta on näkyvä ja aktiivinen toimija yleiskokouksessa. Valtuuskunnan puheenjohtaja Kiljunen toimi poliittisen komitean varapuheenjohtajana ja valmisteli komitealle Valko-Venäjän kansallista prosessia käsittelevän raportin. Sen yhteydessä yleiskokous vahvisti suhteitaan Valko-Venäjän demokraattisiin voimiin, ja he osallistuvat nykyään yleiskokouksen istuntoihin. Tavoitteena on tukea ja edistää demokraattista kehitystä niin, että kun Valko-Venäjä on siihen valmis, demokraattiset prosessit olisivat pystyssä. Tämän vuoden tammikuussa Valko-Venäjän demokraattisten voimien edustajat kokoontuivat täällä eduskunnassa kahden päivän seminaariin, jossa pääsivät keskustelemaan yhteisestä näkemyksestä. Yleiskokous tarjoaa myös alustan heille, jotka haluavat edistää demokraattista kehitystä Venäjällä, ja tänä vuonna on tarkoitus perustaa Venäjä-yleisraportoijan tehtävä yleiskokouksen poliittisen komitean alaisuuteen. Suomen valtuuskunta myös seuraa Suomen asioiden etenemistä. Kun riippumattomaan hoitoon ja pakkolääkitykseen liittyvän EIT-tuomion toimeenpano Suomessa viivästyi, valtuuskunta järjesti asiasta kuulemisen ja kirjelmöi hallitukselle. Asia on nyt hoidettu, eikä Suomi joutunut EN:n tarkkailuluokalle. Euroopan neuvoston rooli on kasvanut, sillä vaikka puolustus ja kova turvallisuus eivät kuulu sen toimialaan, on järjestö onnistunut löytämään omat keinonsa pehmeän turvallisuuden edistämisessä. Järjestö ei ole riippuvainen konsensuksesta, ja se saa päätöksiä aikaan. Euroopan neuvosto esimerkiksi hyväksyi tekoälyä ja ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen 17.5.2024, tämä on ensimmäinen laatuaan. Se on esimerkki siitä, miten ajankohtainen Euroopan neuvosto on. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin on tekeillä yleissopimus. Arvoisa puhemies! Kolmen viikon päästä me pääsemme äänestämään Euroopan neuvoston uudesta pääsihteeristä, ja äänestyksen lopputuloksella todellakin on merkitystä EN:n näkyvyyden ja koetun relevanssin kannalta. Samalla viikolla Suomen valtuuskunta järjestää sivutapahtuman ennakoinnin merkityksestä resilienssin vahvistamisessa, ja pääsemme esittelemään Suomen hyvää esimerkkiä. Suomi on kokoaan suurempi maa Euroopan neuvostossa, ja Suomen valtuuskunta pitää Suomen lippua korkealla. Tämän kevään aikana Suomen valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä peräti neljä on valittu raportoijiksi komiteoissa. Se taitaa itse asiassa olla jonkinlainen ennätys. Tämä antaa näkyvyyttä Suomelle ja aidon mahdollisuuden meille vaikuttaa. [Speech 234] Speaker: Ensimmäinen

Arvoisa rouva puhemies! Käsittelyssämme oleva Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus viime vuodelta on kattava katsaus tämän Euroopan vanhimman ja laajimman ihmisoikeusjärjestön toimintaan niin Suomen kuin muiden jäsenmaiden näkökulmasta. Euroopan neuvoston tärkein tehtävä on varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen sen jäsenvaltioissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen sisältämien velvoitteiden kautta, ja viime kädessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo tämän toteutumista. Ihmisoikeuksia, demokratia-aatetta ja oikeusvaltioperiaatetta onkin viime vuosina haastettu, kun joissakin maissa hyväksytyt lait ovat vieneet kehitystä taaksepäin. Teknologinen kehitys, sosiaalisen median vakiintuminen ihmisten ensisijaisena tiedonlähteenä ja yleisen turvallisuustilanteen aiheuttama pelko vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen perusoikeuksiin. Parlamentaarinen yleiskokous onkin muistuttanut ihmisoikeuksien jakamattomuudesta. Valtion vahvuus tulee siitä, miten se kohtelee kansalaisiaan ja mahdollistaa heidän vapautensa toimia, vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Arvoisa puhemies! Euroopan neuvoston toimialaan eivät kuulu puolustusasiat, mutta järjestö on ollut avainasemassa konfliktien ehkäisemisessä Euroopan mantereella ja edistänyt demokraattista turvallisuutta. Venäjän oikeudeton hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut sodan ja rauhan, vahinkorekisterin ja kompensaatiomekanismit jokaisen neuvoston kokouksen pöydälle. Parlamentaarisen yleiskokouksen tuki Ukrainalle, Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle on vankkumaton. Sota on myös tuonut näkyväksi sen, että rauhan saavuttamiseksi yhteiskuntien tulisi olla oikeudenmukaisia ja vapauksiin perustuvia. Euroopan neuvoston parissa on kannettu suurta huolta kalleimman hinnan sodasta maksavien ukrainalaisten tilanteesta ja oikeudettomista pakkosiirroista ja venäläistämisistä. Useiden samanaikaisten ja maailmanlaajuisten kriisien ja epävarmuuksien vuoksi nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin ongelmat ovat lisääntyneet. Yleiskokous onkin päätöslauselmassaan muistuttanut oikeuden terveyteen jäävän toteutumatta ilman mielenterveyttä. Siksi jäsenmaita kehotetaankin vahvistamaan mielenterveydellistä hoitoa ja ehkäisemään mielenterveysongelmia vahvistamalla lapsia ja nuoria tukevia toimia. Arvoisa puhemies! Suomen delegaation edustajat ovat toimineet aktiivisesti niin yleiskokouksen istunnoissa kuin komiteoissa korostaen eri ihmisryhmien arvostamista ja ihmisarvon jakamattomuutta. Demokraattiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat viime vuosina kokeneet takaiskuja useissa Euroopan maissa. Viime vuoden aikana komiteoissa on erityisesti keskusteltu rajat ylittävästä sortamisesta, tiedustelusta, suvaitsemattomuuden lisääntymisestä, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojaamisesta, hybridivaikuttamisesta sekä poliittisista vangeista. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous seuraa demokratiakehitystä myös järjestön lähialueilla. Keskusteluja niin Valko-Venäjän, Lähi-idän ja Kosovon tilanteista on käsitelty neuvoston istunnoissa. Suomen valtuuskunnan jäsenillä on tärkeitä luottamus- ja raportointitehtäviä neuvostossa, mikä mahdollistaa myös Suomelle tärkeiden asioiden esille nostamisen parlamentaarisen yleiskokouksen työssä. [Speech 236] Arvoisa puhemies! Haluaisin valtuuskunnan viimevuotisena jäsenenä nostaa muutaman aiheen, joita Euroopan neuvostossa käsiteltiin. Yksi on oikeus puhtaaseen luontoon, puhtaaseen ympäristöön ja ihmisoikeuksien ja ilmaston vuoropuhelu, jonka säätelyä kehitetään entisestään. Myös keskustelu ecociden, luonnontuhonnan, kriminalisoinnista on ollut siellä Euroopan neuvoston keskustelussa. Soisin, että näitä teemoja viedään eteenpäin ja vahvistetaan. Keskustelu, johon sain itse osallistua, oli nuorten osallisuuden vahvistaminen, ja sain tehdä siitä myös raportin. Toivon, että tuleva valtuuskunta vie tätä myös eteenpäin. Euroopan neuvosto on vanha organisaatio ja voisi myös itse näyttää esimerkkiä siinä, kuinka nuoret otetaan sinne komiteatyöskentelyyn mukaan jatkossa. Mutta sitten yksi huolenaihe: Siinä Euroopan neuvosto tekee hyvää työtä, ja he ovat ottaneet kansalaisyhteiskunnan vahvasti huomioon ja raportteja valmistellessa kansalaisyhteiskuntaa kuullaan, järjestökenttää kuullaan, mutta tämä kehitys täällä meidän kotimaassamme ja Suomessa ei minun mielestäni vastaa sitä standardia ja tasoa, jonka Euroopan neuvosto on asettanut. Kansalaisyhteiskunta on historian saatossa nähty ja määritelty monin eri tavoin. Nykyisin käsitteellä viitataan yhteiskunnan osaan, joka ei ole osa julkista valtaa eikä yksityissektoria, ja kansalaisyhteiskunta eroaa luonteeltaan ja toimintalogiikaltaan yksityisestä ja julkisesta sektorista. Tuntuu jotenkin, että nyt vallalla oleva hallitus ei tätä kansalaisyhteiskunnan arvokasta roolia näe, ja useampikin kansalaisyhteiskunnan edustaja on sekä rahoitusleikkauksien että kuulemisprosessien heikkenemisen vuoksi ollut yhteydessä ja kantanut tätä huolta. Toivoisin, että Euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsenet voisivat olla myös niitä, jotka painokkaasti puolustaisivat kansalaisyhteiskunnan roolia täällä meilläkin. Se on kuitenkin juuri se taho, joka ihmisoikeusrikkomuksia, marginaalisten ryhmien oikeuksia ja huolia niistä nostaa esiin, ja se on myös se taho, joka meidän demokratiaa vahvistaa. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2024 vp. Nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta. — Keskustelua,

Nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta. — Keskustelua, edustaja Puisto, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, edustajat! Esittelen talousvaliokunnan mietinnön Sitran vuoden 2023 toimintakertomuksesta. Sitra määrittelee itsensä tulevaisuustaloksi. Se aloitti työnsä vuonna 1967 tutkimus- ja kehitysrahoittajana ja on kehittynyt vuosikymmenten aikana monipuoliseksi ajatushautomoksi, kokeilujen edistäjäksi ja yhteistyöalustaksi. Tulevaisuustalolle muutosten seuraaminen ja ennakointi on olennaista myös sen oman organisaation ja toimintatapojen kehittämisessä. Talousvaliokunta antaa vuosittain mietintönsä Sitran kertomuksesta. Rahasto on eduskunnan vastattavana oleva itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka hallintoa valvoo ja toiminnan periaatteista päättää eduskunnan valitsema hallintoneuvosto. Rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja. Talousvaliokunta korostaa Sitran itsenäistä roolia ajatuspajana ja arvioi mietinnössään Sitran toiminnan painopisteitä ja kehittämistarpeita yleisesti. Sitran toiminta vuonna 2023 on perustunut vuonna 2020 linjattuun strategiaan, ja samalla on käynnistynyt työ uuden strategian laatimiseksi. Sitran teemoina ovat olleet reilu datatalous, demokratia ja osallisuus sekä kestävyysratkaisut. Ennakoinnissa ja koulutustoiminnassa keskeisiä kohokohtia ovat olleet Megatrendit 2023 ‑katsaus, kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi ja uuden EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutuksen käynnistyminen. Vuonna 2023 valmistui reilun datatalouden kansallinen tiekartta. Työhön osallistui yli 700 asiantuntijaa, ja verkosto käynnisti yli 20 uudistusta muutoksen vauhdittamiseksi. Reilua datataloutta Sitra on pyrkinyt edistämään myös useiden käytännönläheisten kokeilujen kautta. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa digitaalisten hoitomuotojen kokeilut, satamaliikenteen älykäs ohjaus ja digitaaliset tuotepassit. Sitra on edistänyt datataloutta myös EU:n tasolla julkistamalla seuraavalle komissiolle suosituksia Euroopan datastrategiaksi sekä edistämällä terveysdatan hyödyntämistä. Demokratian ja osallisuuden teemassa Sitra on kokeilut uusia menetelmiä esimerkiksi toteuttamalla hyvinvointialueilla niin sanotun puntaroivan demokratian kokeiluja asukaspaneelien muodossa. Talousvaliokunta kiinnittää huomiota myös käynnissä olevaan työhön lainsäädäntöprosessien läpinäkyvyyden kehittämiseksi. Tarkoituksena on luoda valtioneuvoston käyttöön uusi lainsäädäntöhankkeiden digitaalinen suunnittelumalli. Kestävyysratkaisujen osalta Sitra on kehittänyt konkreettisia työkaluja yritysten luontojalanjäljen laskentaan. Sitra on mukana myös alan EU-vaikuttamistyössä. Sitran edelläkävijyys kiertotaloustyössä on saanut laajaa kansainvälistä huomiota, ja Sitran osaamista on hyödynnetty esimerkiksi YK:n piirissä kiertotalousratkaisujen työkalupakin koostamisessa. Hyvä puhemies! Talousvaliokunta on aiemmin Sitran toimintaa arvioidessaan kiinnittänyt huomiota tarpeeseen linkittää Sitran työtä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eri tasoilla ja siten hyödyntää työn tuloksia työn tuloksia nykyistä laajemmin. Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2023 toiminnassa monet elementit ilmentävät tämän tavoitteen toteutumista varsin monipuolisesti. Sitran toiminnan tulee näkyä ja sen työn tuloksia on tärkeää hyödyntää kaikilla päätöksenteon tasoilla ja maantieteellisesti kattavasti paikallinen, alueellinen, kansallinen, EU:n ja kansainvälinen taso huomioon ottaen. Sitralla voi olla merkittävä osa myös innovaatiotoiminnan ja järjestelmän osana. Sitran tehtävänä tässä on toimia ennen muuta sillanrakentajana ja vahvistaa tki-päätösten tietopohjaa ja innovaatiojärjestelmän kykyä toimia strategisesti. Sitran toimintavapaus itsenäisenä tulevaisuustalona edellyttää vastinparikseen uskottavaa ja jatkuvaa toiminnan arviointia ja mittareiden kehittämistä. Toisaalta on tunnistettava myös se, että Sitran toiminnan luonteeseen sisältyy oikeus epäonnistua, eikä merkittävä osa sen työn tuloksista ole kvantitatiivisin mittarein arvioitavissa. Lisäksi toiminnan tulosten käyttöönotto ja hyödyntämisen laajuus jää viime kädessä muiden tahojen päätöksenteosta päätöksenteosta riippuvaiseksi. Sitran uusi strategia julkaistaan tässä kuussa. Se ajoittuu tilanteeseen, jossa monet viimeaikaiset kehityskulut haastavat Sitraa uudistumaan. Suuria yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vääjäämättä näkyvät myös Sitran työn suuntaamisessa, ovat muun muassa väestön ikääntyminen, talouden kasvun tyrehtyminen sekä muuttunut turvallisuusympäristö. Vaikeassa ympäristössä on tärkeää keskittyä olennaiseen, ja Sitran lakisääteinen perustehtävä on entistäkin ajankohtaisempi. Tässä ajassa korostuu myös tuon tehtävän yhteiskunnan resilienssiä vahvistava merkitys. Samalla Sitran tulee olla entistäkin notkeampi reagoimaan mahdollisiin uusiin yllätyksiin ja epäjatkuvuuksiin ja suuntaamaan tarvittaessa toimintaansa uudelleen nopeastikin. Tähän tarvitaan myös strategisempaa, koko Sitran toiminnan läpileikkaavaa ennakointia. Talousvaliokunta korostaa myös jatkuvuuden merkitystä niillä aloilla, joilla Sitra on luonut edelläkävijänä asiantuntemusta, jota on perusteltua hyödyntää laajasti ja pitkällä aikajänteellä. Sitran toiminnassa on kyse myös ratkaisujen löytämisestä pitkän aikavälin haasteisiin, eikä ketteryyden tavoittelu toiminnassa saisi toimia tätä tavoitetta vastaan. Arvoisa puhemies! Talousvaliokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen johdosta. Kannanottoehdotus on, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. Mietintö on yksimielinen. Kiitoksia. — Edustaja Niemi. Arvoisa rouva puhemies! Oikein paljon kiitoksia talousvaliokunnan puheenjohtajalle, edustaja Puistolle. — Itse olen nyt viidettä vuotta Sitran hallintoneuvoston jäsenenä, ja näinä aikoina tulemme näkemään melkoisia muutoksia. Meillä on jo ensi viikolla Sitran seuraava kokous, ja siellä kuulemme varmasti yliasiamies Atte Jääskeläiseltä näistä viimeisistä muutoksista, mitä he ovat tekemässä siellä Sitrassa. Uskon, että niillä saadaan hyvin paljon hyvää aikaiseksi meidän yhteiskunnalle. En pidennä tätä puhettani siinä mielessä, mutta haluan kuitenkin nostaa esille yhden hyvin tärkeän asian, mitä siellä on kehitetty, ja se on tämä tekoäly. Jos tekoäly saadaan täydessä mitassaan esimerkiksi meidän kaikille hyvinvointialueille tuomaan sinne tekoälyn myötä erilaisista paperiasioista luopumista, niin sillä saadaan suuret säästöt ja iso määrä esimerkiksi lääkäreitä ja hoitajia tekemään sitä oikeaa hoito- ja lääkärintyötä eikä pelkästään papereiden siirtämistä taholta toiselle. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Huhtasaari. Arvoisa puhemies! Suomella on todellakin monenlaisia erilaisia ongelmia. Kuten talousvaliokunnan puheenjohtaja Sakari Puisto toi esille, meillä esimerkiksi ikääntyminen, tämä väestöpyramidi, on erittäin haasteellinen, 15 vuoden päästä meidän suuret ikäluokat ovat ehkä suurimmaksi osaksi poistuneet jo taivaan kotiin, ja sittenhän tämä väestöpyramidi vähän tasaantuu. Mutta se ei poista silti sitä ongelmaa, että Suomessa ei ole ollut kasvua viimeiseen 15 vuoteen, ilman kasvua me voimme puhua vain siitä loistavasta menneisyydestä, mitä Suomessa on ollut. Olen sitä mieltä, että Sitralla on ollut paljon roolia ja voi olla paljon roolia jatkossa talouden buustaamisessa. Tämä on semmoinen asia, mihin me tarvitsemme ratkaisuja ja innovaatioita ja ideoita ja niiden eteenpäinviemistä. Toivonkin, että tämä kasvu olisi sellainen, missä meillä kaikilla olisi katse, koska ilman kasvua ja taloudellista hyvinvointia me emme kukaan pysty tukemaan tukemaan niitä arvoja, joita kaikki täällä yhdessä jaamme, eli ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja meidän hyvinvointivaltiota. Se, miksi meillä ei ole rahaa näihin nykyisiinkään palveluihin, mitkä meillä on jäljellä, ja miksi Suomi rahoittaa niitä velalla, on se oikea ongelma, ja siksi myös uskon, että Sitra voi olla ratkaisemassa sitä ja auttamassa Suomea tässä haastavassa tilanteessa. Content: Arvoisa puhemies! Lyhyesti: Itse aloitin Sitran hallintoneuvostossa viime vuoden vuoden aikana, ja on ollut hienoa perehtyä Sitran työhön sen roolin kautta oikein kunnolla. Itse kyllä ajattelen, että Sitra tekee arvokasta työtä ja paljon sellaista arvokasta työtä, mikä ei välttämättä sitten edes tänne asti näy, ja uskon kyllä, että tällaisen työn merkitys tulee myös entisestään vain kasvamaan esimerkiksi liittyen tähän ennakointityöhön, liittyen demokratiakysymyksiin ja näihin kestävyysratkaisuihin. Mutta halusin sanoa sen, että koska itse olen myös talousvaliokunnan jäsen ja en päässyt tähän ratkaisevaan käsittelyyn, kun tätä mietintöä tehtiin — olin toki näissä kuulemisissa ja keskusteluissa mukana — olisin olisin vain todennut, että olen kyllä myös tämän talousvaliokunnan mietinnön takana. Mielestäni siellä on hyviä huomioita. Yksi nosto, joka liittyy tähän ympäristö‑ ja talouskysymysten yhdistämiseen: Eli kun siellä sanotaan, että valiokunta korostaa Sitran työn merkitystä luonnon ja talouden välisten kytkösten hahmottamisessa ja tuomisessa julkiseen keskusteluun sekä osaksi päätöksentekoa, niin mielestäni tämä on tärkeä nosto valiokunnalta, ajattelen, että tässä Sitra on tehnyt hyvää työtä. Esimerkiksi tässäkin kertomuksessa nostetaan esille tämä työ, jota on tehty yritysten luontojalanjälkimenetelmien kehittämisessä. Tämä on just sellaista todella konkreettista, tärkeää työtä, jota me tarvitaan ja jota yritykset myös haluavat. Sen takia ehkä vielä tähän edelliseen puheenvuoroon, jossa korostettiin kasvun ja taloudellisten näkökulmien huomioita, nostaisin kyllä vielä esille sen, että ilman tätä kestävää ympäristöä, ilman sitä, että meidän

ovat tässä vahvasti läsnä ja toivottavasti ovat jatkossakin mukana. — Kiitos. Edustaja Tynkkynen, Oras. Arvoisa puhemies! Käsittelemme Sitran toimintakertomusta vuodelta 23. Avoimuuden nimissä on syytä sanoa tähän alkuun, että olin itse Sitran palkkalistoilla kyseisen vuoden ensimmäiset kuukaudet. Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Puisto edellä kuvasi hyvin sitä, miten Sitran rooli on vuosikymmenten saatossa muuttunut ja sen kuuluukin muuttua, ja sen takia on luontevaa, että nyt strategiaa uudistetaan. Samalla pidän tärkeänä, että Sitran uudistuessa säilytetään myös se, mikä Sitrassa on ollut ja on edelleen arvokasta. Itse lähestyn kysymystä aika ison luokan periaatteiden kautta. Ajattelen, että Sitran yksi keskeinen vahvuus suomalaisessa yhteiskunnassa on sen kyky kurottaa riittävän pitkälle tulevaisuuteen, tarttua sellaisiin aiheisiin, joista tässä salissa ei tyypillisesti vielä tänään puhuta, mutta joista ehkä puhutaan vuoden tai viiden tai kymmenen vuoden päästä tai ainakin pitäisi puhua, koska sen kaltaisia riittävän pitkälle tulevaisuuteen kurkottavia tahoja tässä maassa on kovin vähän. Itse ajattelen myös niin, että en Sitralta odota niinkään työtä, joka vahvistaa omia näkemyksiäni, vaan ennen kaikkea sellaista työtä, joka haastaa sitä, miten tällä hetkellä joistakin asioista ajattelen. Sen takia olen erityisen tyytyväinen, jos Sitra onnistuu tarttumaan sellaisiin asioihin ja avauksiin, jotka pistävät itsenikin miettimään ja arvioimaan uudelleen asioita uudesta näkökulmasta. Meidän eduskunnan järjestelmässä talousvaliokunta on tunnetusti Sitran kotipesä. Mutta olen itse väläyttänyt myös sellaista ajatusta, että jotta tämä Sitran laaja työ, josta tosiaan — niin kuin edustaja Kivelä edellä totesi ehkä aika isokin osa saattaa jäädä näkymättömäksi, saataisiin paremmin nivottua osaksi tätä meidän eduskunnan työtä, ei välttämättä olisi huono ajatus kokeilla tulevaisuusvaliokunnassa sitä, että ajoittain Sitra tulisi raportoimaan työnsä tuloksista, vaikka eri aiheista tai näkökulmista aina kerrallaan. Jos vaikka kolmen tai kuudenkin kuukauden välein tällainen katsaus saataisiin, niin varmistettaisiin, että se Sitran aika laajamittainen työ, — sanotaanko — isolla rahalla tehty, ei menisi hukkaan vaan saavuttaisi meidät kansanedustajat sitten ainakin tulevaisuusvaliokunnan kautta. 18:48 Content: Kiitos, arvoisa puhemies! Edellisestä edustaja Tynkkysen hyvästä puheenvuorosta halusin vielä jatkaa, ehdotus tulevaisuusvaliokuntaan liittyen oli hyvä. Ehdottomasti, kun Sitrakin miettii uusia tapoja olla, on hyvä, että mekin täällä voisimme sitten rohkeammin miettiä uusia tapoja meidän päässämme tämän toiminnan suhteen. Halusin myös kompata sitä, että vaikka itse pidin tässä ympäristökysymyksiä puolustavan puheenvuoron äsken, niin ehdottomasti olen useassa yhteydessä peräänkuuluttanut sitä, että mielestäni olisi hyvä, jos Sitra on rohkea. Ei tarvitse miellyttää kaikkia. Siihen toki kuuluisi myös se, että uskalletaan esittää sellaisiakin ajatuksia, jotka ehkä eivät tässä ajassa vielä ole kaikkien hyväksymiä. Toisaalta ajattelen, että siihen osaltaan kuuluu myös se, että pitää olla mahdollisuus epäonnistua ja tehdä sellaisia kokeiluja, joista kaikki eivät välttämättä kanna pitkälle. Sitäkin tässä mietinnössä minun mielestäni ihan hyvin avattiin. Ennen kaikkea itse toivon

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Keskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään 30 minuuttia. Jos puhujalistaa ei tässä ajassa ehditä käydä loppuun, asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan muiden asiakohtien jälkeen.

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt jatketaan 5.6.2024 pidetyssä täysistunnossa keskeytettyä hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevan edustaja Maria Ohisalon ynnä muiden välikysymyksen VK 5/2024 vp käsittelyä. Keskustelu siis jatkuu. — Edustaja Siponen poissa. — Edustaja Hopsu, olkaapa hyvä. Arvoisa puhemies! Keskustelu jäi tosiaan eilen jonkun verran kesken, ja ajattelin jatkaa nyt kaivosaiheesta, josta kyselytunnilla jo jonkun verran keskusteltiin. Vierailin toukokuussa Savonlinnan lähellä Laukunkankaan entisellä kaivosalueella tutustumassa pilaantuneeseen luontoon. Laukunkankaalla oli nikkeli- ja kuparikaivos, joka suljettiin vuonna 94, kun se oli toiminut 10 vuotta. Näiden 10 vuoden jälkeen louhosjäte, ylimääräinen louhosaine, jäi maastoon vedelle alttiiksi ja valuma ympäristöön, vaikka pinnalta se asiallisen näköisesti peiteltiinkin. Tutustuimme myös luvatta kaivettuun ojaan, jota pitkin vesi on valunut vuosia nyt lähijärveen, ja tämä Särkijärvi on valitettavasti kuollut. Kaloja ei enää ole, ja mökkiläisten mökkijärvi tuhoutunut. Miten hallitus aikoo varmistaa, etteivät kaivokset tuhoa arvokasta luontoamme, etteivät ne käynnisty alueilla, joita kansalaiset haluavat suojella, kuten Viiankiaapa, joka nousi kyselytunnilla ja eilen keskusteluun, tai Saimaan kauniit rannat? Miksei tässä kohtaa vanhojen metsien osalta hallituksen käyttämä argumentti omaisuudensuojasta paina? Kaivosvarauksen voi tehdä kenen tahansa maalle, vaikka omistaja kuinka haluaisi suojella metsänsä tai säilyttää mökkirantansa tai vaikka olisi ostanut sen maan juuri sitä varten, että haluaa sen säilyttää ja suojella. Entä miten, hallitus, toimitte, että osaaminen luonnon kannalta turvallisesta kaivostekniikasta vahvistuisi? Esimerkiksi pohjarakenteiden osalta kaatopaikkoja säädellään Suomessa tarkasti, rakennusmääräykset ovat olemassa, ja niitä valvotaan, mutta kaivostoiminnassa säätely on hyvin kevyttä. Meillä yksi suuri ongelma on kaivosten jätevesien käsittely, sillä Suomessa pohjavesi on kaikkialla nopeasti vastassa ja vesistöjä on ympärillä paljon. Tämän vuoksi Suomi ei ole itse asiassa mikään ideaali, helppo tai halpa paikka toteuttaa kaivostoimintaa turvallisesti. Olemme nähneet surullisia esimerkkejä siitä, miten kaivosten vesien käsittely aiheuttaa valtavia ympäristökatastrofeja. Myöskään valvontaa ja valvontaosaamista ei ole riittävästi. Entä, hallitus, miten toimitte, että Suomeenkin jäisi enemmän tuottoa maaperämme mineraalien kaivamisesta? Kaivosveron korotus tehtiin, mutta se on kyllä olematon, vaikka juuri sillä olisi voitu rahoittaa luonnonsuojelua vaikka 50 tai 150 miljoonan euron edestä. Kaivosveron korottaminen nykyisestä 0,6 prosentista 5 prosenttiin toisi veron kansainväliselle tasolle. Entä miten, hallitus, edistätte kiertotaloutta, jotta emme yhä tulevaisuudessa kuluttaisi yli planeetan rajojen? planeetan rajojen? Nämä mineraalit, joita meidänkin maaperässämme on, voi kaivaa sieltä maasta vain kertaalleen. Vihreän siirtymän aiheuttama tarve mineraaleille vain korostaa kaivostoiminnan tiukkojen rajojen asettamisen tärkeyttä, jotta luontoa saadaan suojeltua ja ympäristövahingoilta vältytään ja jos näitä vahinkoja sattuu, korjausvastuu on selvä ja sen toteutuminen esimerkiksi riittävillä vakuuksilla on varmistettu. Tässä säätelyssä päästiin viime kaudella vasta alkuun, ja olisi erittäin tärkeää, että hallitus jatkaa säätelyn edistämistä. Nykyinen tilanne on liian löperö, ja todella arveluttavat ratkaisut juuri vesienkäsittelyssä menevät lain mukaan läpi. Haluaisinkin kysyä ympäristöministeriltä — joka kyllä oli täällä eilen ihan hienosti paikalla mutta valitettavasti ei nyt ole — että mitä hallitus tekee, jotta kaivostoiminnan haittoja ehkäistään nykyistä paremmin, etenkin jos ja kun kaivoksiin suhtaudutaan tänäänkin kuullun suopeasti. Vielä: Eilen vietettiin YK:n ympäristöpäivää. YK:n yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän maailman ympäristöpäiväksi vuonna 72. Siitä lähtien teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen mahdollisuuden keskusteluun ympäristön merkityksestä, tarpeesta suojella luontoa ja välttämättömyydestä säilyttää elinympäristömme elinkelpoisena ja lajistoltaan moninaisena, jotta sekä nykyiset että tulevat sukupolvet voivat siitä nauttia. Päivän tarkoituksena on myös rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin sekä kannustaa jokaista tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita ja toimintatapoja. Täällä eilen moni kertoi siitä, kuinka arvostaa näitä toimia, me arvostamme sekä niitä konkreettisia toimia mutta myös poliittisia toimia ja niitä kansalaisyhteiskunnan toimia, jotka toimivat vaikuttaakseen ympäristöön ja luonnonsuojeluun. Toivon todella tulevien sukupolvien vuoksi, että hallitus tarkastelee asennettaan luontoon, ympäristöön ja planeettamme kantokykyyn ja etenkin toimiensa riittävyyttä. Time: 18:57 Content: Arvoisa puhemies! Haluaisin jatkaa vielä tästä vanhojen metsien kysymyksestä, mikä eilen nousi tämän välikysymyksen keskustelun aikana median kautta tänne saliin. Mediassa kerrottiin, että hallitus olisi hyväksynyt kriteerit, jotka ovat niin tiukat, että niiden sisälle ei mahdu esimerkiksi Etelä-Suomesta juuri lainkaan metsää. Olemme nyt vuorokauden odottaneet hallitukselta vastauksia tähän, pitääkö tämä paikkansa. Koska asiaa ei ole missään vaiheessa kiistetty, niin oletan, että median kertomat tiedot vanhojen metsien kriteereistä pitävät paikkansa. Tämä on aikamoinen vaalipetos, sillä ennen vaaleja pääministeri Petteri Orpo sanoi, että vanhat metsät tulee suojella, ja hallitusohjelmaankin tämä kirjattiin. No, nyt puhutaan enää vanhojen metsien suojelemisesta puhutaan jostain uskottavasta määrästä, ei enää kaikista. Näyttää siltä, että uskottavaksi määräksi riittää hyvin pienikin määrä, vaikka se ei tieteellisesti uskottava olisikaan. Olen tähän äärimmäisen pettynyt. Suomalaiset haluavat suojella vanhoja metsiä. Tutkijoiden mukaan meidän ehdottomasti täytyisi suojella viimeiset ikimetsät, ja itse henkilökohtaisesti ajattelen myös, että haluaisin jättää tuleville sukupolville edes hieman hieman jäljelle niitä pirstaleisia, pieniä ikimetsiä, mitä myös täällä Etelä-Suomessa vielä on jäljellä. Toinen asia, minkä nostaisin vielä keskusteluun, mihin emme myöskään ehkä saaneet eilen vastausta, on nämä ilmastodenialistiset eli ilmastonmuutosta kiistävät puheenvuorot, joita kuulimme perussuomalaisilta tässä salissa eilen. Kysyin silloin kokoomuksen eduskuntaryhmän jäseniltä, mitä te kommentoitte näihin ja ovatko nämä syy siihen, minkä takia ilmastopolitiikan edistäminen hallituksessa on niin vaikeaa, että ette edes ole yhtä mieltä siitä, onko ilmastonmuutos totta. Toivoisin, että voisimme saada tähän vielä vastauksen vähän valaa luottoa siihen, että Suomen ilmastopolitiikka edelleenkin perustuu parhaaseen tutkittuun tietoon. Kolmanneksi nostaisin asian, mihin olen aivan äärimmäisen pettynyt, nimittäin siihen, että puheet eivät vastaa lainkaan sanoja. Me olemme nyt vuoden odotelleet niiden hallitusohjelman sinänsä hyvien kirjausten toteutumista, kirjauksia muun muassa luontopositiivisuudesta ja luontokadon pysäyttämisestä. Kun me kysymme täällä, mitä te aiotte tehdä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi, te luette niitä hallitusohjelman kirjauksia mutta ette kerro, mitä konkreettisesti ollaan tekemässä. Samaan aikaan voisin luetella pitkän listan niistä asioista, mitä luontokadon kiihdyttäviä toimia meille on tänne eduskuntaan tuotu tai mitä te olette EU:ssa edistäneet. aivan vahvasti näyttää siltä, että luontopolitiikka on negatiivisen puolella, mikäli te ette tuo meille niitä esityksiä tänne saliin. Jos kuunnellaan tässäkin tutkimusta, niin on aivan selvää, että esimerkiksi Luontopaneelin mukaan toistaiseksi hallituksen toimet eivät hidasta luontokatoa luontokatoa — siis ne eivät ehkä riitä luontopositiivisuuteen, mutta ne eivät edes hidasta luontokatoa. Hallitus on istunut vuoden eikä ole tuonut yhtään uutta keinoa luontokadon pysäyttämiseen. Viimeksi kehysriihessä olisi ollut tähän mutta hallitus ei tehnyt sielläkään yhtään uutta luontotoimea, vaan pelkästään heikennyksiä. Arvoisa puhemies! Ei ole yhtään yllätys, että vihervasemmistosta kritisoidaan sitä, että Orpon hallitus toi maalaisjärjen mukaan luonto- ja ilmastopolitiikkaan. Tälle hallitukselle ihmiset ovat tärkeämpiä kuin ideologia. Suomen päästöt ovat globaalissa mittakaavassa mitättömät — tämän toin eilen esille — ja kansalaistemme elinkustannukset ovat jo ennestään korkeat. En näe mitään syytä kurittaa suomalaisia ylikireillä ilmastotavoitteilla tai lietsoa nuoriimme yhtään enempää ilmastoahdistusta. Yksi esimerkki edellisen hallituksen ideologisesta ilmastokiihkosta oli Ilmastorahaston perustaminen. Kuten nykyinen elinkeinoministeri Rydman on todennut, Ilmastorahaston sijoituskriteerinä on ollut lähinnä hankkeiden potentiaalinen päästövähennys ja vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen, kuinka jatkorahoituskelpoisia hankkeet ovat olleet pelkkää rahan haaskausta siis. Onneksi tämä nykyhallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti toukokuussa lopettaa tämän aivan turhan rahaston ja keskittyä sijoituksiin, joita punnitaan niiden todellisten taloudellisten kannattavuuksien perusteella. Onneksi Orpon hallitus on jo hallitusohjelmassaan linjannut, että sen tekemät ilmastotoimet eivät saa nostaa kansalaisten arjen kustannuksia tai heikentää elinkeinoelämän kilpailukykyä — aivan loistava kirjaus. Näistä kustannuksista: Omasta mielestäni kaikkien ilmastotoimien tulisi olla täysin kustannusneutraaleja ja lisäksi yrityksille ja kansalaisille vapaaehtoisia. Kansalaisia ei tulisi pakottaa nielemään ilmastoideologian tämmöisiä turhia ja kalliita vaatimuksia. Esimerkiksi sähköautoista ollaan EU-tasolla ajamassa tällaista järkyttävän hintaista pakkopullaa, vaikka niiden akkujen akkujen valmistaminen on kaikkea muuta kuin ympäristöystävällistä ja eettistä ja vain rikkaat voivat näitä ostaa. Järkevämpi ja kaikille parempi olisi kehittää perinteisen bensan rinnalle vapaaehtoiseksi vaihtoehdoksi vaikkapa edullisempia synteettisiä polttoaineita eikä takertua yksittäiseen ongelmalliseen teknologiaan. Teknologianeutraalisuus onkin yksi tämän hallituksen tärkeistä teollisuuspoliittisista linjauksista. Samoin viime hallituksen vimmainen vihreä siirtymä näkyy nyt suomalaisten sähkölaskussa. Energiateollisuuden mukaan hintojen vaihtelu [Jenni Pitkon välihuuto] Yhtenä tekijänä on fossiilisten energiatuotannon väkisin alasajo. Muualla Euroopassa sitä on vielä jäljellä. Arvoisa puhemies! Opposition haavailemasta ilmastopolitiikan linjasta on ollut suomalaisille enemmän haittaa kuin hyötyä. Orpon hallituksen politiikan prioriteetit ovat hyvästä syystä aivan toisella tasolla. Nyt mennään talous ja Suomen kansa ensin. — Kiitos. Arvoisa puhemies! Kiitän edellä puhunutta edustaja Garedewia selvästä artikulaatiosta. Muuten kiitokset valitettavasti jäävätkin aika vähiin. Eilen välikysymyskeskustelussa käytettiin yhteensä 177 puheenvuoroa. Kuuntelin niistä jokaisen, ja se oli hyvin opettavainen kokemus. Paljosta olimme silloin eri mieltä, niin kuin tietysti demokratiaan kuuluukin, mutta samalla olimme aika monesta asiasta aika samaa mieltä, ja aina välillä tässä salissa on hyvä pysähtyä myös niiden asioiden ääreen, joista löydämme yhteisiä näkemyksiä. Eilisen keskustelun perusteella me kaikki täällä arvostamme suomalaista luontoa, puhdasta vettä ja puhdasta ilmaa. Hyvin laajasti tässä salissa kannatetaan politiikkaa, joka on teknologianeutraalia ja kustannustehokasta. Laajalti oli myös tukea sille ajatukselle, että ilmastopolitiikan ja luontopolitiikan pitää olla oikeudenmukaiseksi koettua ja laajasti tässä yhteiskunnassa hyväksyttyä. Paljon mahdollisuuksia nähtiin myös uudessa teknologiassa ja vihreän siirtymän teollisissa investoinneissa. Selvä enemmistö edustajista, eivät toki kaikki, niin kuin tänäänkin täällä on jälleen kuultu, tunnisti ja tunnusti myös ilmastokriisin ja luontokadon niiksi vakaviksi uhiksi, joita ne ilman muuta ovatkin. Ja selvä enemmistö edustajista, jälleen kerran eivät kaikki, tuli tänne tukemaan sitä tavoitetta, joka myös hallitusohjelmassa on, että Suomen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja myös sitä tavoitetta, että luontokato on pysäytettävä vuoteen 2030 mennessä. Itse ajattelen, että tältä pohjalta meillä pitäisi olla edellytykset löytää aika laaja enemmistö monille ilmasto- ja luontotoimille, jotka veisivät meitä kohti näitä laajalti kannatettuja tavoitteita, ja siksi tässä puheenvuorossa ajattelin keskittyä ratkaisuihin, joilla voisimme mennä eteenpäin. Käyn eilisen kahdeksan tunnin keskustelun jälkeen nyt ripeästi läpi kahdeksan mahdollista ratkaisua: Ensinnäkin eilisessäkin keskustelussa kannettiin huolta siitä, Suomessa tapahtuu metsäkatoa erilaisen rakentamisen alta, muun muassa kun aurinko- ja tuulivoimaa rakennetaan paljon. Hyvä keino puuttua tähän metsäkatoon olisi maankäytön muutosmaksu, joka myös hallitusohjelmassa on mainittu. Se lisäisi kannustimia tehostaa maankäyttöä niin, että ei suotta ja syyttä metsää muuteta johonkin muuhun käyttöön, ja sitä kautta auttaisi torjumaan metsäkatoa. Energia- ja muiden ympäristö- ja haittaverojen sitominen indeksiin olisi hyvin laajalti ekonomistien kannattama ajatus. Se ei tarkoittaisi näitten verojen tasokorotusta, vaan ainoastaan sitä, että niitten verojen taso pysyisi entisellään. entisellään. Sitten jos on poliittinen päätös joko korottaa tai laskea näitä veroja, niin se voidaan aina tehdä erikseen kulloisenkin poliittisen enemmistön mukaan. Kollegat edellä ovatkin jo puhuneet kaivosteollisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Kaivosveron merkittävä korotus olisi ilman muuta paikallaan, jotta Suomi olisi lähempänä kansainvälisiä verrokkejaan. Ympäristölle haitallisia tukia meillä on edelleen miljardiluokkaa vuositasolla valtion budjetissa, ja nyt kun valtiontalouden tila on niin tukala kuin se on, on erittäin painavat perusteet näitä haitallisia Ekologisesta kompensaatiosta myös ministeri Mykkänen on puhunut lämpimästi, mutta ainoastaan vapaaehtoisessa muodossa. Itse ajattelen niin, että ekologinen kompensaatio tulisi asettaa velvoittavaksi. Isossa-Britanniassahan nyt näin on vähän aikaa sitten tehtykin, ja sieltä on saatu hyvin lupaavia alustavia Hallitusohjelman kiinnostavin avaus ilmasto- ja luontopolitiikassa on ajatus takarajan asettamisesta teollisille hiilidioksidin pistelähteille. Jos hallitus tämän hallitusohjelman kirjauksen mukaisen aloitteen aikanaan toteuttaa, niin se voi olla merkittävä harppaus, ihan kansainvälisestikin huomiota herättävä edistysaskel ilmastotyössä. Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen edellyttää sitä, että viranomaismenettelyt ovat sujuvia, ja tässä edellä sitäkin on jo sivuttu. Sitä voidaan edistää monin tavoin, mutta ei vähiten sillä, että meillä on riittävät voimavarat viranomaisilla käytössä, jotta voidaan hakemukset käsitellä nopeasti ja sujuvasti. Kahdeksantena ehdotuksena esitän, että Suomeen tulisi säätää ilmastolakia vastaava luontolaki tukemaan luontotyötä. Kaikille näille kahdeksalle ehdotukselle yhteistä on se, että ne eivät maksaisi käytännössä mitään valtiolle, vaan päinvastoin jopa säästäisivät rahaa, auttaisivat torjumaan velkaantumista ja tasapainottaisivat julkista taloutta samalla kun ne edistäisivät ilmasto- ja luontotyötä. [Speech 158] Speaker: Arvoisa puhemies! Aivan ensiksi haluan lämpimästi kannattaa edustaja Tynkkysen äsken nostamia, äärimmäisen hyviä ehdotuksia. Toivottavasti hallituksessa oltiin kuulolla ja tartutaan näihin ehdotuksiin. Olemme täällä nyt toista päivää puhumassa luonnosta ja ilmastosta, yhdeksättä tuntia itse asiassa. Tämä on kyllä niin tärkeä aihe, että se aivan ansaitusti ansaitsee näin suuren huomion tässä salissa. Kun mietin tätä nykyistä hallitusta, niin totean, että odotukseni Orpon hallituksen ympäristö- ja ilmastopolitiikasta eivät toki alun alkaenkaan olleet kovin korkealla. Orpon hallitus leikkaa luonnonsuojelun rahoituksesta ennätysmäisesti. Orpon hallitus myös ensimmäistä kertaa kasvattaa ilmastopäästöjä tietoisesti omilla päätöksillään. Vähäisetkin lupaukset luonnontilan parantamiseksi ollaan pettämässä. Hallitus on pettänyt lupauksensa suojella valtion vanhat metsät, ja suojelukriteereistä tehdään niin tiukat, että suojeltavaa ei juuri löydy. Kaivoksista aiheutuvat haitat ovat yleisesti tiedossa. Kaivosten prosessivedet saastuttavat vesistöjä pitkienkin matkojen päässä kaivoksista. Silti tämä hallitus ei näe, että kaivoksissa olisi mitään ongelmaa, ja on jopa valmis harkitsemaan kaksinkertaisesti suojellun Viiankiaavan suojelun purkua kaivoksen tieltä. Tämä on aivan käsittämätöntä. Arvoisa puhemies! Suomalaista luontoa voi suojella vain Suomessa. Kesämökkitien avohakkuut, rehevöityneet ja tummat järvet ja sinileväinen merivesi, sään ääri-ilmiöt, kuten pitkään jatkuva helleaalto ja kuivuusjaksot, ovat meille kaikille valitettavan tuttuja ilmiöitä. Saimaan puhdas vesistö, Itämeren rannikot Haminasta Turun saaristoon, Kolin kansallismaisemat ja Lapin tunturit ovat kaikki suomalaisille rakkaita luontokohteita. Meillä kaikilla on varmasti oma suosikkipaikkamme Suomen luonnossa, oli se sitten tunnettu luontokohde tai oman takapihan lähimetsä. Näistä paikoista on kyse, kun puhumme suomalaisen ympäristön tilan parantamisesta. Poliittisten päättäjien vastuulla on huolehtia siitä, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan suomalaisesta puhtaasta ja monimuotoisesta luonnosta. Luonto- ja ilmastopolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon. Arvoisa puhemies! Orpon hallituksen ympäristöpolitiikka ei ole uskottavaa ja vastuullista. Suomalaiset ja suomalainen luonto ansaitsevat parempaa. Time: 19:12 Content: Kiitos, arvoisa puhemies! Todellakin eilen keskustelimme kahdeksan tuntia hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta. Käteen jäi oikeastaan se, että hallitus edelleen sanoo pitävänsä kiinni näistä tavoitteista, siitä, että luontokato pysäytetään vuoteen 2030 mennessä ja Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035, emme kyllä kuulleet oikeastaan mitään sellaisia konkreettisia keinoja, miten nämä tavoitteet oikeasti saavutetaan. Päinvastoin hallituksen politiikalla tehdään monia sellaisia päätöksiä, joilla esimerkiksi luontokatoa uhkaa tulla vaan lisää eikä suinkaan saada sitä parannettua. Silloin aikoinaan kun hallitusohjelma julkaistiin, niin siellä oli pari sellaista ilahduttavaa luontolupausta, joita olemme tietysti nyt sitten kovasti odotelleet, sitä milloin ne konkretisoituvat. Toinen todellakin oli tämä valtion vanhojen metsien suojelu, ja se on nimenomaan muodossa ”suojellaan valtion vanhat metsät”, mikä siis tarkoittaa niitä kaikkia. No, jo eilen ministeri Mykkäsen puheessa puhuttiin enää vanhoista metsistä elikkä vain osasta. Ja todellakin sen välikysymyskeskustelun aikana saimme lehdistön kautta tietää, että näistä kriteereistä, joita on valmisteltu, tuli umpipoliittiset ne ovat niin tiukat, että niihin kriteereihin ei käytännössä juurikaan mitään metsiä löydä suojeltavaksi. Tämä on minusta kyllä todella valitettavaa. Ymmärrän hyvin kokoomuksen entisen puheenjohtajan, Pertti Salolaisen, tuohtumuksen siitä, miten tämä lupaus, jonka kokoomus antoi, on nyt sitten petetty. No, olin ilahtunut siitä, että ministeri Mykkäsenkin aloituspuheessa erikseen nostettiin esiin Palokin koskien purkaminen, joka on toinen merkittävä luontolupaus tai oikeastaan se toinen luontolupaus, joka hallitusohjelmaan on kirjattu. Nyt odotan kyllä innolla sitä, näemmekö tämän lupauksen konkretisoituvan. Valitettavasti tähän mennessä asiaa on vain potkittu eteenpäin. Mitään konkreettista päätöstä ei ole tehty. Samanaikaisesti kuitenkin vesivoimayhtiö on siellä suunnittelemassa ja tilaamassa uutta turbiinia tähän voimalaitokseen, jolloin ei tietenkään tämä padon purku olisi mahdollista, ja he eivät ole siitä ollenkaan innostuneita. Tässä tarvitaan nyt aidosti hallitukselta tahtoa tahtoa toteuttaa tämä päätös. Näitten vanhojen metsien osalta näyttää siltä, että sitä tahtoa ei ollut riittävästi. Nyt todella toivon, että Palokin koskien purun osalta sitä tahtoa löytyy, ja sitä pitäisi ruveta löytymään varsin pikaisesti, jotta tämä päätös todellakin konkretisoituu. Kiitoksia. — Edustaja Kivelä. Arvoisa puhemies! Minusta me olemme jo yli sen pisteen, jossa meidän pitäisi täällä kertoa ekologisen kriisin vakavuudesta ja ylipäätään siitä, että tällainen kriisi on käynnissä, on vuosi 2024 ja kyllä jokainen ihminen tämän jo tietää — kyllä minä uskon, että myös ministerit tietävät, hallituspuolueiden ihmiset tietävät — kuinka vakavasta asiasta tässä on kyse, eksistentiaalisesta asiasta, ilman että sitä pitäisi täällä jälleen kerran kertoa. En tiedä, ehkä ehkä ongelma on sitten se, että tiedetään mutta ei olla aidosti sisäistetty tätä asiaa. Mutta joka tapauksessa on jokseenkin surullista, että jälleen kerran täällä on jouduttu käyttämään useiden edustajien toimesta aikaa sellaisten käytännössä tieteellisten tosiasioiden läpikäymiseen, kun meidän pitäisi yhteiskuntana olla hyvin vahvasti siinä moodissa, että keskitytään siihen toimintaan, keskitytään niihin ratkaisuihin, eikä siihen, että kuunnellaan täällä täysin paikkansapitämättömiä puheenvuoroja. Minä itse lähden siitä, että ympäristö- ja luontokysymyksissä on kyse itseisarvoisesta asiasta ja että luonnolla ja muilla lajeilla ylipäätään itsessään on arvoa. Mutta olisi kyllä ihan suotavaa ymmärtää, että ympäristöpolitiikassa on kyse myös ihmisten hyvinvoinnista ja elinmahdollisuuksista, ihmisoikeuksista ja ylipäätään siitä, onko meillä mahdollista kehittää vakaita yhteiskuntia, onko meillä mahdollista edistää mitään sosiaalisia hankkeita. Niin kuin täällä kuultiin, laitettiin ihmiset ja ympäristökysymykset vastakkain, mikä on täysin absurdi lähtökohta, ja sen takia tämänkin perusfundamentin toivoisin, että ei tarvitsisi lähteä näistä tavallaan itsestäänselvistä lähtökohdista. Ajattelen, että se keskeinen kysymys jokaisen päättäjän kohdalla on se, miten aikoo itse omalla vahtivuorollaan toimia, omalla vuorollaan, kun on mahdollisuus käyttää valtaa, toimia, ja jos käyttää sen oman mandaattinsa siihen, että levittää täällä väärää tietoa, käyttää oman aikansa ilmastotoimien, ympäristötoimien jarruttamiseen, niin minusta se on kyllä sen tason vastuuttomuutta, että suoraan sanottuna eivät riitä sanat, joita täällä saa lausua, sen kuvailemiseen. Arvoisa puhemies! Hallitus laatii kriteerit vanhojen metsien osalta tutkitun tiedon pohjalta. Vanhojen metsien suojelu on tärkeää, koska osa lajeista tarvitsee ympärilleen vanhan metsän. On kuitenkin hyvä muistaa, että osalle lajeista riittää, että on vanhoja puita. Näitä ovat muun muassa säästöpuut, ja siksi myös luonnonhoitotoimilla on tärkeä rooli monimuotoisuuden turvaamisessa. Suojelun lisäksi metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan osana metsien hoitoa arjen metsätaloudessa.

puita sellaiselta alueelta, missä kriteerit toteutuvat, joten näin sitten metsänomistaja joutuu taloudellisen käytön ulkopuolelle, halusi metsänomistaja sitä sitten tai ei halunnut. Näin ollen meidän valtion kassa on tyhjä, yritetään saada rahaa muuta kautta, plus sitten tulevat tämä taloudellinen toimeliaisuus ja tämä kasvu, mitä me todella kipeästi tarvitsemme. EU:n suojelluista metsistähän puolet sijaitsee Suomessa. Suomessa on 75 prosenttia maapinta-alasta metsää, kyllä meillä on paljon metsää, ja pidetään metsästä hyvää huolta. Lisäksi välillä tullee sellainen olo varsinkin tuolta vihreältä suunnalta, että ikään kuin Suomi olisi jotenkin ilmastopahis, ja tämähän nyt ei lainkaan pidä paikkaansa. Suomi on oikein poikkeuksellinen ilmastohyvis. Kävimme tässä Sitran matkalla Yhdysvalloissa ja Nasassa. Siellä katsoimme karttaa, karttaa, ja siellä suurimmalla osalla maita oli hyvin punaista, ja sitten oli vähän keltaista, ja Suomi oli siellä vihreänä. Eli Suomi on jo hiilinielu, ja tämä Nasan kertomus siitä, että Suomi on hiilinielu, ei ole satua vaan se on täyttä totta, ja siinä ei myöskään ole minkäännäköisiä poliittisia laskelmia mukana. Muistan kyllä, että LULUCF:nkin osalta ovat laskelmat vaihdelleet. kyllä siellä aika paljon myös politiikkaa pistetään mukaan, ja sitten päätetään aina joskus vähän vuosilukuja, mihin verrataan, ja näin. Kyllä nämä ilmastotoimet EU:ssa hyvin pitkälle ovat myös politiikkaa. Siellä ei suinkaan aina ole tätä, että pidättäydyttäisiin tieteellisessä tiedossa. Lisäksi usein EU:ssa rangaistaan niitä maita, jotka ovat jo tehneet asioita hyvin. Siitähän ei palkita EU:ssa vaan heiltä odotetaan vielä enemmän, ja sitten jos hiilinielut ihan vähän laskevat, niin heitä sitten rangaistaan. Itse asiassa olen iloinen siitä, että meillä on tällainen realistinen realistinen näkökulma tähän ilmastopolitiikkaan. [Puhemies koputtaa] Me haluamme suojella Suomen metsiä ja ilmastoa ja omaisuudensuojaa, mikä on tärkeä asia. [Speech 166]

puhemies! On tärkeää, että käymme tässä salissa perusteellista keskustelua siitä, onko Orpon hallitus aidosti sitoutunut ilmaston kuumenemisen ja luontokadon pysäyttämiseen. Eilen keskustelu jatkui kahdeksan tunnin ajan, ja nyt tosiaan tässä yhdeksättä tuntia mennään, ja valitettavasti hallituksen linja ei lainkaan tässä tämän keskustelun kuluessa ole vakuuttanut. Täytyy sanoa, että tätä keskustelua kuunnellessa on herännyt kysymys, mikä se tässä ilmastopolitiikassa on. Hallitus on omien sanojensa mukaan sitoutunut ilmastolain mukaiseen hiilineutraaliustavoitteeseen 2035, tänäänkin tässä salissa on kuitenkin kuultu hallituspuolueen edustajan suusta varsin rajua ilmastodenialismia. On vaikea nähdä, mihin muuhun tällä tähdätään kuin populistiseen äänien kalasteluun. Edustaja Pitkon lailla toivon, että saamme kuulla myös pääministeripuolue kokoomuksen kannan tällaisiin ilmaston kuumenemisen kieltäviin puheisiin hallituskumppaneiden riveistä. Itse mietin näitä puheita kuunnellessa niitä vanhuksia, jotka kärsivät viikkotolkulla kestävistä helteistä pahimmillaan henkensä menettäen, tai niitä maanviljelijöitä, joiden sato- ja sään ääri-ilmiöt uhkaavat, niitä skenaarioita siirtolaisvirroista, jotka lähtevät liikkeelle, kun suuri osa maapallosta muuttuu elinkelvottomaksi. En usko, että näitä ihmisiä paljon lämmittää se, että julistetaan, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin ideologia. Jotta ilmaston kuumeneminen voidaan pysäyttää, tarvitaan kaikkien maiden toimia. Suomi voi olla ilmastopolitiikassa ja ilmastotoimien tekijänä kokoaan suurempi. Ministeri Mykkänenkin puhuu paljon siitä hiilikädenjäljestä, siitä, että sitä pitää kasvattaa. Elinkeinoelämä näkee valtavasti mahdollisuuksia erilaisten ilmastotoimien liiketoimintapotentiaalissa, siinä, että me voidaan viedä näitä ratkaisuja myös muihin maihin ja sillä tavalla auttaa muita maita vähentämään päästöjään. Mutta se, jos me täällä keskitytään puhumaan siitä, että meidän päästöillä ei ole merkitystä ja meidän ei tarvitse sen takia tehdä mitään, että me ollaan jo tehty osamme, ei vie tätä globaalia ongelmaa kohti ratkaisua. Ja itse minä näen ja todella toivon, että hallitus myös osaltaan näkee sen, että Suomi tässä on aktiivinen, jatkaa edelläkävijyyttä niin EU:ssa kuin globaalisti näiden keskeisten ihmisten kohtalonkysymysten, kriisien ratkaisussa. Arvoisa puhemies! Vielä haluan myös puhua näistä vanhoista metsistä. Eilen kävi ilmi, että hallitus ei ole lunastamassa lupaustaan valtion vanhojen metsien suojelusta. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus suojelee jäljellä olevat, kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset ja varmistaa riippumattoman kriteeristön valmistumisen nopealla aikataululla. Nyt vuosi on kulunut, ja eilen saimme lehdistä lukea, että kriteerit ovat valmistuneet ja ne on jo kaikkien hallituspuolueiden osalta kuitattu. Suuri pettymys on, että kriteerit on laadittu maa- ja metsätalousministeriön ehdoilla ympäristöministeriön asiantuntemus sivuuttaen. Tämäkö on hallituksen näkemys riippumattomuudesta, tieteeseen perustuvista kriteereistä? On vastoin hallituksen omia linjauksia ja lupauksia, että se on nyt määrittelemässä vanhat metsät niin tiukasti, ettei suojeltavaa Etelä-Suomesta juuri löydy. Suorastaan irvokasta on, että Orpon hallituksen kriteerien mukaista lahopuun määrää ei löydy edes monesta kansallispuistostamme. Ilman vanhojen metsien merkittävää lisäsuojelua luontokatoa ei ole mahdollista Suomessa pysäyttää. Ja on myös tärkeää muistaa se, että luonnonsuojelulle on kansalaisten vankka tuki. Meidän metsät ovat myös suomalaisille laajasti rakkaita. Edustaja Huhtasaari nosti esiin metsätalouden monimuotoisuustoimet, ja niillä on paikkansa, niitä tarvitaan. Se on hyvä, että metsätaloussektorilla ollaan myös tähän monimuotoisuushaasteeseen herätty. meillä on suuri joukko lajeja, jotka tarvitsevat nimenomaan sitä vanhaa metsää, ja silloin yksittäiset säästöpuut, niin tärkeitä kuin ne joillekin lajeille voivat olla, eivät voi korvata sitä vanhan metsän elinympäristöä, jota monet lajit tarvitsevat. Ympäristöministeri Mykkänen on suoraan todennut, että hallitus peilaa näitä luonnonsuojelutavoitteita ja ‑toimiaan talouteen. Tänäänkin kuulimme kyselytunnilla valtiovarainministerin puhuvan painokkaasti sen puolesta, että hallituksen tärkein tehtävä on talouden tasapainottaminen. Tämä osoittaa sen, että luonnonsuojelu ei ole sellaisella painoarvolla kuin sen tulisi olla, jos me mietitään näitä ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä, sitä, mitä meillä on tässä edessämme ratkottavana. Olen todella pettynyt siihen, että tiedepohjaisuuden heittäminen romukoppaan on kokoomukselle ok. Vetoan vielä hallitukseen, että toteutatte hallitusohjelman kirjauksen riippumattomien kriteerien laatimisesta koskien valtion vanhojen metsien suojelua. [Speech 168] Speaker: Arvoisa puhemies! Ilmasto kuumenee, lajeja meidän ympäriltämme häviää ja luonto köyhtyy. Me ihmisinä olemme osa luontoa, ja silti tälle hallitukselle luonto tuntuu olevan jotain jossain muualla, ja ilmastoonkaan emme oikeastaan pystyisi vaikuttamaan, vaikka nämä ovat elämämme perusedellytyksiä, joita pitäisi turvata entistä vahvemmin. Talous menee aina kaiken edelle, mutta rahaa on vaikea syödä, juoda ja hengittää. Täällä salissa käytettiin eilen yli 170 puheenvuoroa, ja tänään jatkuu. Osa niistä oli myös täysin ilmastodenialistisia puheenvuoroja — tämä on jatkunut myös tänään —, siis puheenvuoroja, joissa kiistetään ilmastokriisin olemassaolo tai vähintään sen akuuttius. Se, että tällaisia pidetään perussuomalaisten riveistä, ei sinänsä yllätä, mutta se, mikä yllättää ja vetää erittäin synkäksi, on se, että kukaan muista hallituspuolueista ei kiistänyt näitä puheenvuoroja. Joku kyllä kehuskeli tänään olleensa salissa eilen kahdeksan tuntia, kirjoitti siitä oikein blogiinsakin mutta ei sen kahdeksantuntisen työpäivänsä aikana kuitenkaan tullut sanoneeksi, että ei, minulle ei ole ok, että näin elintärkeä asia kiistetään, ja kyllä, haluan tehdä enemmän. Ei yksikään edustaja sanonut, että ei meidän meidän hallituksemme vähättele tutkittua tietoa. Mutta niinhän se on, tämä hallitus on laitaoikeistoon kerran kasattu ja toimii, kuten laitaoikeisto, kun toimii muuallakin. Vähätellään ympäristökriisejä, lällätellään ihmisille, jotka ovat pallomme tulevaisuudesta huolissaan, ja lisätään fossiilienergiasta riippuvaisuutta. Fossiilienergia paitsi saastuttaa, sillä myös rahoitetaan sotia ympäri maailman, ja se on, kuulkaa, töitä Putinille ja heidän kaltaisilleen. Se ei ole eteenpäin katsovan liberaalin demokratian työtä, ja tämä linja uhkaa nyt laajeta muuallekin Eurooppaan ja maailmaan. Tämä on aito riski meidän turvallisuudellemme ja meidän tulevaisuudellemme. Ja tulevaisuudesta puheen ollen, minä en voisi katsoa minun lastani silmiin, kun hän jonain päivänä kysyy, mitä sinä, äiti, silloin teit, kun sinä sait vaikuttaa näihin asioihin — silloin minä en voisi katsoa häntä silmiin. en suoraan sanottuna ymmärrä, miten te hallituksessa voitte katsoa teidän lapsianne silmiin, kun omalla vahtivuorollanne jätätte toimimatta, jätätte omien lastenne tulevaisuuden turvaamatta. [Speech

Arvoisa puhemies! Ministeri Mykkänen tosiaan oli eilen täällä pitkään salissa käymässä keskustelua välikysymyksestä, jonka oppositio on jättänyt koskien luonto- ja ilmastopolitiikkaa, ja vastasi mielestäni varsin seikkaperäisesti ja kattavasti kertoen niistä toimista, joita hallitus on tehnyt ja suunnitellut tälle kaudelle hallitusohjelmansa mukaisesti. Kuten todettua, tämä välikysymyksen aihe on todella tärkeä, merkittävä. Kyseessä on meidän aikamme suuret viheliäiset ongelmat, joiden ratkaiseminen on meidän aikamme päättäjien vastuulla, meidän vastuullamme. Ja nämä ongelmat on ratkaistava faktapohjaisesti, tutkittuun tietoon perustuen. Tämä on myös hallituksen linja. Hallitus haluaa ja on sitoutunut siihen, että suojelemme lisää luontoa ja edistämme siirtymää pois fossiilitaloudesta. Arvoisa puhemies! Paljon on puheenvuoroja käytetty liittyen näihin vanhoihin metsiin ja niiden suojeluun. Kerrataan nyt ensin, mitä hallitusohjelmassa asiasta sanotaan. Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset vanhat metsät suojellaan. Olin itse tätä kyseistä kyseistä kirjausta neuvottelemassa, ja pidän sitä yhtenä hallitusohjelman merkittävimmistä luonnon kannalta. Ja pidän myös tärkeänä, että tästä kirjauksesta pidetään kiinni. Tässä kirjauksessa viitataan todellakin näihin kansallisiin kriteereihin, ja niihin on viitattu myös useissa puheenvuoroissa. Useissa puheenvuoroissa keskustelua on käyty todellakin eilen välikysymyksen aikana julki tulleen iltapäivälehden uutisen perusteella. Mutta hallitus ei ole siis näistä kriteereistä vielä tehnyt päätöstä, ja kun ne ovat valmiit, niin ne lähetetään vielä lausuntokierrokselle, ja tässä edetään ihan normaalin prosessin mukaisesti. Tässä vaiheessa voi kuitenkin sen verran sanoa, että ajattelen niin, että tällä kaudella me tulemme siirtämään pysyvään suojeluun enemmän valtion metsää kuin esimerkiksi viime kaudella tehtiin. Pidän tärkeänä, että arvokkaimmat valtion metsät saadaan pysyvään suojeluun, mitä ei ole aikaisemmin kyetty tekemään, ja nyt hallitus tätä hallitusohjelman kirjauksen pohjalta edistää. vanhojen metsien suojelu on laaja kokonaisuus, ja se on herättänyt ymmärrettävästi paljon keskustelua ja paljon avoimia kysymyksiä erityisesti näihin kriteereihin liittyen, jotka siis hallitusohjelmassa on myöskin mainittu. Niihin kriteereihin liittyy paljon odotuksia, paljon mielenkiintoa, ja niillä onkin iso merkitys. Näiden kriteereiden pohjalta ne metsät, jotka täyttävät nämä kriteerit, suojellaan tiukasti luonnonsuojelualueina. Ja on tärkeää, että nämä kriteerit myös laaditaan niin, että ne pohjautuvat tutkittuun tietoon. Mutta tämä kokonaisuus kaikkinensa on vielä kesken. Yksityiskohtia ei ole mahdollista käydä täällä salissa läpi niin kauan, kun kokonaisuus on vielä kesken. Ja aikanaan, kun valmistuu, siitä käydään asiallisesti prosessin mukainen keskustelu. Mitään hehtaarimääriä on hyvin vaikea arvioida, ennen kuin me tiedämme nämä kriteerit täsmällisesti ja ennen kuin inventaariot on Mutta suojelua joka tapauksessa hallitus on lisäämässä, ja se on keskeinen viesti. Arvoisa puhemies! Lyhyesti vielä näistä Palokin koskista, jotka edustaja Mikkonen nosti esille. Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että Palokin kosket ennallistetaan uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi. Tämä on historiallinen, todella merkittävä virtavesiteko ja luontoteko. Minulla on ollut mahdollisuus myös vierailla tuolla alueella itse asiassa edustaja Mikkosen kanssa yhdessä. iso potentiaali paitsi luontoarvojen myös matkailun näkökulmasta. Ja tätäkin hallitusohjelman kirjausta hallitus edistää. [Speech 172] Speaker: Ensimmäinen Arvoisa puhemies! Vasta hiljattain on kansainvälisessä oikeusjärjestelmässä tunnustettu ihmisoikeutena oikeus puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön. Puhtaan ympäristön yhteys ihmisoikeuksiin ja ympäristöteeman edistäminen niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti ovat merkityksellisiä. Ilmastonmuutoksen vuoksi yhä useammin tapahtuu luonnonkatastrofeja ja ympäristötuhoja. Luonnon monimuotoisuudesta on huolehdittava, etteivät tulevat sukupolvet tutustu metsiin vain saduissa. Time: 19:37 Content: Arvoisa puhemies! Eilen jäi kesken myös puheenvuoro Itämerta koskien. Itämeren monimuotoisuus on rehevöitymisen takia uhattuna, ja merenpohjassa on jo nyt laajoja alueita, joilla ei enää ole lainkaan elämää. Ekosysteemin yksipuolistuminen tekee Itämerestä entistä haavoittuvamman ilmastonmuutoksen myötä muuttuville olosuhteille. Itämeren meriluontotyypeistä noin neljännes on arvioitu uhanalaiseksi. Etenkin rannikolla tilanne on huono: rannikoiden luontotyypeistä uhanalaisia on jo puolet. Itämereen päätyvästä typestä lähes viidesosa tulee yhdyskuntien jätevesistä. Silti tehostettua typenpoistoa ei toistaiseksi vaadita edes kaikilta rannikolla sijaitsevilta jätevedenpuhdistamoilta. Toinen ongelma on vesien valumat ja tummuminen. Monin paikoin ojitetuilta soilta valuva humus on tehnyt koti- ja mökkirannoista todella tummia. Sinilevättömistä uintikesistä haaveilee moni suomalainen. Olisinkin kaivannut hallitukselta vastausta, miten ajattelette suomalaisten lähivesien käyvän tulevina vuosina, vuosina, kun vesiensuojelusta näin radikaalisti leikataan. Hallitukselle haluaisin jättää myös sen viestin, että näistä monista yksittäisistä, tarpeellisista luontotoimista tai niiden puutteesta, jos niin valitsette — jää se teidän kädenjälkenne. Perustelette leikkauksia taloudessa lasten tulevaisuudella. Ette halua jättää velkaa, vielä pahempaa, korjaamatonta velkaa on se, jos jättää ilmasto- ja luontotoimet tekemättä ajallaan. [Speech 176] Arvoisa puhemies! Haluaisin joihinkin täällä aiemmissa puheenvuoroissa esitettyihin väitteisiin ja mielipiteisiin vastata: Ensinnäkin onko Suomen tai suomalaisten päästöillä merkitystä ilmastonmuutoksen kokonaisuudessa? Tässähän täytyy katsoa historiaa, eli kuka on ilmastonmuutoksen aiheuttanut, kuka on siitä vastuussa, ja sitä kautta miettiä myös, kuka tekee päätöksiä missäkin vaiheessa. Jos katsotaan Suomen osuutta maailman mittakaavassa kaikista kumulatiivisista päästöistä, niin me olemme henkilöä kohti kun siis otetaan huomioon väkimäärä. Eli vaikka yksittäisinä suomalaisina henkilökohtaisesti emme tietenkään kaikista päästöistä olekaan vastuussa, mitä meitä ennenkin on jo tehty, niin joka tapauksessa me olemme aika suuressa vastuussa siitä, miten ilmasto on lämmennyt. Tämä mekanismi, miten ilmakehään päässeet kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät ilmastoa, on tietenkin tiedetty jo kymmeniä vuosia, mutta vasta nyt olemme alkaneet todella toimia. Suomessa päästöt ovat onneksi lähteneet laskuun, mutta ajattelen, että siitä syystä, että me olemme kokoamme suuremmassa vastuussa sen aiheutetun kuorman kautta, meidän täytyy olla maailman kärkeä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, päästöjen hillinnässä ja hiilinielujen kasvattamisessa. Nyt uhkaa käydä Nyt uhkaa käydä niin, että me olemme tipahtamassa kärjestä, me emme ole enää edelläkävijöitä emmekä välttämättä myöskään sitten saa niitä edelläkävijöille koituvia hyötyjä, mitä vihreästä siirtymästä voisi meille koitua. muutama asia, jotka haluaisin nostaa esille: Täällä hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustajat mielellään luettelevat niitä ilmastotoimia, joita he ovat peruneet ja joita he eivät tee, olisi myös mukava kuulla, mitkä ovat niitä ilmastotoimia, mitä te aiotte tehdä. Täällä esimerkiksi haaveiltiin synteettisten polttoaineiden perään vaihtoehtona sähköisille polttoaineille, ja muistuttaisin, että te olette juuri hidastaneet jakeluvelvoitetta, joka olisi tuonut markkinoille synteettisiä, kehittyneitä polttoaineita ja biopolttoaineita. Suomalaisten kaltaiset yritykset hyötyvät kireästä ilmastopolitiikasta. Tämä on elinkeinoelämän viesti. Jos me haluamme kestävää talouskasvua, meidän kannattaisi ajaa myös EU:n tasolla kireää ilmastopolitiikkaa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että kun täällä kovasti toistetaan, että ollaan jo kerrottu, mitä aiotaan tehdä, mutta jos tiedemaailma sanoo, että nämä päätetyt toimet eivät riitä, niin eikö silloin hallituksen hallituksen tulisi myöntää, että meidän täytyy tehdä vielä enemmän. [Puhemies koputtaa] Sen haluaisin kuulla ja voida luottaa siihen, että näin myös tulee tapahtumaan. Kiitoksia. — Edustaja Garedew. Arvoisa Arvoisa puhemies! Pidän tässä vastauspuheenvuoron edustaja Ohisalolle ja muillekin, kun täällä kummallisesti nyt väitetään, että täällä oltaisiin kielletty ilmastonmuutos ja muuttuminen. Itse olin koko eilisen päivän tässä salissa ja seurasin näitä keskusteluja aktiivisesti, ja ehkä olin kriittisin tähän koko ilmastokeskusteluun, ja jos näissä nyt minun puheisiini viitataan, niin haluan pitää tähän vastauspuheenvuoron. tai minä olisin kieltänyt ilmastonmuutoksen. Nimenomaan olen sanonut täällä, että ilmasto muuttuu ja tulee aina muuttumaan. Se on itsestäänselvyys. Luettelin täällä eri asioita, mitkä muuttavat ilmastoa, ja olen tuonut esille sen faktan, että ilmakehässä on 0,04 prosenttia hiilidioksidia, ja tuosta hiilidioksidimäärästä 96 prosenttia syntyy ihan ilman mitään ihmisen toimia — luonnosta, meristä — ja neljä prosenttia on sitä, mitä ihmiset aiheuttavat, ja näistä neljästä prosentista Suomen päästöt ovat vain 0,1 prosenttia. Joka tapauksessa Suomen päästöt ovat niin pienet, sillä ei ole mitään merkitystä tähän globaaliin ilmastoon. Vaikka me lopetettaisiin eläminen täällä Suomessa, niin ilmaston lämpenemiseen ja muutoksiin eivät vaikuttaisi millään tavalla nämä meidän ilmastoteot. Tätä olen tuonut selkeästi esille, mutta koskaan en ole sanonut, sanonut, että ilmasto ei muuttuisi tai ei tulisi muuttumaan. — Kiitos. [Välihuutoja vihreiden Arvoisa puhemies! No, siinäpä olikin sitten esimerkki juuri siitä ilmastodenialismista, jota täällä on kritisoitu. Mutta minun lähtökohtani on se, että minä en suostu käymään tätä keskustelua. Minä olin ympäristöjärjestössä töissä ja päätin jo silloin, kun oltiin tätä keskustelua käyty vuosikausia, että tämän aika on nyt jo ohi, että meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tällaiseen keskusteluun, vaan on keskityttävä ihan muuhun. On vastuutonta siirtää keskustelu tälle tasolle. sen lisäksi tämä toinen suuri hallituspuolueiden narratiivi täällä on nyt ollut kauniit sanat ja puheet luonnon puolesta, mutta kun niitä sanoja ei tue se toiminta eikä tue se, että oltaisiin niiden sanojen takana, niin tässä on valtava ristiriita. Me ei olla kuultu... Täällä esimerkiksi edustaja Sirén kyllä joitain asioita nosti esille, mutta eihän se riitä. Eihän se ole ne lisätoimet, joita ovat peräänkuuluttaneet myös meidän tiedeyhteisöjen edustajat. Me ei olla millään tasolla kuultu sitä, miten hallitus aikoo noudattaa edes ilmastolakia, joka on siis lakiin kirjattu, on hyvin todennäköistä, että nähdään sitten varmaan poliitikkoja tuolla oikeudessa, jos näitä tavoitteita ei tulla noudattamaan. Me ei olla kuultu uskottavia toimia siihen, miten ratkaistaan tämä nielukysymys, joka on aivan keskeinen. Ilman sitä ei voi tehdä uskottavaa ilmastopolitiikkaa. Me ei olla kuultu toimia lajikadon pysäyttämiseksi, joka on myös sitoumus — saati, että oltaisiin jollain polulla kohti luontopositiivisuutta, mikä on se, mitä hallitus sanoo tavoittelevansa. mitä minä en haluaisi nähdä, on se, että me täällä hyväksyttäisiin, että vain todetaan, että no eihän näihin tavoitteisiin olla pääsemässä, koska sehän on juuri se, mitä esimerkiksi perussuomalaiset toivovat. Hehän toivovat, että me täällä sitten todettaisiin, ei tule onnistumaan. Eli ei käy. Niin kauan kuin nämä tavoitteet ovat olemassa, nämä sitoumukset ovat olemassa, silloin te olette velvollisia tekemään niiden mukaista politiikkaa. Niin se vähän on. Me ollaan myös kuultu näitä ratkaisuja. Me tiedetään, että niitä on. Niitä tuo tiedeyhteisö meille jatkuvasti. Ja kyse ei ole siitä, että ei tiedettäisi, mitä tässä voisi nyt seuraavaksi tehdä. Ongelma on ennen kaikkea poliittisen tahdon puute, valitettavasti. Sen takia on tosi kyseenalaista puhua täällä kauniisti luonnosta ja sitten samaan aikaan käytännössä siis heittää näitä ratkaisuehdotuksia roskakoriin, olla tuomatta niitä tänne. Kiitoksia. — Edustaja Tynkkynen, Oras. Arvoisa puhemies! Edustaja Garedew, te edellä väititte, että ette kiellä ilmastonmuutosta, ja kun te näin teitte, te osoititte, että ette edes ymmärrä, mitä sana ”ilmastonmuutos” tarkoittaa. Ilmastonmuutos tarkoittaa ihmisen aiheuttamaa muutosta ilmastossa, ja te eilisessä keskustelussa väititte, että ihmisen vaikutukset ilmaston vaihteluihin ovat joko hyvin pienet tai olemattomat. Ensinnäkään tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa, mutta jos te näin uskotte, niin te nimenomaan kiellätte ilmastonmuutoksen. Tämä on aivan klassista ilmastodenialismia ja sen ytimessä, suorastaan sanakirjamääritelmä siitä. Te toistitte tänään myöskin sen täysin virheellisen väitteen, että ilmakehän hiilidioksidista neljä prosenttia olisi peräisin ihmislähteistä. Jos te olisitte vaivautunut kuuntelemaan eilistä keskustelua, niin olisitte kuullut, eilen kerroin, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan ilmakehään kertyneestä hiilidioksidista 34 prosenttia on peräisin ihmislähteistä. En kuitenkaan halua haaskata kollegoiden aikaa toisin kuin edustaja Garedew toistamalla niitä puheenvuoroja, joita täällä on edellä käyty. Jos te ette malta kuunnella käytyä keskustelua, niin lukekaa se edes eduskunnan pöytäkirjoista, jotta teidän ei tarvitse tulla tänne toistamaan täysin virheellisiä väitteitä. Edustaja Huhtasaari esitti, että Suomi on ilmastopolitiikassa edelläkävijä, ja se pitää osin aivan paikkansa. Ennen kuin päädyin takaisin tänne eduskuntaan pienen tauon jälkeen, olin mukana tekemässä muun muassa selvitystä, jossa vertailtiin eri Pohjoismaiden ilmastopolitiikkaa, hyvä verrokki Suomelle voi olla vaikka Ruotsi. Ruotsissa on tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä, ja tätä on aika yleisesti tulkittu väärin niin, että Ruotsin tavoite olisi löysempi, mutta koska Ruotsin tavoite määritellään eri tavalla, niin itse asiassa se on tiukempi kuin meillä Suomessa. Jos Ruotsi määrittäisi oman hiilineutraaliustavoitteensa samalla tavalla kuin Suomi, niin Ruotsi olisi hyvin lähellä hiilineutraaliutta jo tänään, vuonna 2024 — ei 2035, ei 2045, vaan jo nyt. Ruotsin hiilineutraaliustavoite on siis tosiasiallisesti tiukempi kuin Suomen. Ruotsissa, toisin kuin Suomessa, maankäyttösektorin hiilinielut eivät ole merkittävästi vähentyneet viime vuosikymmenien aikana. Ruotsin näytöt hiilinielujen suhteen ovat siis Suomea paremmat. kun tämä hallitus kovin mielellään puhuu teknisistä hiilinieluista, niin Ruotsissa puheiden sijaan on siirrytty jo tekoihin. Asuin Tukholmassa aivan Värtanin voimalaitoksen naapurissa, ja se on maailman ensimmäisiä ison mittakaavan BECCS-laitoksia, siis laitoksia, jotka polttavat biomassaa energiantuotannossa, biogeeninen eli bioperäinen hiilidioksidi siitä voimalasta otetaan talteen ja sijoitetaan pois ilmakehää kuumentamasta. On siis niin, että Suomi on ilmastopolitiikan edelläkävijä joillakin osa-alueella, mutta joissakin toisissa taas jäämme vaikkapa Ruotsin kaltaisista verrokkimaista aika selvästi jälkeen. Edustaja Huhtasaari myös toisti usein esitetyn väitteen, jonka mukaan Suomi olisi jo kokonaisuutena hiilinielu, ja viittasi tässä Nasan tietoihin. Nasan lähdettä on aika seikkaperäisesti purettu monissa julkisissa lähteissä, joten en tässä mene nyt siihen sen syvemmin. Totean vain, että Nasa on siis mitannut sitä, kuinka paljon meidän metsät ja ylipäätään Suomi sitoo hiilidioksidia, mutta siinä ei ole otettu huomioon sitä, kun meidän metsiä hakataan ja sitten niistä hakatuista tuotteista se hiilidioksidi vapautuu uudelleen ilmakehään. Totta kai, jos kokonaisvaikutusta halutaan ymmärtää, pitää ottaa nämä molemmat puolet huomioon. Myös kun puhutaan Suomen hiilineutraaliudesta, niin siihen lasketaan paitsi hiilidioksidi myös muut kasvihuonekaasut, siis metaani, dityppioksidi, F-kaasut ja muut, ja näitä tässä Nasan laskelmassa ei myöskään oteta huomioon. Sen takia sitä ei voida käyttää arvioimaan sitä, missä määrin Suomi olisi nyt jo kokonaisuutena hiilineutraali. Usein keskustelussa pohditaan, onko pienen Suomen toimilla merkitystä, ja tässä ihan perusilmakehäfysiikan ymmärrys auttaa löytämään vastauksen äärelle. Jokainen ilmakehään päätyvä hiilidioksiditonni kuumentaa ilmastoa tismalleen samalla tavalla riippumatta siitä, mistä maasta se on lähtöisin ja mistä lähteestä se on peräisin. Pekingissä ilmakehään päätyvä hiilidioksiditonni kuumentaa ilmastoa yhtä paljon kuin Helsingissä ilmakehään päätyvä hiilidioksiditonni tai Detroitissa tai Rio de Janeirossa. Kääntäen tästä seuraa se, että jokainen päästötonni, joka onnistutaan vähentämään missä päin maailmaa tahansa, tahansa, vähentää ilmaston kuumenemista ja sen haittoja yhtä paljon. Sen takia jokaisella vähennetyllä päästötonnilla on väliä, ja sen takia jokaisella ilmastoteolla on väliä riippumatta siitä, missä päin maailmaa se tehdään. [Speech 184] Arvoisa puhemies! Haluan vielä nostaa sitä juurisyytä, jonka takia olemme tilanteessa, että ilmasto kuumenee ja luonto köyhtyy: käytämme luonnonvaroja yli maapallon kestokyvyn. Hallitus on huolissaan taloudellisesta velasta mutta ei näytä kantavan lainkaan huolta siitä ekologisesta ja sosiaalisesta velasta, jonka hallituksen politiikka kerryttää. Myös näiden velkataakkojen pitäisi olla politiikanteon ytimessä. Nostan esiin Kestävyyspaneelin tuoreen politiikkasuosituksen, jossa haetaan ratkaisuja kestävyysmurroksen toimeenpanoon. Kestävyyspaneeli tähdentää, että jos keskitymme ratkomaan yksisilmäisesti talouskriisiä, syvennämme samaan aikaan muita olennaisia kestävyyskriisejä: ilmaston kuumenemista, ilmaston kuumenemista, luontokatoa ja yhteiskunnallista eriarvoistumista. Meidän pitäisi tässäkin salissa puhua paljon enemmän siitä, miten... Nyt automaattinen tekstinsyöttö saa tänne kummallisia sanoja. — ...miten sovitamme nykyisen talousjärjestelmän maapallon ekologisiin rajoihin niin, että samalla pystymme säilyttämään pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Uskon, että se on meidän kaikkien tavoite tässä salissa. Tarvitsemme uusia hyvinvoinnin mittareita ja irtautumista materian kuluttamisesta. Kestävyyspaneeli ehdottaa oikeudellisesti sitovien ja konkreettisten rajojen asettamista ylikulutukselle ja eriarvoistumiselle. Ilmastolaki on konkreettinen esimerkki siitä, että kun päästövähennystavoitteen kirjaa lakiin, niin se ohjaa yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa. Olen itsekin esittänyt ja vihreät ovat paljon puhuneet siitä, että luonnonvarojen kuluttamiselle olisi tärkeää myös asettaa konkreettisia tavoitteita, jolloin se ohjaisi yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa siten, että luonnonvarojen kulutusta vähennetään. Viime kaudella hyväksytyssä kiertotalousohjelmassa sellaisia jo saatiinkin, mutta sitä kunnianhimon tasoa olisi tärkeää nostaa. Ajattelen Kestävyyspaneelin lailla, että meidän on mahdollista tehdä Suomesta kestävyysmurroksen onnistuja, mutta se edellyttää, että me tunnistamme ja tunnustamme ne luonnon asettamat reunaehdot, ja se ei onnistu, jos keskitymme katsomaan peräpeiliin ja uskottelemme, että kaikki voi jatkua niin kuin ennenkin. Arvoisa puhemies! Vielä haluan nostaa tähän keskusteluun sen, että myös elinkeinoelämä on erittäin sitoutunut Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteisiin, koska se näkee, että vihreä siirtymä on eurooppalaisen elinkeinoelämän etu, ja ajattelen, että tätä viestiä hallituksen ainakin soisi kuulevan herkällä korvalla. Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Jaakko Eskola kirjoitti muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa: ”Päättyvän ”Päättyvän EU-vaalikauden kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on kannustanut teollisuuden edelläkävijöitä tekemään pitkän aikavälin investointeja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykset ovat innovoineet uusia energiankulutusta ja päästöjä vähentäviä ratkaisuja, rakentaneet pilottilaitoksia ja tehtaita sekä etsineet uutta rahoitusta skaalatakseen toimintaansa ja päästäkseen aiempaa laajemmille, kestäville markkinoille. Vihreän siirtymän putoaminen EU:n prioriteettien kärjestä olisi paha takaisku.” Tämä viesti on mielestäni tärkeää myös hallituksen kuulla. Eli EU on pitkään ollut ympäristötavoitteiden veturi, joka on kirittänyt muuta maailmaa, ja todella toivon, ettei hallitus nyt tätä lähde omalta osaltaan kyseenalaistamaan ja romuttamaan. Toki sitä on nyt jo tapahtunut, mutta se suunta olisi nyt syytä kääntää ja nähdä myös ne mahdollisuudet Suomelle olla tässä tässä murroksessa edelläkävijänä sitä tekemässä. Kiitoksia. — Edustaja Ohisalo. Arvoisa Arvoisa puhemies! Viime hallituskaudella meidän vahtivuorollamme panostimme keskimäärin yli sata miljoonaa euroa vuosittain lisää rahaa luonnonsuojeluun, siis jokaisena neljänä vuotena, ja tämä oli historiallisen suuri panostus suomalaiseen luonnonsuojeluun. Uudessa luonnonsuojelulaissa vahvistimme tiukasti suojeltujen luontotyyppien suojaa, toimme vapaaehtoisen ekologisen kompensaation osaksi lainsäädäntöä ja kasvatimme Suomen Luontopaneelin roolia. Uudessa laissa kiellettiin myös esimerkiksi uhanalaisimpien lajien metsästysmuistojen tuonti EU:n ulkopuolelta. Malminetsintä kiellettiin kansallispuistoissa, luonnonpuistoissa ja Punkaharjun luonnonsuojelualueella. Uusi kansallispuisto avattiin Sallaan. Tiilikkajärven kansallispuiston pinta-ala yli kaksinkertaistettiin. Uusia isoja luonnonsuojelualueita perustettiin muun muassa Inariin ja Paltamoon. Varmistettiin miljoonatuet kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin toimiin. Metso-suojelua tehtiin, ja soita suojeltiin. Ympäristöministeri Krista Mikkosen käynnistämällä Helmi-ohjelmalla suojeltiin, ennallistettiin, kunnostettiin ja hoidettiin arvokkaita elinympäristöjä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta. Metsä on koti tuhansille lajeille, ja lisäsimme myös metsiensuojelun rahoitusta. Laajensimme ensimmäistä kertaa vapaaehtoisen metsiensuojelun myös Pohjois-Suomeen. Satsasimme kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden reitteihin ja rakenteisiin. Uudistimme eläinten hyvinvointilain. Elvytimme vaelluskalakantoja ja turvasimme niille tärkeitä vapaana virtaavia vesistöjä. Nimitimme Luontopaneelin edistämään tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Luonnonsuojelulaissa myös vahvistimme Luontopaneelin roolia ja myös heidän resurssejaan. Vahvistimme vesiensuojelua koko maassa vesiensuojelun tehostamisohjelmalla. Suojelimme erityisesti Itämerta vähentämällä merta rehevöittävää ravinnekuormitusta. Käynnistimme Saaristomeri-ohjelman, jonka tavoitteena on kohentaa Saaristomeren heikkoa tilaa. Suojelimme kaiken muun lisäksi 30 000 hehtaaria valtion omistamia pääosin metsäisiä maita ja soita eri puolilta Suomea. Asetimme valtion omistamia maa- ja vesialueita hallinnoivalle Metsähallitukselle tavoitteen hiilinielujen ja peitteellisen metsänkasvatuksen osuuden kasvattamisesta. Valmistelimme lainsäädäntöä maankäytön muutosmaksulle, joka vähentäisi metsäkatoa — ja sen voisi myös tämä hallitus nyt ottaa käyttöön. Sitouduimme yhdessä maailman maiden kanssa Montrealissa pysäyttämään luontokadon vuoteen 30 mennessä. Teimme päätöksen turkistarhauksen investointituesta luopumisesta. Lisäsimme merkittävästi hiilensidontaa edistävien luonnonhoitotoimien rahoitusta. Valmistelimme maankäytön muutosmaksua ja metsälain ilmastoarviointia. Aloitimme yli 60 lintukosteikon kunnostamisen. Laadimme pölyttäjästrategian. Ajoimme verkkokalastuskieltoa saimaannorpan levinneisyysalueelle. Asetimme maataloudelle 29 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 35 mennessä. edistimme EU:n asetusta luonnon tilan parantamiseksi — siis tätä ennallistamisasetusta, jonka tämä hallitus on nyt päättänyt kaataa ja jota siis Unkari lähti vastustamaan ja sen jälkeen Suomen hallitus lähti Unkarin tielle ja perässä vastustamaan myös. Tällä hetkellä emme tiedä, mikä on ennallistamisasetuksen tulevaisuus. Voi olla, että sitä ei saada lainkaan, mutta hallitus ei ole myöskään esittänyt mitään vaihtoehtoisia toimia. Tässä oli nyt vain joitain esimerkkejä siitä, mitä teimme viime hallituskaudella luonnonsuojelun puolella. Erikseen ovat sitten kaikki ne toimet, joita teimme ilmastokriisin torjumiseksi. Tässä on nyt teille, hallituspuolueiden edustajat, listaa siitä, mitä työtä kannattaisi jatkaa, ei ottaa takapakkia.

Toivon, että tämä puheenvuoro kuunneltiin edes näiden kahden edustajan toimesta, jotka hallituspuolueita täällä nyt edustavat tässä kohtaa. Edustaja Arvoisa puhemies! Itseäni häiritsee tässä keskustelussa välillä se, että kun me sanomme, että tulee pysäyttää luontokato, niin vastaukseksi saamme siihen, että ”no me teemme vähän”, ”me teemme enemmän” tai ”vähän vähemmän, mutta emme täysin että ajatellaan, että vähäkin riittää. Ja toki vähän on parempi kuin vähemmän, mutta jos meillä on aidosti tavoitteena pysäyttää luontokato vuoteen 2030 ja sen jälkeen kääntää Suomi Suomi luontopositiiviseksi, silloin vähän ei riitä. Vähän saattaa jopa kiihdyttää luontokatoa, koska toisaalla meillä on ilmastonmuutos, joka vie koko ajan meitä, tekee tästä tilanteesta vielä haasteellisemman ja heikentää luonnon tilaa. Me tarvitsemme aidosti konkreettisia toimia, me tarvitsemme mitattavia tavoitteita, me tarvitsemme suojeltavia hehtaareja, me tarvitsemme jotta me voimme arvioida, tulemmeko me pääsemään siihen tavoitteeseen. Siksi itseäni ei helpottanut, että aikaisemmassa kokoomuksen edustajan puheenvuorossa sanottiin, että vanhoja metsiä tullaan suojelemaan tai että niitä suojellaan enemmän kuin mitä on nyt suojeltu. Se ei välttämättä ja todennäköisesti tule riittämään siihen tavoitteeseen pääsemiseen. Haluaisin nostaa vielä tämän vesiensuojelun, josta nyt tänään ei olla keskusteltu, ja eilenkin mielestäni keskustelu jäi kesken. Täällä edustaja Aalto-Setälä silloin sanoi, että kun on vähän rahaa, se kannattaa keskittää johonkin ja tehdä asiat siellä hyvin. Olen samaa mieltä, että asiat kannattaa tehdä tehokkaasti ja hyvin silloin, kun johonkin toimeen aletaan, mutta ajatus siitä, että me voisimme torjua luontokatoa tekemällä vain yhtä asiaa jossakin, on kyllä mahdoton ajatus. Nythän hallitus leikkaa vesistönsuojelun rahoitusta jopa kaksi kolmasosaa siitä aikaisemmalla kaudella olleesta rahoituksesta. Sen lisäksi hallitus on ottanut oikein tämmöiseksi kärkitehtäväkseen edistää vesivoimaa Suomessa. Se on saanut vesivoiman energiatukien piiriin, ja juuri tänään keskustelimme muun muassa luonnonsuojelulain muutoksesta, missä helpotetaan vesivoiman rakentamista luonnonsuojelun rauhoitusmääräysten osalta. toisaalla myös tuhotaan luontoa, ja kun se tarkoittaisi yhä suurempaa tarvetta suojella sitä toisaalta, niin sitten sanotaan, että ei sillekään ole rahaa. Toivoisin, että meillä olisi yhteinen tilannekuva siitä, että nykyiset toimet eivät riitä, vaan me tarvitsemme enemmän. Ja olen valmis itse ainakin yhteistyöllä etsimään niitä kustannustehokkaita keinoja, mihin me saamme myös vaikka sitä yksityistä rahaakin mukaan silloin, kun valtiontaloudessa on tiukat ajat. Mutta vain sanomalla, että kyllähän me tehdään jo jotakin, nämä tavoitteet eivät edisty. Arvoisa puhemies! Haluaisin nostaa esille tämän keskustelukulttuurin, kun täällä ollaan nyt eilisestä lähtien puhuttu tästä ilmastoasiasta ja ilmastokeskustelusta. Täällä tuotiin hyvin selkeästi esille, että ei haluta lähteä siihen keskusteluun, että suomalaisten päästöt ovat aivan olemattomat eikä sillä ole globaalia vaikutusta. Ilmastokeskustelu on mielestäni Suomessa hyvin yksipuolista. Kriittiset ja realistiset mielipiteet yleensä vaiennetaan tavalla tai toisella. Ilmastokeskustelussa ei huomioida, että ilmastomalleihin ja -menetelmiin liittyy aina myös epävarmuuksia eivätkä ne pysty kertomaan absoluuttista totuutta. Tieteellisen tiedon kehittyminen voi muuttaa myös tätä yleistä tulkintaa ilmastonmuutoksesta. Kansainvälisen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, ilmastoraporttien tieteellisessä osiossa tutkimusten epävarmuuksia ei peitellä. Niiden pohjalta tehdyissä päättäjille suunnatuissa poliittisissa yhteenvedoissa niitä ei kuitenkaan esitellä. Myös mediassa saamme jatkuvasti nähdä ja kuulla nimenomaan siitä, miten ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on aiheuttanut milloin mitäkin katastrofia. Tämä välillä tuntuu suorastaan aivopesulta, uutisointi on saanut monet kokemaan syyllisyyttä, ja erityisesti nuorten keskuudessa on ilmastoahdistusta. Tämän pitäisi oikeasti loppua. Vielä järkyttävämpää on se, että on tuotu esille jopa ajatus, että lapsettomuus olisi ilmastoteko, ja tämä on kyllä hyvin surullista. Lisäksi on unohdettu täysin tämän vihervasemmistolaisen ilmastopolitiikan kielteiset ja haitalliset vaikutukset. Vihervasemmisto yrittää hinnalla millä hyvänsä olla hiilineutraali, eikä lasketa näitä todellisia kustannuksia eikä tehdä edes riskiarviointeja. Kustannuksista ei piitata pätkääkään. Mitä tämä hiilineutraalisuus oikein maksaa? Mikä on tämän lystin hinta? Jos tämä hiilineutraalisuus ei maksa mitään, niin minustakin kansalaiset voivat, totta kai, vapaasti elää niin kuin haluavat. Eli kustannusneutraali hiilineutraali toiminta on ihan jees, mutta mitkä ovat tämän ilmastokiihkon seuraukset? Tämä ideologia vaikeuttaa kansalaisten elämää ja aiheuttaa Nämä ylikireät tavoitteet johtavat teknologisesti ja taloudellisesti vääriin ratkaisuihin, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään ja talouteen energia-, liikenne- ja maankäyttöasioissa. Tämä merkitsee kohtuutonta kustannusten nousua kotitalouksille, yrityksille ja myös Suomen valtiolle. Arvoisa puhemies! Nyt on tosiaan aika ottaa järki käteen ja laittaa talous ja Suomen kansalaiset etusijalle. — Kiitos. edustaja Ohisalo. Arvoisa puhemies! Minusta keskeistä on ymmärtää se, kuinka kokonaisvaltaisesta ja valtavasta kriisistä on kyse ja kuinka silloin myös sen toiminnan ja ratkaisujen tulee vastata tätä mittakaavaa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan aivan valtavaa ekologista jälleenrakennusta. Se tarkoittaa sitä, että mikään yksittäinen suunnitelma tai päätös ei tule riittämään, vaan meidän täytyy aidosti saada kaikki sektorit ja kaikki toimialat mukaan ja muuttaa kestäväksi se toiminta. Sen takia meillä pitäisi koko ajan olla mahdollisimman kokonaisvaltainen ja tavallaan holistinen ote näihin kysymyksiin, eikä ympäristökysymystä voi typistää joksikin erilliseksi politiikan osaksi, varsinkaan sellaiseksi, jonka voi sitten tiputtaa, jos tulee muita prioriteetteja. Valitettavasti tällä hetkellä mielestäni politiikassa edelleen liikaa ajatellaan, että tämä nyt on vain yksi prioriteetti muiden joukossa, kun aidosti tämä ei vastaa sitä tilannekuvaa. Samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi katsoa kaikkea meidän lainsäädäntöä, kaikkea meidän valtion varojen käyttöä siitä näkökulmasta, miten me pystytään siirtymään tästä saastuttavasta ja ilmastoa kuumentavasta ja luontoa tuhoavasta toiminnasta kohti sitä ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. tähänkin meillä olisi silti paljon ratkaisuja, ja myös sellaisia ratkaisuja, jotka hyödyttäisivät kaikkia. Minä nostan nyt yhden esimerkin, joka on minulle henkilökohtaisesti rakas, joka on siis se, että mielestäni Suomessa pitäisi hyvin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti lähteä muuttamaan tätä meidän ruokajärjestelmää kestäväksi, niin että me aidosti aidosti siirrettäisiin se painopiste kasvipohjaiseen ruuantuotantoon ja kulutukseen. Tiedän myös, että meillä on lähimaita, joissa on jo havahduttu siihen, että tämän ruokajärjestelmän on pakko muuttua, ja silloin on ehkä kotimaisen tuotannon etu, jos tätä lähdetään tekemään niin, politiikka tukee sitä muutosta. Esimerkiksi Tanskassa on jo tälläinen selkeä suunnitelma kasvipohjaisen ruokajärjestelmän luomisesta, ja siihen myös on osoitettu merkittävästi investointivaroja. minä sanoin, että tämä on hyvä esimerkki sellaisesta ratkaisusta, joka hyödyttäisi monella tapaa, on juuri se, että me voisimme kasvipohjaisen ravinnon kautta hyvin selkeästi tuottaa sekä niitä ilmastohyötyjä mutta myös valtavasti luontohyötyjä. Me vaikuttaisimme eläinten oikeuksiin ja samalla me myös edistäisimme ihmisten hyvinvointia siinä mielessä, että ihmisillä on oikeus saada terveellistä ruokaa. Myös tuotaisiin työtä ja toimeentuloa ihmisille Suomeen, koska fakta on kuitenkin se, että tämän tuotannonkin pitää muuttua. Arvoisa puhemies! Halusin vielä erikseen puhua näistä vanhoista metsistä myös sen takia, että tämä on nyt hyvin ajankohtainen ja tärkeä kysymys. metsien suojeleminen on täysin välttämätöntä, jos me halutaan pysäyttää lajikato Suomessa. Jos me ei tehdä näin, niin silloin me käytännössä jatketaan tietoisesti suomalaisen luonnon heikentämistä sekä maalla että meidän vesissämme elävien lajien sukupuuttoon kuolemista. Me tosiaan kuultiin eilen mediatietojen perusteella, että hallitus olisi sössimässä tämän melkeinpä ainoan lupauksensa luonnolle, jota hallitus on tehnyt. Itse vetoaisin kokoomukseen teidän ex-puheenjohtajanne tavoin eli Pertti Salolaisen tavoin, että älkää antako tämän mennä näin, älkää mokatko tätä teidän omaa lupaustanne valtion luonnonmetsien suojelusta. ajattelen, että tämä on sellainen, mihin toivottavasti vielä voi saada muutoksen verrattuna niihin tietoihin, joita eilen tuli. — Kiitos. [Speech Arvoisa puhemies! Kun hallitus aina puhuu siitä, että ihmisille ei saa aiheutua kuluja siitä, että ilmastokriisiä ja luontokatoa ratkotaan, niin silloin ratkaisu ei kuitenkaan ole se, että ei tehdä mitään, vaan ratkaisu on se, että tuetaan ihmisiä samalla, kun toimitaan — tehdään molempia yhtä aikaa. Mutta ei, hallitushan itse asiassa päinvastoin leikkaa pienituloisimmilta ihmisiltä monin eri tavoin ja leikkaa esimerkiksi energiatehokkuuden rahoitusta, kuten lopettaa kuntien öljylämmityksestä luopumisen tuet. Hallitus lopettaa asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumisen tuet, ja hallitus leikkaa myös energiatuesta. Nämä tuet olivat erittäin käytettyjä ja suosittuja viime kaudella. Näillä nimenomaan tuettiin myös kotitalouksia tässä siirtymässä. kun hallitus sitten lisää näin riippuvuutta fossiilienergiasta, niin se tulee aidosti maksamaan näille ihmisille myöhemmin paljon, paljon enemmän. Mehän ollaan nyt nähty jo, että kun Suomi on uskaltanut jo aikaa sitten alkaa panostamaan uusiutuvaan energiaan, on meillä sähkö eurooppalaisittain keskimäärin edullisimmasta päästä, kun katsotaan keskiarvoja. Ja kyllä, vaihteluita on, mutta sitä pitää meidän tasata. Siirtymähän kannattaa tehdä nyt eikä vasta silloin, kun ilmasto- ja ympäristökriisit ovat kasvaneet aivan hallitsemattomiksi ja ihmisten kärsimys samalla. Mietitään vaikkapa ikäihmisiä, joille aidosti kuumat helteet aiheuttavat jo tällä hetkellä kuolemia eri puolilla maailmaa. Ja mitä tulee vielä tähän nuorten ilmastoahdistukseen: Tämä keskustelu on käyty useasti, ja toivon, että voisimme tässä kuunnella hieman paremmin toinen toisiamme. Itse ajattelen ja kun nuorten kanssa juttelen usein, niin he sanovat, että ei tätä ahdistusta aiheuta se, että tutkijat ja osa poliitikoista kertovat, että tämä on se fakta, tämä on se todellisuus, jossa me elämme, vaan sitä ahdistusta aiheuttaa se, että poliitikot, te, joilla tällä hetkellä on hallitusvalta, te ette omalla vahtivuorollanne toimi. Se aiheuttaa nuorille tunteen siitä, että mitä minä voin tehdä, jos menee kokonaisia hallituskausia, kun päästöjä ei vähennetä, luonnontilaa ei paranneta ja ilmastokriisi ja luontokato vain etenevät. Fakta on kuitenkin se, että me elämme tämän keskellä. Se on fakta. Edustaja Tynkkynen täällä eilen hyvin kertoi, kuinka monia kymmeniätuhansia tutkimuksia käydään läpi näiden selvitysten, IPCC:n raporttien ja muiden taustalla. Ei ole mistään hatusta vedetyistä tiedoista kyse. Meidän tehtävämme poliitikkoina on tehdä tästä siirtymästä helpompi jokaiselle ihmiselle, tukea ihan jokaista ihmistä riippumatta omasta tulotasosta tai elämäntilanteesta, riippumatta siitä, missä päin maailmaa tämä ihminen elää ja asuu. Meidän tehtävämme on rakentaa kestävämmälle pohjalle kaikki, miten me ihmisinä elämme tämän pallon päällä, ei lopettaa niitä asioita, joita me tällä hetkelläkin teemme — asumme, liikumme syömme — mutta sen kaiken voi ja se pitää tehdä kestävämmällä tavalla. [Speech 196] Speaker: Arvoisa puhemies! Nyt kun te olette, edustaja Garedew, täällä salissa, niin minulla on teille hyvin yksinkertainen kysymys. Kun te puheenvuorossanne viittasitte hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, raportteihin, niin oletteko lukenut niitä? Oletteko lukenut IPCC:n laajoja arviointiraportteja tai niistä laadittuja synteesiraportteja tai niistä tehtyjä teknisiä yhteenvetoja tai mainitsemianne yhteenvetoja päätöksentekijöille? Oletteko lukenut IPCC:n erityisraportteja eri aiheista? voitteko kertoa, mitä näistä raporteista olette lukenut, kun niihin täällä viittaatte? [Speech Arvoisa puhemies! Kyllähän fakta on se, että kaikkein kalleinta on se, jos ilmastotoimet jätetään tekemättä ja ilmaston kuumeneminen jatkuu kiihtyvällä tahdilla, mitä nyt on nähty. Eli on aika turha vedota ilmastotoimien taloudellisiin vaikutuksiin, kun asia on nimenomaan päinvastoin. Ja sitten jos katsotaan vaikka Suomen mahdollisuuksia löytää kestävää liiketoimintaa myös siitä, että ollaan edelläkävijöitä näissä toiminnoissa, niin Suomihan on tässä nimenomaan se voittaja, koska meillä on osaamista, meillä on semmoista yritystoimintaa, meillä on mahdollisuus kehittää näitä teknologioita. Edellytyksenä sille, että niille on markkinat, on se, että tehdään toimia sekä täällä kansallisesti että sitten kannustetaan myös globaalisti siihen, että mahdollisimman paljon on vaatimuksia ja edellytyksiä sille, että näitä teknologioita otetaan käyttöön. Se viesti, joka tulee yritysmaailmasta, on yhä vahvemmin se, että tehkää ilmastotoimia, vaatikaa tämmöistä tiukkaa ilmastopolitiikkaa, koska suomalaiset yritykset pystyvät sitten kehittämään entistä enemmän sitä teknologiaa, jolle löytyy markkinoita maailmalla. nyt on riskinä se, että tämä hallitus omalla vahtivuorollaan menettää nämä mahdollisuudet, jos tingitään siitä kunnianhimon tasosta sekä täällä kansallisesti että sitten globaaleissa globaaleissa neuvottelupöydissä. Tämä viesti pitäisi kyllä hallituksen nyt ymmärtää. Tämä viesti tulee vahvasti tuolta yritysmaailmasta. Luulisi, että juuri kokoomusvetoinen hallitus on se, joka kuuntelee tätä liike-elämän viestiä, eikä voi olla niin, että tämä hallituksen kunnianhimon taso on sitten tässä asiassa liian matala. Ja mitä tulee sitten siihen vastuuseen ja syyllisten löytämiseen, kysymys on nimenomaan siitä, että vastuu on poliittisilla päätöksentekijöillä luoda semmoinen toimintakenttä, jossa ihmisten ja kuluttajien on mahdollisuus tehdä niitä ympäristövastuullisia valintoja. Nythän on ongelmana se, että tämä hallitus tekee kaikenkattavasti hirveän eriarvoistavaa ja syrjäyttävää politiikkaa, myöskin näitten ilmastotoimien osalta se on hyvin syrjäyttävää. Täällä edustaja Ohisalo hyvin kuvasi sitä, että jos miettii viime hallituksen toimintaa ja tämän hallituksen toimintaa, niin ero on juuri siinä, että tämä hallitus ei edes yritä pitää ihmisiä mukana tässä kestävyysmurroksessa, joka on väistämätön. Se on erittäin suuri karhunpalvelus nimenomaan suomalaisille, sekä sekä kuluttajien taloudelliselle tulevaisuudelle että meidän yrityselämän tulevaisuudelle ja kilpailukyvylle, jos tingitään näistä ilmastotoimista. [Speech Arvoisa puhemies! Meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu ilmastosta, vieläkin on paljon ihmisiä, jotka uskovat tähän, voisiko sanoa, ilmastouskontoon. Välillä tuntuu, että tämä saa ihan tämmöiset mittasuhteet, Mutta vaikka toiset siihen uskovat ja toiset eivät, näitä tavoitteita pitäisi vähintäänkin kohtuullistaa. Suomen tulisi edetä kohti tätä hiilineutraalisuutta asteittain, teknologian kehittymisen ja taloudellisen edun pohjalta sekä Suomen kokonaisetu huomioon ottaen. Uusi teknologia kehittyy jatkuvasti. Vetyteknologia, pienydinvoimalat voivat olla kustannustehokasta arkipäivää jo hyvin pian. Tässä maailmanajassa, kun lähellä käydään sotaa ja meidän oma kansa on kärsinyt juuri energiakriisin takia, tulisi ottaa kaikki keinot, millä saisimme oman maan talouden kuntoon, pidettyä teollisuuden kilpailukykyisenä ja saisimme investointeja tänne Suomeen, että me autetaan tavallisen ihmisen arkea. Sen takia turve on kotimainen luonnonvara, joka tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön ainakin huoltovarmuuskysymyksessä, ja siitä olenkin tehnyt toimenpidealoitteen. tulee saada syödä normaalisti, sillä kasvavat lapset tarvitsevat ja me aikuisetkin tarvitaan proteiineja. Lentomatkailu tulisi saada kasvuun. Myös polttomoottoriautot ja autoilu kuuluvat Suomeen, eikä niitä tulisi ollenkaan rajoittaa tai rahastaa. Vaikka täällä varmasti on hyvin selväksi käynyt, että itse en usko ollenkaan tähän, että Suomen hiilineutraalisuudella nyt voitaisiin tämä koko ilmasto ja planeetta pelastaa, niin silti silti ajattelen, että kiertotalous on tietenkin kannatettavaa, koska se on kustannustehokasta. Kannatan, totta kai, kaikkea kierrätystä ja vastustan tuhlausta. On myös viisasta varautua ilmaston erilaisiin muutoksiin, koska ilmasto muuttuu ja tulee aina muuttumaan. Ja me kaikki haluamme varmasti nauttia puhtaasta luonnosta. Se on täällä hyvin selkeästi tullut esille, että me kaikki arvostamme meidän puhdasta Suomen luontoa, sitä tulee myös suojella kohtuudella. Luontoa ei saa tuhota, ei roskata, ja eläimiäkin pitää suojella. on ihan viisasta päästä eroon fossiilisesta polttoaineesta, mutta tärkein asia siinäkin on Suomen ja koko Euroopan huoltovarmuus ja eroon pääseminen Venäjä-riippuvuuksista. Arvoisa puhemies! Suomen hiilidioksidipäästöt ovat jo laskeneet vuodesta 1990 lähtien 35 prosenttia. Eikö tämä jo riitä? — Kiitos. [Speech 202] Arvoisa puhemies! Ehkä haluan ensin edellisen puhujan puheeseen kommentoida sen verran, että eivätkö kotimaiset uusiutuvat energiat ole juuri sitä kotimaista huoltovarmuutta, juuri sitä kansallisen edun, myös myös sen, nimissä tehtävää työtä, joka auttaa meitä irtaantumaan diktaattorimaisista fossiilisia polttoaineita myyvistä valtioista. sitten ei varmaan olisi kannattanut laskea bensiinin verotusta ja nimenomaan hidastaa sitä kehitystä kohti uusiutuvia energioita ja pois fossiilisista polttoaineista heikentää jakeluvelvoitetta, jossa nimenomaan oltaisiin tuotu kaikkien kuluttajien saataville kotimaista biopolttoainetta ja kotimaista sähköpolttoainetta. No, hienoa, jos me voimme löytää näistä yhteistyön koska itse ajattelen vahvasti niin, että kotimainen uusiutuva energia on huoltovarmuuskysymys, se on myös kilpailukykykysymys, ja toivoisin, että myös tämä hallitus ja eduskunta niiden eteen toimisivat. Haluaisin sanoa vielä loppuun sanasen kansallisesta luontostrategiasta, jota paraikaa työstetään ja joka on itse asiassa vähän tämmöinen paperinmakuinen dokumentti, eikä se tässäkään keskustelussa ole kovin paljon vilissyt. Mutta se on itse asiassa työkalu, millä me osoitamme, asiassa työkalu, millä me osoitamme, että me tulemme Suomessa täyttämään ne kansainväliset sitoumukset, mihin me olemme luontokadon torjunnassa sitoutuneet. Hallitus on sanonut, että se ei halua suojella hehtaareja vaan laatua. Mutta fakta on se, että jos me haluamme varmistaa luontokadon torjumisen onnistumisen ja me haluamme sitä laatua, niin itse asiassa meidän täytyy nimenomaan mitata niitä luontotyyppihehtaareja. muulla oikeastaan ei ole väliä kuin sillä, että me saamme riittävän määrän tietynlaisia luontotyyppihehtaareja oikeista paikoista Suomesta suojeltua. pitäisi tähän kansalliseen luontostrategiaan sisällyttää, on myös toimimattomuuden kustannukset. Jos me jätämme tekemättä tarpeelliset teot, millä me pysäytämme luontokadon ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, niin silläkin on hinta. Täällä on usein sanottu, että meillä ei ole varaa tehdä niitä toimia, millä me pysäytämme luontokadon, mutta ei meillä myöskään ole varaa jättää toimimatta. Se kustannus vain tulee vähän myöhemmin, se jää tulevien hallitusten maksettavaksi. Tämä on ehkä politiikan ikuisuusongelma, miten me näkisimme myös ne kustannukset vähän pidemmällä kuin kolmen tai neljän vuoden päästä, mutta erityisesti luonto- ja ilmastopolitiikassa meidän on pystyttävä katsomaan kauemmaksi. [Speech 204] Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa ei ole vielä juurikaan puhuttu kuntien ja kaupunkien roolista ilmasto- ja luontotyössä. Ministeri Ikonen täällä eilen totesi, että erityisesti suomalaiset kaupungit ovat ilmastotyön edelläkävijöitä, ja monessa kunnassa ja kaupungissa on herätty myös jo luonnon monimuotoisuustyöhön. Omassa kotikaupungissani Espoossa kirjattiin viime kuntavaalien jälkeen strategian tavoite luonnon monimuotoisuuden elpymisestä ja luonnon kokonaisheikentymättömyyden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä. On todettu, että tavoite on haastava kaupungille, joka kasvaa tuhansilla asukkailla vuodessa, mutta tämä tavoite, kun se on strategiaan kirjattu, ohjaa nyt viranhaltijoita sitä kohti pyrkimään. Tämä kirjaus on tärkeä myös lähiluonnon turvaamiseksi. Me tiedetään, että lähiluonnolla on tutkitusti tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille, eli me voidaan parhaimmillaan luonnon monimuotoisuutta vaalimalla sekä parantaa luonnon tilaa että rakentaa viihtyisämpää asuinympäristöä ja parantaa ihmisten hyvinvointia. On tärkeää huomata, että monimuotoinen, vehreä asuinympäristö tai kaupunkiympäristö on myös ympäristö, joka auttaa meitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten kuumuuteen tai rankkasateisiin, hulevesien imeyttämiseen ja niin edelleen. Eli nämä ovat todella laajoja ja monisyisiä kysymyksiä, jolloin meidän kannattaa nimenomaan kokonaisuutena miettiä, miten me rakennetaan sellaista kestävää yhteiskuntaa, joka on hyvä sekä ihmisille että luonnolle ja jossa pystytään tämän maapallon rajoissa ministeri Ikonen nosti esiin siinä omassa puheenvuorossaan valtion keinoja edistää kuntien ilmastotyötä, mutta valitettavasti hän unohti kertoa sen, että hallitus on päättänyt poistaa ilmastolaista velvoitteen kunnille tehdä ilmastosuunnitelmat. Tämä on todella valitettava päätös ja yksi esimerkki hallituksen tempoilevasta ilmastopolitiikasta. Juuri kun kunnat olivat alkaneet näitä suunnitelmia valmistella, ne, joissa niitä vielä ei ollut, hallitus veti maton alta ja vei tämän kirjauksen poistamisen kirjauksen poistamisen myötä myös rahoituksen, jolla tätä kuntien työtä oli ajatus tukea. Tämä ei ole kyllä kovin viisasta eikä anna hyvää viestiä sinne kuntiin ja kaupunkeihin siitä, että tätä työtä arvostettaisiin. Vielä kommentoin lyhyesti tätä kestävää ruokamurrosta, jota muun muassa edustaja Kivelä tässä hyvällä puheenvuorollaan valotti. Kysehän ei ole siis siitä, mitä kukakin saa syödä tai ei saa syödä, vaan kyse on siitä, mikä on se kestävä tapa tuottaa ruokaa tulevaisuudessa Suomessa. Tänään meillä oli maa- ja metsätalousvaliokunnan seminaari maaseutupolitiikan tulevaisuudesta, ja siellä yhtenä asiantuntijapuheenvuorona esiteltiin ruuantuotannon tulevaisuutta. Sielläkin nousi esiin, että ne mahdollisuudet ja se potentiaali meillä on erityisesti kasviproteiinien tuotannossa, kaurassa ja marjoissa. Eli meidän kannattaisi nyt miettiä, mikä on se meidän kestävän ruuantuotannon tapa tässä maassa ja miten me voidaan parhaiten myös saada sellaista arvonlisää, jolla on vientipotentiaalia ja jolla me saadaan myös sitä kautta tuloja maaseudulle ja tuloja meidän viljelijöille ja tuettua samalla niitä ilmastotoimia ja sitä, [Puhemies koputtaa] että voidaan kestävästi tätäkin meidän luonnonvaraa käyttää. Content: Arvoisa puhemies! Minäkin haluan kommentoida vielä muutamia huomioita, mitä täällä on nostettu muiden puheenvuoroissa. Ensinnäkin tästä Suomen roolista ja osuudesta suhteessa näihin globaaleihin kriiseihin: On totta, että kyse on isoista globaaleista kriiseistä, mutta eihän täällä ole vaadittu muuta kuin sitä, että Suomi tekee oman osansa. Emmehän me ole täällä vaatineet, että Suomi esimerkiksi päästöjä vähentää muuten kuin sen oman osuutensa, mikä kaikkien tietenkin täytyy tehdä. Ja samalla tavalla luontopolitiikan suhteen vaatimus on suomalaisen luonnon suojelu ja suomalaisen lajikirjon suojelu, joita, niin kuin täällä on tuotu esille, ei kyllä voi myöskään tehdä kukaan muu kuin me. Sitten tästä epävarmuudesta, jonka edustaja Garedew nosti esiin, että ei hyväksytä epävarmuutta tässä ilmastokeskustelussa: Eihän se niin ole. Se epävarmuushan on aivan merkittävä tekijä ilmastopoliittisissa skenaarioissa. Sen takia meillä ylipäätänsä on erilaisia skenaarioita, katsotaan tulevaisuuteen. Minä olen itse ollut mukana kirjoittamassa yhtä tieteellistä artikkelia ilmastonmuutoksen vaikutuksista, ja siinäkin — jo sen artikkelin nimessä — nostetaan esille, että tämä epävarmuus on se yksi merkittävin tekijä, joka tulee vaikeuttamaan sitä ilmaston kuumenemisen vaikutuksiin vastaamista. tämä epävarmuus on erityisen kohtalokasta niille ihmisille, jotka saavat elantonsa esimerkiksi suoraan maasta tai jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi meidän vesivarannoista ja niistä muutoksista, joita ilmastokriisi aiheuttaa. Eli itse näen, että tämä epävarmuus on ihan keskeinen ja mukana näissä keskusteluissa. No, sitten puhuttiin ilmastouskonnosta, mutta eihän täällä ole vaadittu muuta kuin sitä, että hallitus pitäisi lupauksensa siitä, että tehdään tutkittuun tietoon pohjaavia päätöksiä. Uusin esimerkki on tietenkin nämä meille piti tulla riippumattomat, tieteeseen pohjaavat kriteerit, mutta ei tullut, vaan lähdettiin sotkemaan niitä poliittisesti. Sen takia olisi ollut aiheellista kysyä hallitukselta, missä on tämä riippumattomaan tietoon perustuva päätöksenteko. Ja olisin halunnut kysyä myös Mykkäseltä siitä, aiotaanko sitten tehdä erillisiä päätöksiä valtion mailla, lisäisiä suojelupäätöksiä, kun nämä kriteerit on nytten tyritty. [Speech 208]

Arvoisa puhemies! Olen jäänyt miettimään, kun hallitusohjelmassa todetaan, että ilmastotoimet eivät saa aiheuttaa kustannuksia kotitalouksille tai yrityksille, että miten hallitus suhtautuu siihen, että tämä ilmaston kuumeneminen aiheuttaa jo nyt merkittäviä kustannuksia kotitalouksille ja yrityksille, ja jos ei tehdä mitään, niin ne kustannukset vain koko ajan kasvavat. Olen ollut tässä talossa vuodesta 15 asti, mietin, onkohan ollut yhtään semmoista vuotta, jolloin ei oltaisi jouduttu miettimään, miten esimerkiksi maataloustuottajille on pitänyt joku erillinen tukipaketti koota sen takia, takia, että satomenetykset ovat olleet niin suuria, ja ne ovat aina johtuneet jostakin tämmöisestä sään ääri-ilmiöstä, mitä ilmastonmuutos nimenomaisesti vahvistaa. Joskus on ollut liian kuivaa, joskus on ollut liian märkää, on ollut erilaisia syitä. todellakin ajattelen niin, että mitä pidemmälle me niitä toimia siirretään ja vitkutellaan ilmastotyössä, sitä kalliimmaksi se tulee, ja tämähän on tietysti ihan tutkittuakin tietoa. Juuri ilmestyi raportti, jossa arvioitiin, että tällä hetkellä globaalisti ne tuhot, joita ilmaston kuumeneminen jo aiheuttaa, ovat kuusinkertaisia suhteessa siihen, mitä me tarvittaisiin, jotta me pystyttäisiin ilmaston kuumenemista hillitsemään sinne alle kahteen asteeseen, näinhän se on. Ja kun me tiedämme, että täällä pohjoisessa ilmasto kuumenee vielä keskimääräistä enemmän, niin meillähän nämä tuhot ovat vielä suurempia. Oikeastaan haluan nyt ennen kaikkea puhua vielä enempi luonnon monimuotoisuudesta, koska valitettavasti minusta — näidenkin lienee nyt jo kymmenen tunnin aikana, mitä tästä teemasta on puhuttu — tämä luontopolitiikka ja luonnon monimuotoisuus ovat jääneet kuitenkin vähemmälle. Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkäsen omassa puheessa ja omissa toimissa se jää varsin paljon vähemmälle kuin ilmastokysymykset, ja se on kuitenkin aivan yhtä tärkeää. Se on yhtä lailla tulevaisuuden kannalta kriittistä, miten me luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan. Tällä hetkellähän lajeja lajeja häviää noin 100—1 000 kertaa nopeammin kuin viimeisten miljoonien vuosien aikana. Tämähän johtuu myös ihmistoiminnasta, siitä, että ihmiset ovat muuttaneet niin paljon luonnonympäristöjä, on otettu valtavia määriä luonnonympäristöjä käyttöön ja sillä tavalla kavennettu muiden eliöiden elinmahdollisuuksia. Ja itse asiassa Maailman terveysjärjestö WHO:han on arvioinut, että 60 prosenttia tartuntataudeista on peräisin eläimiltä ja eläimiltä ja luontokato edistää näiden tautien leviämistä merkittävästi. Yli puolet maailman bruttokansantuotteesta on riippuvaista luonnosta ja sen palveluista. Esimerkiksi jos pölytys, jota meidän ruuantuotannolle erilaiset pölyttäjähyönteiset tekevät, katoaa, sen arvo on noin 600 miljardia, ja siksi se, että me pidetään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja lajistosta, on äärimmäisen tärkeää. Se on myös taloudellinen kysymys meille ja meidän hyvinvointikysymys, vaikka itse ajattelen, että se on myös tietysti jo sinänsä itseisarvo, että huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta. Globaalisti luonnolle haitallisia tukia maksetaan noin 4 000—6 000 miljardia dollaria vuodessa, kun samanaikaisesti luontoa suojelevia toimenpiteitä ja investointeja tehdään noin 78—143 miljardilla dollarilla vuodessa. luonnolle haitalliset tuet ovat yli 40-kertaisia, ja tässä ihan yhtä lailla meidän pitäisi kääntää tämä toisinpäin. Miten Suomessa nämä miljoonat menevät, en tiedä tarkkaa lukua, mutta se me tiedetään, että Suomessakin ylipäätänsä ympäristölle haitallisia tukia on miljardeja. Ja jos me pystyisimme näitä vähentämään ja tätä rahaa kanavoimaan niin luonnon monimuotoisuuden edistämiseen kuin myös ilmastokriisin ilmastokriisin torjuntaan, me pääsisimme jo huomattavasti pidemmälle. On harmillista, että hallitus ei ole tähän työhön tarttunut, vaan päinvastoin se on nytkin tällä hallituskaudella luonut uusia ympäristölle haitallisia fossiilitukia. Nyt minun viisi minuuttiani taisi mennä loppuun, niin jatkan vielä seuraavassa. [Speech Arvoisa puhemies! On olemassa uskonasioita ja on olemassa tutkittua tietoa, ja siinä on se ero vihreiden ja perussuomalaisten ja tämän hallituksen välillä. Me teemme politiikkaa pohjaten sen tutkittuun tietoon, hallitus, perussuomalaiset uskonasioihin. mitä tulee siihen huoltovarmuuteen, niin sitähän ei ole suomalaisen lihan laivaaminen Kiinaan, sitä ei ole eläimille ja luonnolle kestämätön turkistarhaus, sitä ei ole fossiilitaloudessa riippuminen eikä riippuvaisuuden kasvattaminen, sitä ei ole miljardikaupalla lapattavat yritystuet, jotka ovat haitallisia luonnolle ja ilmastolle mutta itse asiassa myös meidän taloutemme uusiutumiselle. Kuten eilen sanoin, tälle hallitukselle löytyy siis aina tekosyy olla tekemättä, aina jokin tekosyy jättää tekemättä. Ja tälle hallitukselle ilmasto ja luonto eivät ole niin tärkeitä, että niiden puolesta käytettäisiin kunnolla, aidosti, niitä pelimerkkejä. se, jos mikä, on käsittämätöntä tässä maailmanajassa, kun ilmasto kuumenee, luontokato laukkaa, lajeja meidän ympäriltämme häviää, ilmasto kuumenee niin, että me näemme jo niitä sään ääri-ilmiöitä ympäri maailmaa. Ne koskettavat jo vaikkapa suomalaisia viljelijöitä kuivuuden vuoksi. Me emme voi sulkea silmiämme näiltä asioilta. Nämä ovat tosiasioita. [Speech Arvoisa puhemies! Yksi konkreettinen esimerkki Petteri Orpon hallituksesta siitä, se on tehnyt ja ottanut maalaisjärjen käyttöön, on se, että poistettiin kuntien lakisääteiset, aivan turhat ilmastosuunnitelmat. Tällä myös säästettiin rahaa valtion kassasta. Tämä vei myös paljon byrokratiaa kuntien hallinnossa. Itse toivoisinkin, että kunnissa alettaisiin tekemään toimenpiteitä nyt aivan toiseen suuntaan tämän vihervasemmistolaisen aikakauden aikakauden jälkeen. Kunnissa voitaisiin alkaa laskemaan hiilineutraalisuuden kustannuksia ja voitaisiin luopua kokonaan näistä kuntien ylikireistä hiilineutraalisuustavoitteista. — Kiitos. 20:44 Content: Arvoisa puhemies! Ehkä tuohon edelliseen vain semmoinen kommentti, että tämä velvoite kuntien ilmastosuunnitelmista, jotka kunnat voivat tehdä yksin tai seutukunnittain tai muiden kuntien kanssa, todellakin kirjattiin viime kaudella ilmastolakiin, ja sehän tuli kuntien omasta toiveesta. Kunnat halusivat, että heille asetetaan tämmöinen velvoite, koska he myös halusivat olla aktiivisia ja halusivat olla aktiivisesti mukana ilmastotyössä, koska he näkevät sen tärkeyden ja merkityksen myös paikallisesti. Ja paikallisestihan ilmastotoimia samalla tavalla kuin meidän täytyy tehdä luontotoimia paikallisesti. Todella minä ajattelin, me mietitään Suomea ja suomalaista luonnon heikkenemistä ja luontokadon syitä, niin meillähän on tietysti metsäiset lajit, metsäelinympäristöt, joissa on paljon luonnontilan heikkenemistä. Yksi syy siihen on esimerkiksi hakkuukierron lyhentyminen. Nyt hakataan puusto jo niin nuorena, että sinne ei vaan kerta kaikkiaan pysty syntymään tämmöistä eliölajistoa ja sellaista elinympäristöä, missä missä vanhojen metsien lajit viihtyvät. Sen takia tietysti olisi niin tärkeää, että nyt tämän päätöksen tästä valtion vanhojen metsien suojelusta hallitus veisi loppuun. No, toinen syy suurista syistä on nämä 1960—1970 tehdyt massiiviset soiden ojitukset, jolloin yli puolet suoalasta ojitettiin. Silloin oli tietysti ajatuksena, että metsän kasvua olisi saatu lisättyä, mutta valitettavasti osa näistä ojituksista meni aivan hukkaan. Siellä ei kasva mutta menetettiin samanaikaisesti valtava määrä suoekosysteemejä lajistoineen ja erilaisia kosteikkoja. No nyt näitä on ruvettu ennallistamaan esimerkiksi juuri tämän Helmi-ohjelman avulla — kosteikkoja kosteikkoja ennallistetaan ja soita ennallistetaan. Tämä EU:n ennallistamisasetushan olisi ollut meille aivan oiva työkalu siinä, että me olisimme tätä työtä jatkaneet, jatkaneet, tehneet konkreettisen suunnitelman siitä, miten se edistyy. Ja tietysti se, että koko EU olisi sitoutunut ennallistamistyöhön, olisi ollut oleellista. minä haluan nostaa tämän — edustaja Pitko nosti esiin tämän — biodiversiteettistrategian, johon olemme myös sitoutuneet. Siinä on äärimmäisen tärkeätä, että kun siinä ovat nämä suojeluvelvoitteet, 10 prosentin tiukan suojelun velvoite, niin se katsottaisiin alueellisesti maakunnittain. Meillä on laaja maa, meillä on täällä monentyyppisiä kasvillisuusvyöhykkeitä, meillä on erilaisia elinympäristöjä Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, ja tällä hetkellähän se suurin ongelma meidän luonnonsuojelussa on, että me ollaan suojeltu hyvin paljon pohjoista luontoa mutta meillä on tarvetta nimenomaan suojella eteläistä luontoa. jatkan täällä pöntössä, kun näköjään tätä puhetta riittää. — Tässä metsänsuojelukysymyksessähän on ollut myös se kriittinen asia, että meidän täytyisi pystyä suojelemaan eteläisiä metsiä. Ja nyt todella nämä kriteerit, mistä olemme lehdistä saaneet lukea — en tiedä, ovatko ne nyt sitten lopullisia vai eivät — ovat niin tiukat, että eteläisiä metsiä ei suojeluun tulisi. Meillä on myös se hakkuupaine eteläisessä Suomessa paljon suurempi. Meillä on metsäteollisuutta ollut todella pitkän aikaa esimerkiksi Kaakkois-Suomessa, mikä näkyy kaakkoissuomalaisessa metsässä: siellä on hyvin vähän vanhoja metsiä jäljellä, siellä on hyvin vähän sellaista metsää, jonka luontoarvot ovat suuret. Ja itse asiassa kun paljon puhutaan aina siitä, että puuntuotannollisesti hakkuumäärät ehkä voivatkin olla kestäviä ja että puu sinänsä kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, niin meillä on Kaakkois-Suomessa nimenomaisesti niin, että meidän hakkuumäärät eivät ole edes puuntuotannollisesti kestäviä. Sen takia tietysti tämä biodiversiteettistrategian toteuttaminen niin, että katsotaan alueellisesti maakunnittain ne velvoitteet siitä 10 prosentin suojelusta ja 30 prosentin tämmöisestä olisi äärimmäisen tärkeää, eikä katsota Suomea vain kokonaisuutena, koska jos me teemme sen vain kokonaisuutena, niin silloin meille jää äärimmäisen tärkeitä luontoympäristöjä suojelematta ja silloin siihen monimuotoisuuteen, mitä biodiversiteettistrategialla halutaan varmistaa, emme pysty. tämän haluan vielä nostaa tässä keskustelun päätteeksi hallitukselle ikään kuin viestinä, että tehkää nämä kriteeristöt tai velvoitteet biodiversiteettistrategian suhteen niin, että katsokaa, että ne tehdään maakunnittaisesti. Content: Arvoisa puhemies! Tuli tässä mieleen, että mitäs täällä onkaan päätetty kolme kuukautta sitten, kun me käsittelimme ilmastovuosikertomusta. Silloinhan me todettiin yksimielisesti koko eduskunta, että lisätoimia tarvitaan, joten te, edustaja Garedew, olette ollut täällä omalla mandaatillanne vaatimassa lisätoimia hallitukselta. teimme ympäristövaliokunnassa mietinnön, jossa tämä lausunto tehtiin. Se hyväksyttiin yksimielisesti, ja te olette ollut täällä salissa sitä hyväksymässä, aivan kuten kaikki teidän puoluetoverinnekin. Eli ehkä siihen peilaten on hieman erikoista, että kun me ollaan täällä tuotu esille, että sanat ja teot eivät kohtaa, niin tässä kohtaa te olette siis tekojen tasolla ollut vaatimassa niitä lisätoimia ja nyt ehkä teidän puheenvuoronne täällä tänään eivät ihan vastaa sitä, että tekin olette osana teidän koko eduskuntaryhmää ollut vaatimassa niitä lisätoimia. Itsehän olisin tietenkin toivonut, että keskityttäisiin niihin eikä mentäisi taaksepäin. Samalla on myös hyvä huomata, että Suomessa on nähty jo yksi ilmasto-oikeudenkäynti päättäjiä vastaan, ja tämän lopputuloksenahan oikeus on tuonut esille, että valtioneuvoston velvollisuus ilmastopolitiikan suhteen ja myös sen toimimattomuus voivat johtaa oikeudelliseen arvioon. silloin oikeus katsoi, että oli mennyt liian lyhyt aika siitä ilmastolain voimaan tulemisesta sen arvion tekemiseen. Mutta näin tämä tietenkin poistuu, kun laki on ollut pidempään voimassa, suhtautuisin myös vakavasti siihen, mitä oikeus on meille viestinyt tämän ensimmäisen ilmasto-oikeudenkäynnin lopputuloksena. Vielä viimeiseksi haluaisin nostaa esille itselleni hyvin tärkeän asian, joka on eläinten oikeudet, ja ajattelen, että se on osa tätä ympäristökokonaisuutta. Toki on myös niin, että se ei tee tästä haasteesta yhtään sen helpompaa, kun taas tuodaan yksi lisävaatimus tähän rinnalle, että myös eläinten oikeuksista pitäisi huolehtia ja myös nämä eläinoikeuskysymykset pitäisi osana tätä kokonaisuutta käsitellä. Mutta ajattelen, että meidän poliitikkoina pitää vaan olla kykeneväisiä katsomaan myös näitä kysymyksiä siltä näkökulmalta, miten me aidosti puututaan näihin hyvin isoihin eläinoikeusongelmiin ja myös edistetään eläinten oikeuksia tässä samalla. Tämä tietenkin liittyy ennen kaikkea tuotantoeläimiin, mutta myös siihen lajikatoon, joka liittyy [Puhemies koputtaa] luonnonvaraisiin eläimiin. 20:53 Content: Arvoisa puhemies! Mitä tulee kuntien ilmastosuunnitelmiin, niin onneksi suuri osa suomalaisista kunnista jo toimii ja tekee tälläkin hetkellä. Onneksi myös suuri osa suomalaisista ihmisistä elää sellaisissa kunnissa, joissa kuntien hallinnon tasolla on jo päätetty toimia. Kunnissa siis ymmärretään, että kunnat ovat ratkaisijan paikalla ja että ei ole vaihtoehtoa jättää toimimatta taklaamalla ilmastokriisiä myös sopeutumalla ilmastokriisiin, sen vaikutuksiin, sään ääri-ilmiöihin ja muuhun. Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelu, liikennevälineet, energiatehokkuus rakennuksissa, energiatehokkuus hankinnoissa, uusiutuvien energialähteiden lisääminen, jätteiden vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen — siis kaikkea tätä tehdään. Kunnat siis nimenomaan auttavat yksittäisiä ihmisiä elämään kestävämpää elämää, tämäkin on teidän mielestänne väärin. Teidän pitäisi nyt kyetä päättämään, pitääkö ihmisiä tukea tässä muutoksessa vai eikö heitä pidä tukea tässä muutoksessa. Te puhutte kauniita heidän puolestaan, mutta ette ole valmiita tukemaan heitä millään tavalla. 20:53 Content: Arvoisa puhemies! Kun täällä on kuunnellut esimerkiksi kahden entisen ympäristöministerin, edustajien Ohisalo, puheenvuoroja, täytyy kyllä todeta, että on kyllä ympäristöministereissä eroa. Sillä todellakin on merkitystä, kuka kantaa vastuuta ympäristöministerin salkusta minkälaisella ymmärryksellä, osaamisella ja sitoutumisella sitä työtä tehdään — kun vertaa vaikka tänään kyselytunnilla käytyyn debattiin, jossa nykyinen ympäristöministeri tuntui enemmän olevan kaivosteollisuuden edun ajaja kuin varsinaisesti ympäristönsuojelija ja luonnon puolustaja. kun tässä nyt tämän viimeisen vuoden aikana useampaan kertaan olen törmännyt siihen, että perussuomalaiset todellakin ilakoivat ja kehuskelevat sillä, kuinka helppoa oli ensimmäisenä aloittaa kuntien ilmastotoimista säästämisellä ja niitten velvoitteiden karsimisella, kun oma taustani on se, että tulen siis Lappeenrannasta, perinteisen savupiipputeollisuuden paikkakunta, joka on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt vahvan siirtymän siihen, että meillä on panostettu kunnianhimoiseen ilmasto-ohjelmaan ilmasto-ohjelmaan ja ilmastotavoitteisiin ja sen rinnalla sitten pystytty nimenomaan valitsemaan strategian kärjeksi energia- ja ympäristöteknologian edistäminen. Sen kautta meille on tullut valtavasti uusia työpaikkoja nimenomaan näille aloille, ja kun samalla koko ajan tiedämme, että esimerkiksi metsäteollisuuden näkymät eivät välttämättä Suomessa ole niin kovin hyvät, niin sitten meillä on pystytty nimenomaan strategisesti valitsemaan tulevaisuutemme kannalta kestävämpää tässä myös taloudellisesti kestävämpää suuntaa. Ja sitten yhä enemmän meidän maakunnassamme on tämän ilmastoheräämisen lisäksi havahduttu siihen, että myös luontokato ja monimuotoisuuden katoaminen ovat iso ongelma. Esimerkiksi meillä Etelä-Karjalassa nyt ensimmäistä kertaa viime vuosina surtu sitä, että olemme ainut maakunta, jossa ei esimerkiksi ole kansallispuistoa. Nyt laajasti yli puoluerajojen kaikki ovat sitoutuneet siihen edunvalvontatavoitteeseen, että myös Etelä-Karjalassa olisi jatkossa tällainen merkittävä luontokohde, joka sitten myöskin tukisi muun muassa luontomatkailua — sen lisäksi, että se olisi tietystikin luonnon kannalta erittäin tärkeätä, että meidän luonnon monimuotoisuus, joka todellakin on hälyttävällä tasolla, niin kuin edustaja Mikkonen tässä hyvin kuvasi... Tilanne on siis huono, parempaan suuntaan voimme mennä, mikäli määrätietoisesti siihen pyrimme. Näin yhä useampi meidän maakunnassamme siihen sitoutuu, mutta toivottaisiin tietenkin, että valtio tässä olisi vahvana kumppanina tukemassa tätä työtä. [Speech Arvoisa puhemies! Olen tosiaan täällä aiemminkin sanonut, että jos yksin saisin päättää — mikä ei ole todellisuutta — niin heittäisin nämä ilmastotavoitteet romukoppaan. Mutta juuri täällä, juuri ennen tätä puheenvuoroa sanoin, että näitä tavoitteita tulisi vähintäänkin kohtuullistaa, elikkä pitäisi mennä asteittain tähän hiilineutraalisuuteen teknologian kehittyminen, taloudellinen etu ja Suomen kokonaisetu huomioon ottaen. Tämä linja on täysin hallitusohjelman mukainen, sillä Orpon hallitus on kirjannut hallitusohjelmaan, että tämä hallitus ei tee omilla poliittisilla päätöksillään semmoisia päästövähennyspäätöksiä, jotka nostavat kansalaisten arjen kustannuksia tai vaikeuttavat yritysten kilpailukykyä, eli tämä on täysin hallitusohjelman mukaista. — Kiitos. [Speech 224] Arvoisa puhemies! Haluaisin lopuksi sanoa vielä: Haluaisin ensinnäkin kiittää ministeri Mykkästä, joka oli täällä eilen kuusi tuntia keskustelemassa meidän kanssamme. mielestäni rakentava panos häneltä tähän keskusteluun. Muutoin en kyllä voi sanoa hallituspuolueiden puolustaneen kovinkaan hyvin täällä hallituksen toimia. Emme saaneet vastausta, miten hallitus tulee luontokadon ja ilmastonmuutosmuutosta hillitsemään, joten on vaikea nähdä, että hallitus nauttisi tämän jälkeen ainakaan vihreän eduskuntaryhmän luottamusta. 20:58 Content: Arvoisa puhemies! Kun te, edustaja Garedew, täällä puhutte talouden edusta, niin kuuntelisittepa joskus suomalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.